Konačni prijedlog Zakona o sportu, drugo čitanje, P.Z. br. 398. Predlagatelj je Vlada na temelju članka 85. Ustava i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, pa se amandmani mogu podnijeti do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport. Molio bih sada, a ne imamo stanke pa ćemo onda sačekati prije nego što riječ dadem državnom tajniku u Ministarstvu turizma i sporta Tomislavu Družaku. Prvo ćemo dakle ići sa zahtjevom za stankama. Prvi je kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od 10 minuta za dodatno konzultiranje, ali i da naglasimo neke stvari. I u prvom čitanju ovog zakona pozdravili smo

zapravo ako se ide nešto mijenjati u sportu smatramo da to treba pristupit sustavno i da je trebalo uz to još nekoliko zakona korigirati. Na to smo ukazivali u prvom čitanju, jer ako se ide raditi makar reforma je izgubila svoj smisao riječi zadnjih nekoliko godina, ali ako se ide raditi pravu reformu sporta onda treba zaobuhvatiti cijeli paket zakona. osim navedenih korekcija koje smo predložili u samom Zakonu o sportu potrebno je urediti zakone koji reguliraju smanjenje PDV-a na 5% za sportske klubove i saveze namjenski za sportsku opremu što smo rekli. Ono što smo htjeli posebno naglasiti uvođenje olakšica poreza na dobit tvrtkama koje tu dobit ulažu u sport ili da se ulaganje u sport tretira kao trošak. Namjensko preusmjeravanje dijela sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe kako bi se olakšalo na lokalnoj razini sufinancirati sportske klubove i općenito potrebe u sportu, te nadopuniti, izmijeniti zakone ili nove napravit Zakone o udrugama i Zakona o radu. Dakle, ponavljam ako se ide mijenjati ovakve stvari pozdravljajući još jednom pozitivne elemente ovog zakona trebalo je pristupit sustavno i napravit cijeli jedan paket

jedan od najbitnijih zakona zato što je šport vrlo bitan, međutim izrazit ću svoje nezadovoljstvo što je i u ovome prijedlogu ostalo na tome da se daje, centraliziraju sredstva prema regionalnim samoupravama i županijama. Jer najveći teret je na lokalnim samoupravama, najveći. Mogu reći primjer evo u Sinju imamo 40 sportska zajednica, sportskih udruga koji i imamo sportsku infrastrukturu gdje ulažemo ogromne novce. I to je za lokalne samouprave, ne ja sam rekao ovaj sad svoj primjer. I lokalne samouprave su one koje najviše skrbe o toj infrastrukturi i odgovorne su za nju i održavanje i izgradnja. Međutim, zbog čega županije? Zbog čega županije? Po kojim će kriterijima oni dodjeljivati sredstva? Kao i do sada prema stranačkom ključu šta daju, šta imaju za sport. Mogu navesti bezbroj primjera. Kasnije ću u raspravi to i govoriti. Prema tome, mene zanima što će imati športske udruge? Ono što je pozitivno u zakonu rješavanje problema sportaša, ovog, onog, o.k. Međutim što će imati športske udruge, a poglavito sportska infrastruktura u nerazvijenim područjima. Mogu reći i primjer da u Sinju imamo sportsku dvoranu kojoj je vlasnik županija, škola koja već ima pet, šest godina prokišnjava, a tu idu djeca iz cijele Cetinske krajine 2000 djece. Kad je kiša moraju nositi kišobran i nikoga nije briga za tim. A lokalna samouprava ima najveću odgovornost za sportske terene. Zbog toga bih molio da se ovo daje prema infrastrukturi i potrebama sportskih zajednica, gradova, lokalnih općina, lokalnih samouprava jer inače ostalo će ostati po stranačkome ključu a to je ono što se najgore događa u sportu da nismo isti … …/Upadica predsjednik: Hvala Hvala vam poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta. Ispred kluba smo već nekoliko puta ukazivali na probleme u hrvatskom sportu bilo to Zakonom o sportskoj inspekciji, kolega Družak je bio na toj raspravi kolege iz HDZ-a su imali jedan drugačiji stav u odnosu na naš, a to je bilo povećanje sportskih inspektora no suština problema sportske inspekcije zapravo je bila usklađenost sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu. Ovaj zakon smo dugo godina čekali očekivali smo da će to biti lex specialis koji će urediti sve problem koje more hrvatske klubove o problemima koji se događaju u hrvatskim nacionalnim i lokalnim savezima, no to se nije dogodilo iz ovog zakona. Puno toga je ostalo nedorečeno, puno toga još nije definirano. Ovaj zakon se zapravo krši sa Zakonom o udrugama što sam rekao i Zakonom o sportskoj inspekciji, danas imamo saveze u Hrvatskoj koji imaju faraonske ovlasti, faraonske ovlasti jednih pojedinaca ili interesnih skupina unutar tih saveza, a nemojmo zaboraviti ni društvenu ni političku povezanost tih pojedinaca i udruga sa političkim strankama u HS-u. Ta politizacija sporta u Hrvatskoj je došla do neviđenih razmjera i zbog osobnih animoziteta stradaju oni za koje je sport trebao bit napravljen, a to su prije svega djeca, to je dobrobit hrvatskog društva, to je zdravlje hrvatskog društva. Nažalost, sa ovim zakonom to nismo dobili, nismo dobili lex specialis koji smo čekali godinama koji će definirati sve one propuste koje su ta tri zakona između sebe određivali do sada. Nažalost, nastavljamo sa lošim rezultatom u sportskom zakonu. **Zurovec, Dario (Fokus)** Hvala predsjedniče. U ime kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika tražim stanku kako bi se još poneke stvari razjasnile, a i kako bi se naravno usuglasili oko amandmana na ovaj zakon koji smatram da bi trebao oko barem par segmenata biti stroži, pogotovo kada je upotreba dopinga u smislu profesionalnih sportaša u igri. Naglasio bih još nešto, naime bez obzira što mi kao narod volimo sport i što pratimo što nogomet, što ostale sportove treba naglasiti da smo i ko nacija među najdebljima u Europi i to nažalost statistike su vrlo neminovne. Ono što je baza amaterski sport, amaterske udruge i praktički ljudi koji dobar dio svog vremena i svoje dobre volje troše besplatno na mlade naraštaje, a praktički to su pitanja koja su najmanje uređena. Dobro je tu napomenuto kako praktički kroz proračune gradova i općina puno sportskog sadržaja od sportskih terena, dvorana i svih ostalih terenskih pomagala praktički sve ide na lokalni proračun dok regionalna i državna razina tu jako, jako kaskaju i sve se nažalost svodi na politička pitanja. Također treba naglasiti kako hrvatska košarka i hrvatska muška odbojka su sada spale na jako niske grane, a sa jednim pravim pristupom pravim zakonom i sistemskim radom možemo vidjeti kako je samo susjedna Slovenija napravila jedan ogroman skok i ogroman napredak. Ne moramo ići daleko dovoljno je samo pogledati preko granice i možda prilagoditi njihove zakone naravno u hrvatsko zakonodavstvo. Naglasio bih također da koliko vidim sada kako su prijedlozi proračuna na svim razinama, kako se opet politizira čak i na Zagrebačkoj županiji gdje se miču dvorane i slični projekti koji su za mladež

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom, pa sada pozivam poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta, Tomislava Družaka da obrazloži Konačni prijedlog Zakona o sportu. Izvolite. Molim vas kolegice i kolege. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, eto danas je pred nama, pred vama Konačni prijedlog Zakona o sportu. Zakon o sportu je temeljni zakon koji u potpunosti uređuje sustav sporta od sportskih djelatnosti, osoba u sustavu sporta i naravno načina financiranja sporta, načina nadzora do svih ostalih pitanja od značaja za sport. Ovim prijedlog zakona će se riješiti uočeni problemi i nedostaci postojećih zakona te omogući implementiranje svih preostalih mjera iz Nacionalnog programa športa. Cilj ovog zakona je na jasan način definirati sustav sporta kako bi se unaprijedio status sportaša i kvaliteta obavljanja sportskih djelatnosti te potaknulo što više djece i mladih na bavljenje sportom. Ovdje želim posebno naglasiti da se odredbe zakona jednako primjenjuju na sustav sporta, parasporta i sporta gluhih. Kao posebna vrijednost ovog sporta često se ističe, a na to smo osobito ponosni činjenica da su u njegovu izradu bili uključeni svi dionici od krovnih sportskih udruženja, sportskih saveza, akademske zajednice, predstavnika županijskih zajednica, sportaša, trenera, bivših vrhunskih sportaša, ali i roditelja malih sportaša. Ključne novine koje su predviđene ovim prijedlog zakona jesu. Kategorizacija sportova koja će ubuduće postati temelj za dodjelu financijskih sredstava, jasnije definiran sustav financiranja sporta kao i nadzor nad trošenjem javnih sredstava, isto tako i nadzor nad stručnim radom. Naravno tu su i prava sportaša i trenera odnosno uvođenje jedinstvene nacionalne stipendije za sportaše prve do, vrhunske sportaše prve do druge, do treće kategorije. Uvođenje plaćanja doprinosa vrhunskim sportašima prve kategorije te uvođenje trajnih novčanih naknada za trenere. Prijedlog zakona je raspravljen u Hrvatskom saboru 13. listopada. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru tekstu konačnog prijedloga zakona, tekst konačnog iznesenim u raspravi u Hrvatskom saboru i njegovim radnim tijelima tijekom prvog čitanja, a neke izmjene nastale su kako bi se dodatno jasnije uredile određene odredbe. Osim toga, dijalog s dionicima u sustavu sporta nije prestao prvim čitanjem pa su uvaženi i naknadni prijedlozi Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih. Izvršena je manja izričajna i nomotehnička dorada sukladno primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. osnovne promjene koje ovaj prijedlog zakona donosi jesu definiraju se preciznije sportske djelatnosti te su iste, te se iste jasnije povezuju sa stručnim poslovima koji se u njihovoj provedbi obavljaju. Uvodi se kao što sam već rekao kategorizacija sportova koju će provoditi krovna sportska udruženja Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportskih savez gluhih svaki za sportove iz svoje nadležnosti. U odnosu na prvo čitanje preciznije je precizirana i odredba Članka 5. predloženog zakona na način da je propisano da kategorizacija sportova rezultira u konačnici donošenjem odluke o rangiranju sportova i razvrstavanju u kategorije. Jasnije su definirane fizičke i pravne osobe koje djeluju u sustavu sporta kao i njihova uloga te prava i obveze. Uređen je radnopravni odnos odnosno status profesionalnih sportaša te su unesene odredbe koje štite sportaše od za njih nepovoljnih ugovora, a osobito smo vodili brigu da zaštitimo djecu i mlade. Vezano uz kategorizaciju sportaša u odnosu na prvo čitanje precizirana je odredba Članka 14. stavak 4. predloženog zakona na način da se propisuje obveza izrade i objave popisa sportskih rezultata, poredaka odnosno plasman, rang listu ili normu ostvarenu na nacionalnim i međunarodnom natjecanju te sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na međunarodnom natjecanju. Sa ciljem bolje zaštite sportaša i njihovog zdravlja unaprijedit će se način obavljanja zdravstvenih pregleda, ali i rok u kojem ih je potrebno napraviti nije isto fizičko opterećenje kod npr. nogometa ili pri igranju šaha pa i intenzitet pregleda treba biti primjereniji. Pitanja vezana uz zdravstvene preglede uredit će se detaljno pravilnikom koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Osim sportaša u sustavu sporta važne su i osobe koje obavljaju stručne poslove, a to su instruktori, treneri i kinezioterapeuti. Prihvaćen je prijedlog Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora, a koji se odnosi na obvezu trenera iz Članka 19. stavak 8. prijedloga zakona da sprječava svaki oblik nasilja prema svim sudionicima u sportu, a ne samo prema maloljetnim sportašima. Ujedno je time i uvažen komentar Damira Bakića u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Za obavljanje tih stručnih poslova osobe moraju propisane kvalifikacije koje su ovim prijedlogom zakona detaljnije razrađene te povezuje sa stvarnim potrebama sustava sporta kako bi se omogućilo što kvalitetnije obavljanje poslova, ali i dostupnost bavljenja sportom djeci i mladima na teritoriju cijele RH. Predviđeno je 5 razina trenera, ovisi o stručnim poslovima koje mogu obavljati ali i kompetentnosti koje treba imati. Prijedlogom zakona je definirano i licenciranje stručnih kadrova koje će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju i kvaliteti rada trenera. Kod fizičkih osoba u sportu posebno je prepoznat sportski asistent vozač, vodič i komunikacijski posrednik u sportu gluh kao i sportski klasifikator čime se sportašima s invaliditetom i gluhim sportašima omogućava pomoć u pripremama, treningu i natjecanju. Pravne osobe koje djeluju u sustavu sporta su definirane na znatno drugačiji način nego što je to sadašnjim zakonom i to prema zadaćama i ovlastima koje imaju, a ne prema pravnom obliku kako je to ustvrđeno sadašnjim zakonom. Ovisno o djelatnosti kojim se bave pravne osobe mogu biti registrirane kao udruge, ustanove, trgovačko društvo ili svoju djelatnost mogu obavljati u obrtu. Nadalje, prijedlogom zakona su definirana krovna sportska udruženja i njihove zadaće koje su sada puno jasnije odnosno puno preciznije uređene. Prijedlogom zakona uređuje se i pitanje sportskih natjecanja pri čemu je glavna novost da je preciznije propisan postupak kandidature za međunarodna sportska natjecanja koje podrazumijeva i prethodnu suglasnost te izradu proračuna što omogućava veću transparentnost i planiranje financiranja. Sportska infrastruktura jedno od gorućih pitanja i potrebno je sustavno ulaganje u njezino unapređenje. Prijedlogom se definira sadržaj i postupak donošenja mreže sportskih građevina što do sada nije bilo propisano, a temeljem nje ćemo dobiti jasnu sliku o broju i stanju sportskih građevina na terenu te ciljano ćemo moći ulagati kako bismo u svim dijelovima Hrvatske sport podjednako učinili dostupnima svima od rekreativaca do vrhunskih sportaša, a uvode se i prostorni i standardni normativi koji će olakšati planiranje. Financiranje izgradnje i opremanje sportskih građevina utvrđuje se programom javnih potreba u sportu, a preduvjet za financiranje je dostavljen elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti izgradnje. Način odabira građevina koje će se financirati uređuju se pravilnikom. U raspravi je istaknuto pitanje sufinanciranja građevina od nacionalnog interesa i uočili smo da postoje nejasnoće te su slijedom toga u čl. 73. dodani stavci 3. i 4. kojima je jasnije propisana procedura financiranja građevina od nacionalnog sportskog interesa. Slijedom toga, dopunjen je i čl. 100. predloženog zakona na način da je propisano da Nacionalno vijeće za sport daje mišljenje na proglašenje sportske građevine građevinom od nacionalnog interesa. Velika novost u zakonu je i uvođenje nacionalnog informacijskog sustava u sportu iliti koji je preduvjet za sustavno praćenje stanja u sportu i njegovog dugoročnog razvoja. Veliki dio posvećen je financiranju sporta koje je jedan od važnih preduvjeta za razvoj sporta. Prijedlog zakona jasnije definira javne potrebe u sportu, a jasnije definira i dokument koji se zove Program javnih potreba u sportu, njegov sadržaj i njegov način donošenja. U raspravi o prijedlogu zakona u prvom čitanju većina zastupnika je govorila upravo o financiranju sporta. Moram naglasiti kako je zakonom određen i okvir i izvori financiranja, no izvor sredstava nije i ne može biti predmet ovoga zakona. Isto tako nekoliko zastupnika tražilo je da se sport ne financira iz sredstava igara na sreću jer se tako reklamiraju igre na sreću te se time potiče ovisnost. Ovdje želimo naglasiti da je financiranje sporta uređeno ovim zakonom na način da se određuju izvori financiranja od čega nijedan nije od igara na sreću. Prihod državnog proračuna od igara na sreću i način raspodjele prihoda od igara na sreću propisan je Zakonom o igrama na sreću i nije predmet ovoga zakona. Od tog prihoda se financira sport, ali i oni koji doprinose borbe protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti svi koji se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću te oni koji se bave kulturom. Pri tome se ne reklamira niti posebno naglašava izvor sredstava državnog proračuna. Najznačajnija novost u financiranju je jedan od možda i najvažnijih noviteta, a to je odredba kojom se osigurava izravno izdvajanje iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice što do sada nije bilo moguće sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina. U odnosu na prvo čitanje dopunjen je i čl. 74. prijedloga zakona s kriterijima za dodjelu sredstava za programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem i preko sportskih zajednica. Važne novosti predložene su i u dijelu prava sportaša, trenera i izbornika, a cilj im je unaprijediti status sportaša i trenera. Prava koja sportaš može ostvariti temeljem ovog zakona jesu pravo na pokriće obveznih doprinosa, pravo na stipendiju, pravo na nagrade za sportska ostvarenja, pravo na trajnu novčanu naknadu i pravo na pokriše osnovnih troškova za bavljenje sportskom djelatnošću. Konačni prijedlog Zakona izmijenjen je na način da su precizirani razlozi prestanka prava sportaša na uplatu obveznih doprinosa, a uvažavajući odredbe posebnih propisa. Isto tako u vezi s trajnom novčanom nagradom u čl. 79. Konačnog prijedloga Zakona dodan je st. 12. kojim je precizirano vođenje službenih evidencija o treneru ili izborniku koji je obavljao stručne poslove vođenja na sportskom natjecanju sportaša ili ekipe koja je osvojila medalju te o tome izdaju uvjerenja kako b bilo jasno i nedvojbeno utvrđeno tko ima pravo na nagradu odnosno naknadu. Uvodi se i nacionalna sportska stipendija za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije. Izmjena u odnosu na prvo pitanje je da je dodatno propisan razlog za ukidanje rješenja o dodjeli nacionalne sportske stipendije. Odredbe o sportskom dioničkom društvu i postupku preoblikovanja su se značajno promijenile i to na način da je ukinuto obvezno preoblikovanje. Kako bi se osigurala odredba ovog zakona, ali i osiguralo učinkovito korištenje javnih sredstava uspostavljen je sustav nadzora, propisan je novi način financijskog nadzora i izvještavanja, uveden je i stručni nadzor nad radom stručnih kadrova koji provode krovna sportska udruženja i nacionalni sportski savezi isto tako uveden je nadzor nad stručnim radom nacionalnih sportskih saveza. U odnosu na prvo čitanje dorađene su odredbe vezene za upravni nadzor i stručni nadzor koji je sada jasnije propisan na način da je razvidno o kakvoj se vrsti postupka radi, koja je svrha provođenja tog postupka i koje su moguće posljedice ukoliko se utvrde određene nepravilnosti u obavljanju stručnih poslova. Također u čl. 115. st. 2. dodatno je precizirana zapreka za obavljanje poslova za delegata u nogometu, košarci, rukometu, odbojci i vaterpolu. U čl. 126. Konačnog prijedloga Zakona dodatno je precizirano da će se do donošenja pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša u sportskom natjecanju moći sudjelovati osobe za koje se u razdoblju od šest mjeseci prije sportskog natjecanja utvrdi opća zdravstvena sposobnost. Zakonom su također propisane i prekršajne odredbe kao i prijelazne i završne odredbe. Vjerujem ustvari nadam se da će provedba ovog zakona unaprijediti sustav sporta te potaknuti što više mladih na bavljenje sportom. I na kraju ako mi je dopušteno, mi smo jučer na Odboru za zakonodavstvo raspravljali o prijedlogu zakona i upućen je jedan amandman i to koji se odnosi na na čl. 19. st. 1. gdje se predlaže da se iza riječi nacionalnog dodaje riječ sportskog, znači bilo je riječ samo nacionalni savez da se doda riječ da bude precizniji nacionalni sportski savez, a u st. 9. iza riječi programa dodaju se riječi iz ovog članka i mi kao predlagatelji prihvaćamo taj amandman odnosno suglasni smo sa tim amandmanom. Hvala. Zahvaljujem državnom tajniku Družaku, pa idemo sa replikama 29 replika. Pri je na redu kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. U novom je zakonu predviđeno jasnije definiranje ulaganja u sportsku infrastrukturu kao i razvoj lokalnog sporta što doprinosi dostupnosti sportskih aktivnosti za sve građane RH od kreativaca amatera do vrhunskih sportaša, ali i što većih sudjelovanja građana u tjelesnim aktivnostima, prvenstveno radi zdravlja. Molim vas prije 14 godina je u kratkom vremenu se otvorilo šest velikih sportskih dvorana dakle u vrijeme rukometnog svjetskog prvenstva koje se organiziralo u Hrvatskoj. Da li je u takvom vremenu, kratkom vremenu bilo poslije tako velikih ulaganja, a znamo da je

Zahvaljujem na pitanju poštovani zastupniče. **Družak, Tomislav** Dakle, možda uvodno jedan podatak, a to je da je u zadnjih tri godine ustvari od 2018.g. hrvatska Vlada putem i preko Ministarstva turizma i sporta odnosno putem i preko javnih natječaja koje su provođenje za sa svrhom sufinanciranja u sportsku infrastrukturu uložila preko 80 milijuna kuna i čime je obnovljeno 174 sportska objekta na razini lokalne zajednice. To je projekt koji se je pokazao izuzetno uspješan i sredstva koja se planiraju za sufinanciranje u izgradnju odnosno opremanje i obnovu sportske infrastrukture su svake godine drastično veća. Za plan je recimo dobro je znati i to za iduću godinu da je plan 48 milijuna kuna za isto tako te projekte ulaganja u sufinanciranje u sportsku infrastrukturu na lokalnoj razini. Kolegice Marić izvolite. da djeca mogu boraviti u sportskim klubovima, stoga sam ja govorila o potrebi uvođenja vaučera, vi to jel pohvalili kao dobar prijedlog, ali to sve spuštate na razinu jedinica lokalne i regionalne samouprave. Mnoge županije to ne mogu isfinancirati, pa vas molim da protumačite ono što ste nešto govorili na odboru na koji način bi se ipak i država mogla malo više uključiti u to da veći udio sredstava prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave, govorili ste o nekakvih 10 milijuna eura, pa ako mi možete to malo više protumačiti.

središnje države, al naravno kad se to gleda i na razini jedinice lokalne i regionalne odnosno područne samouprave osiguravanje jednakih ili približno istih uvjeta za bavljenje sportom odnosno sportskim aktivnostima svih građana na području cijele RH. Dakle, pod istim ili sličnim uvjetima mi ovim zakonom upravo otvaramo mogućnost da možemo sufinancirati i programe projekte sporta na lokalnoj razini. Nekoliko je projekata koje ministarstvo već provodi, nekoliko je koji su sada u planu i koji će biti već tijekom iduće godine A isto tako o ovome što ste govorili kroz program Europskog socijalnog fonda je osigurano nešto preko 10 milijuna eura koji će biti ustvari biti plasirani za putem projekata, putem programa i projekata i prijave tih programa i projekata sa lokalne razine za upravo potporu sportu na toj razini. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče. Moguće je da će i današnju rasprava obilježiti priča o izgradnji velikih infrastrukturnih projekata sportskih i mislim tu na stadione, pa sam htio i vas pitati s obzirom da se stvara percepcija da će Vlada nešto izgraditi, izgradit će stadion u Zagrebu, izgradit će stadion u Splitu i Šibeniku itd., tko tu nosi najveću odgovornost do početka izgradnje u smislu da treba pripremiti određenu dokumentaciju, ishoditi potrebne dokumente i građevinske dozvole itd. da bi onda Vlada temeljem i ovog zakona kojeg donosimo, ali i nekih drugih mogućnosti kroz druge institucije mogla pomoći lokalnim samoupravama da to naprave. Znači da to danas odmah raščistimo da ne bude ostalo u zraku ono uvijek je netko drugi kriv kad se nešto dogodi, a postoje mogućnosti. Ovaj zakon daje mogućnosti, ali tko nosi veliki teret

ste jučer raspravljali, a nadam se da će biti i donesen uskoro na HS-u planirajući sredstva upravo za ovu namjenu za potporu jedinicama lokalne uprave odnosno regionalne samouprave koje su ustvari nositelji i to je odgovor na vaše pitanje nositelji svih aktivnosti vezanih uz izgradnju te sportske infrastrukture na području djelovanja te jedinice lokalne uprave odnosno regionalne samouprave. Oni su i vlasnici te infrastrukture, oni su i vlasnici zemljišta na kojoj se ta infrastruktura gradi ili će se graditi ili će se obnavljati, pa prema tome oni su nositelji. Mi smo ustvari zakonom utvrdili kriterije odnosno procese, proceduru, a pravilnikom će biti definirano jasnije što je i na koji način će središnja država financirati kada je u pitanju potpora izgradnji nacionalnih sportskih centara za više vrsta sportova. izvolite. **Zurovec, Dario (Fokus)** Zahvaljujem. Evo, poštovani gospodine Družak da li ste možda razmišljali i o uvođenju naknade sportašima nakon 45 godine starosti, ali za europske medalje. Točnije o jednokratnim nagradama po uzoru na ostale EU zemlje. Ista stvar je vezana i za trenere kad ostvare određene uspjehe kao jednokratne nagrade od recimo Ministarstva turizma po uzoru na Mađarsku. A ono što je možda bitnija stavka, s obzirom da fali broj ljudi u temeljnoj policiji i da fale ljudi i u vojsci, ja tu ne govorim o udaračima pečata i o referentima, nego govorimo o operativcima, da li ste razmišljali možda da se tu napravi spajanje između tih tzv. siromašnijih sportova, znači hrvanje, boks, karate i ostalo da se ti ljudi integriraju kao što je recimo u Italiji gdje vam recimo borci ulaze u karabinjere pa da onda kroz taj dio sustava riješi određeni deficit. **Jandroković, Zahvaljujem na pitanju. Da, ne samo da smo razmišljali o tome nego to se već i to je već u primjeni i sa Ministarstvom obrane i sa MUP-om postoje određeni dogovori, određeni projekti koji se u stvari zajednički provode i naravno tu se prije svega gleda gleda i razmišlja o sportašima koji su u nekakvim borilačkim sportovima, koji su u nekakvim sportovima koji imaju veze sa djelatnošću i obrane i i policije, dakle od strijelaca itd. i ti ljudi jesu već uključeni i oni će biti sve više uključeni u sustav pričuvnog sastava kako Ministarstva obrane tako MUP-a. I oni će naravno onda kroz i nakon završetka svoje karijere nastaviti karijeru instruktora u tim, u tim ministarstvima i time u stvari ispunjavamo na neki način i obvezu povećanja nacionalne sigurnosti. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, mislim da je nepotrebno trošiti riječi o korisnosti sporta i dostupnosti sporta i bavljenja sportskim aktivnostima na svim područjima RH i pohvalno je što će se preko lokalnih odnosno regionalnih saveza pomagati dodatno športske klubove na svim razinama na poseban način imajući na umu mlade ljude do 18 godina. Mislim da bi trebalo dodatnu pozornost dati prema onim sredinama koji su demografski oslabljeni jer je ovo ujedno i demografsko pitanje. Evo spomenut ću primjer grad Vrlika koji zasigurno čini u svojim granicama mogućnost maksimalno, jednostavno oni su, teškom mukom mogu oformiti određene sportske ekipe tako da mislim da bi trebalo imati i administrativnu potporu do županijskih za neke druge **Družak, Tomislav** Zahvaljujem. Možda odgovor vezano uz natječaje koje provodi Ministarstvo turizma i sporta da svi natječaji imaju u sebi i jedan od kriterija indeks razvijenosti i na taj način naravno pokušavamo pomoći jedinicama lokalne uprave koje imaju manje platežne moći, manje proračune i manje mogu skrbiti vezano, manje mogu skrbiti o sportašima. Činjenica je da kroz ovaj zakon smo upravo ciljano i to nam je bila jedna od niša gdje smo htjeli u stvari možda možda i najveći napredak napraviti, pomoći sportu na lokalnoj razini, lokalnoj, lokalnim zajednicama i to uvođenjem jednog novog, potpuno novog proračuna, nove stavke u proračunu, a to je sufinanciranje sporta na lokalnoj razini putem i preko županijskih sportskih zajednica za koje su već osigurana sredstva u hrvatskom, u proračunu, u Državnom proračunu i mislim da ćemo i na taj način i kroz projekte i natječaje koje provodimo i dalje snažno podupirati

kolegica Vučemilović imala je tematsku sjednicu oko stanju u sportskim savezima. Niz problema smo iznijeli, no nismo vidjeli ta rješenja u onome što bi trebalo biti lex specialis i što se tiče sportskih udruga u Hrvatskoj. To je izostalo, a još uvijek je veliki problem. Problem je prije svega za one manje klubove koji zapravo ja bi rekao trpe štetu na osnovi pojedinaca ili interesnih skupina unutar saveza. Ako imaju sve zakonske norme i zapravo prava da bi postali dijelovi saveza. To ne vidimo ovdje, nije definirano, …/Govornik se ne razumije./… traže drugi problem. Ima tu i sudska praksa upravnih sudova koja nije usklađena gdje u Rijeci npr. nacionalni savezi su javno tijelo,

sportske udruge i nacionalni sportski savezi su zasebne pravne osobe i mi se u suštini moramo držati neovisnosti sporta od strane politike i politika mora se što manje uključivati u rad nacionalnih sportskih saveza, dokument koji se zove Program javnih potreba u sportu on ne samo da će biti dokument koji će na neki način kreirati sport te godine na području RH nego će to dokument biti javno dostupan

Omalovažavanje, čekajte da dovršim pa onda možete odlučiti … …/Upadica: Omalovažavanje./… … je li bilo ili nije bilo povrede Poslovnika. Može tako? Mislim da je tako po pravilniku zapravo napravljeno jel? …/Upadica: Ne nije tako, u ovome Poslovniku vam kaže ako procijenim odmah u početku da nije bilo povrede Poslovnika da vam mogu oduzeti riječ./… Kako mi možete

čl. 238. omalovažavanje saborskog zastupnika. Naime, upoznat sam sa situacijom u hrvatskom zakonu i znamo svi praksu sudova, to nije zakonska regulativa i još uvijek će se takve manifestacije i korupcije događati u hrvatskom sportu dok se to ne riješi specijalnim zakonom kao što je to Zakon tajnik? …/Upadica Milanović Litre se ne razumije/…. Pa ja imate očito problem onda sa vlastitom osobnošću i karakterom ako vas je omalovažio sa ovakvim izlaganjem, ali šta mogu, opomenu dobivate. Idemo dalje, kolegice Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče, u Konačnom prijedlogu Zakona o sportu između dva čitanja prihvaćen je čitav niz primjedbi i prijedloga i tako je osim nomotehničkih dorada između ostaloga dorađen čl. 108. i 109. zakona. Ovi članci vezani su za upravni i stručni nadzor, a dorađeni su na način da je jasnije propisana prije svega svrha provođenja nadzora, vrsta postupka i svakako moguće posljedice koje će proisteći ako se utvrde nepravilnosti. Pitanje nadzora problematizirala sam i kod prvog čitanja Zakona o sportu, pa vas molim da još jednom detaljnije pojasnite sve pojedinosti vezane uz doradu čl. 108. i 109., hvala vam lijepo. Poštovana zastupnice Bedeković zahvaljujem na pitanju. Dakle bili smo svjesni da je često puta dolazilo do na neki način dvojbi, nesuglasica, pa i čak i nespretnosti u, u reagiranju sportske inspekcije jer se nije znalo uvijek koji je ustvari predmet, koja je svrha ra…, koja je svrha predmeta nadzora, koje su, koji su pravni lijekovi koji se mogu …/Govornik se ne razumije/…i koje su konzekvence ako se to sada ne radi, dakle cijelim nizom dodanih stavaka je ustvari sada precizirano da se točno zna kada sportski inspektor ide i kome ide, zašto dolazi, da se točno zna ko, što je predmet njegovog nadzora i koje će pravne konzekvence imati ukoliko ne postupi po nalazu sportskog inspektora koji, koji vrši nadzor. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Uvaženi državni tajniče, financiranje sportskih klubova i smanjivanje troškova njihova rada svakim danom su sve veći izazov. Predložili smo u prvom čitanju uvođenje olakšica poreza na dobit tvrtkama koje tu dobit ulažu u sport ili se ulaganje tretira kao trošak i smanjenje PDV-a 5%, na 5% za, isključivo za, namjenski za sportsku opremu za te klubove i razumijem da nisu dio ovog zakona, al sam očekivao da barem u obrazloženju bude da, da će se krenuti sa, paralelno sa drugim zakonima, pa me zanima s obzirom na vaš dugogodišnji rad i iskustvo u samom sustavu sporta kako vi tumačite, dal vidite tu jedan od rješe…, jedno od Poštovani zastupniče, apsolutno se slažem sa vašom konstatacijom i vašim razmišljanjem i to je nešto što ustvari i očekuje sustav sporta i ljudi koji se bave sporte, dakle oni koji pro…, koji, oni koji su ajmo ih nazvati tako proizvođači u hrvatskom sportu i naravno da postoji kontinuirano, a nakon donošenja ovog zakona ta će se suradnja i, i puno intenz…, puno brže provoditi odnosno intenzivirati da vidimo gdje su i na koji način sve možemo intervenirati u razne Zakone pa čak i Zakone o radu, pa čak i Zakone o udrugama, Zakon o udrugama da vidimo gdje i na koji način možemo pomoći sustavu sporta, osigurati bolju budućnost za hrvatski sport za klubove koji su temelj ustvari hrvatskog sporta, a oni su ovog momenta najugroženiji i imaju najviše problema sa funkcioniranjem i sa egzistencijom, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Sobota, izvolite. **Sobota, Darko (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, stalno se priča o tome kako su najveći problemi i najteže je sportu na lokalnoj razini i u malim sredinama. Klubovi kao glavna karika, jedan od stupova sporta imaju problema s likvidnošću, a često su i na granici opstanka, a bez klubova neće biti ni vrhunskih sportaša. I ono što želim napomenuti, dakle i ti klubovi u malim sredinama isključivo i pretežito ovise o proračunima JLS. Kako ćete Kako ćete i da li se ovim zakonom osiguravaju uvjeti pomoći sportašima na lokalnoj razini i kakva su zapravo iskustva u zemljama EU?

lokalnoj zajednici odnosno lokalnim klubovima na lokalnoj razini. Kao što je obitelj nekako temelj, temelj društva tako je i klub temelj ustvari sporta i ako klubovi dođu u problem, ako klubovi nestanu, nestat će bojim se i, i ono što nas je krasilo sve ove godine, a to je to su veliki uspjesi hrvatskih, hrvatskog sporta. Znači i kroz, kao što sam već naglasio, kroz financiranje putem i preko sportskih zajednica klubova na lokalnoj razini, ali isto tako smo htjeli i uvođenjem nacionalne stipendije za sportaše, prve, druge i treće kategorije rasteretiti na neki način proračune JLS jer će tada, sada sportaši te prve tri kategorije dobivati nacionalnu stipendiju sa nacionalne razine, a lokalna zajednica će onda moći ta sredstva…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…prenamijeniti Poštovani državni tajniče, u raspravi u ime Kluba Mosta ću detaljnije secirati i cijelu priču …/Govornik se ne razumije/… Zakona o sportu i pohvaliti sve ono što je dobro, stvarno je napredak vidljiv na mnogo područja. No ono što hrvatska javnost mora znati i definitivno je dobro, koliko, sa 200 milijuna podiglo se sada na 507, 517 milijuna kuna ulaganja, to je sjajno, to je sjajno, a hrvatska javnost mora znati da građani RH, roditelji, svake godine ulažu kroz članarinu u sport 480 milijuna kuna i vi to znate, vi imate te podatke, ja ću poslije to argumentirat. Dakle roditelji 500 milijuna kuna ulažu kroz članarinu u sport i zanima me vaš komentar hoće li se ovim zakonom konkretno pomoći roditeljima. Znamo kakva je inflacija, znamo koliko su porasle cijene i što će konkretno imat roditelji koji imaju svoje klince sportaše od ovog zakona? Hvala. **Jandroković, Ako mogu se nadovezati samo na brojke. Dakle i jedinice lokalne uprave, odnosno regionalne samouprave na godišnjoj razini ulažu u sport skoro milijardu i pol ste sad samo kao što ste i sada rekli je uložila ove godine, ove godine 520 milijuna kuna. Bit će puno više iduće godine jer je po proračunu tako i predviđeno. I mi jesmo razmišljali svojevremeno o tim vaučerima kao što je i zastupnica Marić govorila, ali mi nismo dobili, dakle mi moramo pratiti određena pravila koja, mi smo dio EU i moramo pratiti nekakva pravila i propise koji se primjenjuju i na razini EU. Mi nismo jedna Norveška koja nije članica doduše EU, ali koja ima jedan svoj model financiranja sporta gdje je doista sport za djecu potpuno besplatan. Mi ćemo kroz i dalje kroz ove projekte pomoći klubovima, u stvari im omogućiti da oni rasterete roditelje, da roditelji ne moraju plaćati ili da

Zašto je to tako? Koji su razlozi da nam govorite isto tako da nam ovaj novi zakon doprinosi da bi postojeću djecu zadržali u sportu, da bi privukli u sport. Imamo problem pretilnosti djece, naravno i odraslih. Da li u tom pogledu imamo nekakav doprinos ovog novog zakona? Pa kao što sam malo prije rekao u stvari nema jedinstvenog modela ili sustavnog rješenja koji bi se mogao primijeniti iz neke druge zemlje, a da bude u stvari u funkciji ovoga o čemu vi također govorite. Jedino ono što mi možemo učiniti, što kontinuirano činimo i što u stvari i ovim zakonom omogućavamo da sada konačno možemo intervenirati prema jedinicama lokalne zajednice. Do sada je sport bio, znači na nacionalnoj razini financiran preko središnje državne, preko državnog proračuna dok je sport na lokalnoj razini bio financiran isključivo i jedino preko lokalne zajednice, odnosno preko roditelja i tu i tamo nekog donatora koji je mogao pomoći na tom klubu. E sad mi otvaramo mogućnost da doista država može intervenirati financijski i prema lokalnoj zajednici i ja vjerujem ukoliko se taj projekt pokaže dobrim, koji počinje iduće godine da će se on samo razvijati. Hvala. Damir (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče u članku 59. se kaže da Vlada pojedine sportske građevine može proglasiti sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Nigdje se međutim ne objašnjava, pa vas molim za objašnjenje što je stvari sadržaj i što je smisao tog statusa sportskih građevina od nacionalnog interesa? Koji su kriteriji da neka sportska građevina postane građevinom od nacionalnog interesa? Koja prava iz tog proistječu, koje obaveze eventualno za državu, eventualno za lokalnu samoupravu na čijem teritoriju je ta građevina i dodatno s tim u vezi vama je sasvim sigurno poznato da je evo u prijedlogu proračuna kojeg smo jučer imali ovdje na raspravi otvoren novi kapitalni projekt sa točno tim imenom. Možete li komentirati iznose koji su predviđeni za taj kapitalni projekt za 2023. i 2024. godinu. Hvala. Izvolite odgovor. inicijalna sredstva u stvari koja bi trebala pomoći jedinicama lokalne uprave o čemu smo govorili koji su nositelji, koji će biti nositelji u stvari planiranja i izgradnje i predlaganja zajedno sa Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim paraolimpijskim odborom i Hrvatskim sportskim savezom gluhih određena sredstva u smislu sufinanciranja za projektnu dokumentaciju. Dakle, mi smo zakonom propisali proceduru, a Pravilnikom o sportskoj infrastrukturi će biti detaljno utvrđeni kriteriji i riječ je o tome da jedina hrvatska, ja ne znam da li još koja zemlja ima koja nema niti jedan Nacionalni sportski centar za pripremu sportaša već silni novci odlaze u druge zemlje gdje naši sportaši, naše reprezentativne nacionalne vrste idu na pripreme. Znači nije riječ o nogometu, nego je riječ o svim sportovima, pogotovo onim sportovima kojima se Hrvatska može dičiti … … /Upadica predsjednik: Hvala vam./… … i koji donose Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče Družak. Ja držim da je ovaj zakon u stvari sveobuhvatan i dobar zakon i da na jedan sveobuhvatan način rješava izazove hrvatskoga sporta. Ono što moram posebno naglasiti jest da je ulaganje Vlade Republike Hrvatske u sport u odnosu na 2016. godinu više nego uduplano što je jako pohvalno i skoro pola milijarde kuna se u 2022. u stvari sa razine države države ulaže u šport. Jučer smo imali proračun za, odnosno danas smo imali proračun za 2023. godinu i u njemu vidimo da se za športsku infrastrukturu u razdoblju od 2023. do 2025. predviđa više od 212 milijuna kuna vezano i uz nacionalne stadione pa vas molim u stvari dinamiku možete li je u stvari pretpostaviti u ovom trenutku? **Jandroković, Zahvaljujem poštovana zastupnice. Ja bih vas čak nadopunio brojkom puno je veći iznos, odnosno nije 218 nego 258 zato jer iduće godine je u planu i 40 milijuna kuna oni naši redovni projekti koji jesu, pa tome možemo naravno dodati i ovo. Dakle, kao što ste vi rekli mi danas ne možemo sa sigurnošću reći koji će to biti projekti u stvari provedivi jer mi sad krećemo sa tom inicijativom. Morali smo staviti određena inicijalna sredstva. Inicijalna sredstva u 2024. i 2025. jesu po tih 100 i nešto milijuna kuna. Kao što sam rekao u 2023. smo stavili samo kao inicijalna sredstva osam milijuna kuna i doista temeljem ukazanih potreba vjerojatno, dapače siguran sam ta će se sredstva i povećavati jer za to imamo apsolutnu potporu i podršku predsjednika Vlade, odnosno Vlade u cjelini. Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče dva su problema uočena u dostupnosti odnosno nemogućnosti bavljenja sportom kod mladih. Kada su u pitanju mladi iz ruralnih sredina to su uglavnom tehničke nemogućnosti, kada su u pitanju mladi iz urbanih sredina vrlo često su to financijske nemogućnosti njihovih roditelja. Recite nam kako će ovaj zakonski prijedlog pomiriti ova dva ozbiljna problema?

na ruralnoj razini nije često puta dostatna, a najčešće puta nije ni adekvatna i mi doista od 2018.g. smo preko 80 milijuna kuna kao ministarstvo uložili u obnovu sportske infrastrukture i sa tim projektima i dalje nastavljamo i na taj način pokušavamo riješiti problem i omogućiti da se djeca, da djeca ostanu na tom području i da se bave tim sportom, bave sportom. Što se tiče problema na u velikim sredinama, naravno to je već bilo isto tako pitanje postavljeno mogućnosti financiranja od strane roditelja, pretpostavljam da na to aludirate,

Hvala predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, evo ovih dana možemo pratiti na svjetskom prvenstvu Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i stvarno te sjajne i fantastične sportaše i sve vrhunske sportaše svih sportova koje nas čine ponosnima sve ove godine i promiču Hrvatsku diljem svijeta. Ali moramo znati da put do vrhunskog sportaša je upravo polazi i nastaje u lokalnim sredinama i stoga mi je izuzetno čini mi veliko zadovoljstvo da upravo u ovom prijedlogu zakona disperziramo ta sredstva kroz županijske sportske saveze do lokalnih zajednica jer u biti smisao sporta je naravno da se svi veselimo onim najboljima u svojim sportovima, ali u biti poruka bavljenja sportom je jedna šira poruka, a to je kvalitetan način života, vrijednost zalaganja, truda i evo veseli me da se i kroz lokalne zajednice ulaže puno u sport. **Jandroković, Poštovani zastupniče ja samo mogu reći da vam se zahvaljujem na ovoj konstataciji jer doista to i je intencija i to je i naša želja i to ustvari mi sustavno pokušavamo provoditi, pomoći malim sredinama da osiguramo da se i djeca u malim sredinama mogu jednako ravnopravno baviti sportom kao i u velikim sredinama i sa tim projektima oni su se pokazali vrlo kvalitetnim ćemo nastaviti. A kao što i vidite kroz u kontinuitetu kroz proračun svih ovih zadnjih godina ta se sredstva osjetno, osjetno povećavaju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče, s obzirom da dolazim iz Vukovara dopustite da budem malo lokalpatriotski pa se zahvalim na svemu onome što se radi na području grada Vukovara vezano za aktivnosti koje se provode za izgradnju sportskih igrališta i sve ono što ide uz to. Naime, Vukovar je puno prije Domovinskog rata imao i vrhunske klubove i vrhunske sportaše i izvan granica RH. Nedavno smo izgradili sportski centar 12,3 milijuna kuna od čega je 11,7 milijuna kuna sredstvima Vlade RH. Ali ono što želim pitati također preko Fonda za obnovu i razvij grada Vukovara izgrađeno je Plivalište Vukovar 70 milijuna kuna najljepše od Zagreba do istoka gdje treniraju i Plivački klub Vukovar i vaterpolo klub Vukovar, veliki broj djece da li će se nastaviti program Hrvatska pliva u suradnji sa Hrvatskim plivačkim savezom vezano za djecu neplivače? Hvala. Tomislav** Zahvaljujem poštovani zastupniče. Da, ne samo da se nastavlja nego se kao što sam rekao i u bitnome povećavaju sredstva. Možda je dobro ovdje ponoviti da jednostavno i javnost ima taj zbirni podatak. Vlada RH odnosno ministarstvo je kroz zadnjih četri godine sufinanciralo ili u cijelosti čak na nekim mjestima financiralo 55 uložilo ustvari 55 milijuna kuna, a sufinanciralo 574 razna programa, projekta koja su koja su došla sa lokalne razine kao što je između ostaloga i Hrvatska pliva, potpora organiziranju malih sportskih manifestacija, malo većih sportskih manifestacija, a velike sportske manifestacije naravno ne ulaze u tu cifru. Poštovani državni tajniče, Hrvatska je poznata po našim sportašima šta je neosporno, ali i po organizaciji raznih natjecanja, događaja gdje možemo biti ponosni. Međutim to je jako prepoznato i u Europi i svijetu, međutim tu se sad nalaze naši nacionalni savezi sportski koji teško izlaze u taj jedan financijsko pokriće svih tih događanja, imaju problema sa tim. Hoće li se s ovim novim zakonom popraviti da ta likvidnost bude bolja da se u cijeloj toj priči uistinu sportskoj napravi jedna kvalitetna koliko može jer bi bilo šteta da uistinu kao velika sportska sila, možemo slobodno to reć, bez obzira na koji način određeni sport ali stvarno smo sportska ne samo u nogometu Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Družak, Tomislav** Ja vam se zahvaljujem. Programom javnih potreba u sportu koji će biti donesen će biti definirani isto tako načini donošenja odluke o sufinanciranju odnosno financiranju velikih sportskih manifestacija, a jedan od preduvjeta će biti dostavljen elaborat o financijskoj održivosti tog projekta, što ćemo ako ne bitno pomoći u financiranju, ali ćemo barem znati točno što se financira i na koji način se financira. Ono što je možda u početku kada je formirano Ministarstvo turizma i sporta bilo malo sa skepsom primljeno, a to se je pokazalo ustvari kao dobitna kombinacija, dvije djelatnosti, a to je turizam i sport su djelatnosti kojima se Hrvatska može stvarno ponositi u svijetu u kojima je konkurentna u svijetu i sada je ustvari došlo do jedne simbioze gdje velike sportske manifestacije ustvari osiguravaju i u sredinama u kojim kada je mrtva sezona, da sezona traje i da i da u stvari promoviramo RH kao takvu. izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedničke Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, evo ja kao žena koja sam cijeli svoj dobar dio života bila u sportu, u mlađim danima aktivnije sad više kao logistika i u organizaciji, smatram da i mi imamo jedan akutni problem ne srazmjera žena u sportskim tijelima upravljanja u odnosnu na ono što nam žene pružaju u našim sportskim rezultatima i u sportskim borilištima. Već se dugo govori o nekakvom akcijskom planu i ministrica je tu na predstavljanju prijedloga Zakona o sportu nešto o tome govorila, pa mene interesira u kojoj fazi i da li će se uskoro ugledati svjetlo dana taj akcijski plan. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana zastupnice također zahvaljujem na pitanju, da dobro je pitanje zato jer je i ministrica to na, u prvom čitanju u obrazloženju zakona u stvari na pitanje odgovorila da je u izradi, a ja mogu sada sa zadovoljstvom reći da je taj akcijski plan gotov. On naravno nije još primjenjiv, ali je gotov i on će vjerojatno doći u primjenu do kraja godine. Ja čvrsto vjerujem u to. On je dakle završen, morat ćemo još provesti određenu raspravu javnog tipa da vidimo i da čujemo i druge dionike šta oni misle o tome i ja vjerujem da će on do kraja godine biti usvojen, a onda naravno i mi, i mi imamo veliko nezadovoljstvo u Ministarstvu turizma i spora o udjelu žena u upravljačkim tijelima u hrvatskom sportu. Dakle, to je veliki nesrazmjer u odnosu na ono što žene sportašice Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, pa bez obzira što je već na neki način bilo pitanja vezanih uz klubove u malim, malim lokalnim sredinama ja ću ponovo potencirati to pitanje jer doista smatram da su ti klubovi od presudne važnosti i da su oni na neki način nositelji društvenog života u tim malim sredinama. Kod nas tamo u Baranji često puta kažu kao mise i ako nema utakmice onda i nije nedjelja jel. Ovaj doista u ovakvim uvjetima kriza itd. globalnih sve teže i teže je financiranje tih klubova sve teže je naći donatore, nažalost to često puta pada praktički na proračune jedinica lokalne samouprave i oni su nositelji toga. Ovaj kako će ove izmjene i dopune zakona na neki način konkretnije pomoći tim lokalnim klubovima da oni opstanu u svome radu? Hvala.

prije svega prema klubovima biti će upućena određena financijska pomoć za organizaciju toga, a naravno paralelno s ovim ili nakon ovoga zakona, nakon donošenja ovoga zakona slijedi i onaj drugi dio a govorili ste malo i o donacijama i o sponzorstvima, mislim da se i taj dio treba riješiti. I ponavljam međuresorski razgovori su vrlo intenzivni to možda je onako često puta u upotrebi u političkom žargonu, političkom jeziku, ali oni doista postoje, oni traju. I isto tako ja vjerujem da neposredno po donošenju zakona će se oni jako intenzivirati i da ćemo vrlo brzo ugledati i izmjene tih zakona u pravcu i u smislu korisnika u sportu. Hvala. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče svjedoci smo da u zadnjih godina su velika ulaganja u sportsku infrastrukturu diljem Hrvatske. Pamtimo i nekakve velike akcije izgradnje sportskih dvorana na području pet hrvatskih gradova koji su prije svega po meni u funkciji sporta. Međutim, sportski rezultati koje imaju naši sportaši u bilo kojem sportu, ja bi rekao da nemaju dovoljno dobru infrastrukturu za onakve rezultate kakve postižu. Što ćemo dobiti ovim zakonom, ovim izmjenama u smislu poboljšanja te sportske infrastrukture? **Jandroković, Pa prije svega ćemo mi moramo, mi nemamo niti registar sportskih građevina, nemamo registar normativa sportskih građevina i često puta se dogodi nažalost da u nekim sredinama planira i projektira određeni sportski objekt koji onda u konačnici ili u primjeni ne omogućava nekakvih sportskih natjecanja jer nije konzultirana struka. Ovim zakonom mi osiguravamo da se u buduće u planiranju i projektu, projektiranju i planiranju i izgradnji sportske infrastrukture će se morati konzultirati određeni normativi koji će biti propisani kao što sam rekao Pravilnikom o izgradnji sportske infrastrukture. Dakle, to je jedan od, jedan preduvjet, pravni preduvjet koji će onda omogućiti rješavanje prethodno problema koji su se kasnije u eksploataciji tog objekta vidjeli, uočili. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, ja imam za vas 2 pitanja. Jedno se odnosi na digitalizaciju sporta, zanima me što ste po tom pitanju što se mijenja u novom zakonu i da li ima nekim potreba, promjena obzirom da znamo koliko nam je potrebna digitalizacija kako bismo u svakom momentu mogli znati koliko igrača, klubova itd. u Hrvatskoj imamo. Znamo da je nacionalni informacijski sustav u izradi, ali podaci tamo još uvijek nisu potpuni pa me zanima što je tu novo? I drugo pitanje, kako ste riješili sportaše s invaliditetom? Znamo da su oni dosada bili u nešto nepovoljnijem položaju obzirom na

izjednačili i statuse i prava i obveze sportaša bez obzira da li su oni sportaši u parasportu, da li su u sportu gluhih ili su u olimpijskom ili, ili ne olimpijskom ciklusu sportaša. I kada je u pitanju nagrađivanje, dakle dosada je bila jedna nepravda prema parasportašima jer nisu bili u sustavu trajnih novčanih naknada za osvajanje na olimpijskim medaljama, sada smo tu nepravdu ispravili i prema parasportašima i prema sportašima gluhih, ali isto tako i prema trenerima jer i treneri nisu bili adekvatno nagrađeni. A što se tiče NISuS-a, on, on postoji, on, on već jedno vrijeme funkcionira, međutim nisu postojali obvezujući registri, e sada ovim zakonom ustvari uz 17 registara 3 će biti obvezujuća i konačno ćemo moći na jednom mjestu upravo ovo što ste rekli…/Upadica predsjednik: Hvala Hvala lijepo. Da se ne ponavljamo, najbitnija je sportska infrastruktura diljem Hrvatska u svim mjestima da naša djeca imaju mogućnosti i svi ostali bavljenje sportom i tu ćemo se svi složit. Međutim, isto tako je činjenica da je komplet ovim zakonom, sav teret je prebačen na lokalnu samoupravu, a sredstva se daju regionalnoj tj. lokalnoj samoupravi, lokalnim zajednicama sportskim, a sportskim županijskim zajednicama idu sredstva. Koji je cilj toga da iđu, umjesto da imamo kriterije da iđe sportskim udrugama lokalnim, sportskim udrugama lokalnim i da one raspoređuju sredstva jer ako, evo spomenut je bazen u Vukovaru, tako imamo bazen u Sinju koji je potrebno natkrit da more se cijelu godinu baviti sportom, plivanjem, vaterpolom koji je star od 1953., olimpijskih dimenzija, grad ga je kupio, al nema tolko sredstva, postao je vlasnik, znači mi moramo ovdje da ne bi bili mi oni koji ćemo moliti po stranačkoj iskaznici županijske i veće iskaznice nego isključivo i samo treba prema kriterijima odnosno lokalnim samoupravama, evo…/Upadica predsjednik: Izvolite odgo…/… Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, dakle da, da odma razjasnimo tu famu, mi dajemo, mi ćemo plasirati sredstva preko županijskih sportskih zajednica, ali ne, ne paušalno i ne nikako po političkoj ili nekakvoj stranačkoj kri…, već isključivo na temelju programa i projekata i to su strogo namjenska sredstva, dakle za stručni rad, za djecu od jedne, od, od, do 18.g. života i isto tako za nabavku opreme, tu nije riječ ni o infrastrukturi, ni o nekim drugim neprihvatljivim troškovima koji nisu sadržani u ovome, a pravilnikom će biti detaljno raspisano odnosno određeno koji su to kriteriji na temelju kojih će se gradske odnosno općinske sportske zajednice javiti prema županijskim sportskim zajednicama i ostvariti pravo na ta sredstva, hvala. Prije iduće replike pozdravimo učenike i učenice osnovne, Strukovne škole Vice Vlatkovića iz Zadra, dobro došli!

Povreda poslovnika čl. 238., omalovažavanje svih onih koji se bave sportom, a reći ću vam kratak komentar. Sredstva koja se daju preko županije daju se udrugama i klubovima, tako i u HNS-u i ostalima, u jednom HNS isključivo zbog stranačke iskaznice. Ja ću o tome u pojedinačnoj raspravi govoriti i dokazat ću vam

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, kao što ste rekli da bismo djecu i mlade zadržali i privukli u sport neophodna je sportska infrastruktura, najveći problem su sigurno male sredine, na sreću iz europskih fondova je bilo moguće i brojene male sredine do 5 tisuća stanovnika iskoristile su tu mogućnost i izgradile svoju sportsku dvoranu tim bespovratnim sredstvima, međutim sredina poput mojih Vodica koje imaju više od 5 tisuća stanovnika nisu imale tu mogućnost i one mogu svoju infrastrukturu graditi ili vlastitim sredstvima ili kreditnim sredstvima. Recite, a što mogu one, takve sredine i sportaši u tim sredinama očekivati od novog zakona i u budućem

za izgradnju ili za obnovu sportske infrastrukture, doduše u funkciji razvoja turizma, ali, ali i tu će imati prednost ustvari na neki način male sredine koje imaju niži indeks razvijenosti gdje ćemo im pokušati pomoći i kroz znači taj NPOO, naravno u pitanju i dugoročni financijski okvir koji, gdje se, gdje su, čiji pregovori su u tijeku, gdje su također po dvije opo…, dvije komponente predviđena sredstva za sportsku infrastrukturu na lokalnoj razini, a naravno uvijek ostaju i ovi nat…, ovi natječaji koje provodi Ministarstvo turizma i sporta gdje mi možemo pomoći. Hvala, nemate više replika za sada, hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, ja ću vas pitati vezano uz odredbu čl. 61. st. 4., o čem je riječ? da se sportske građevine planiraju temeljem prostornih standarda i normativa za planiranje i bit će propisane pravilnikom. E sad ono što mene zanima je slijedeće. Postoje zaista međunarodni standardi koji govore o tome kako sportske građevine trebaju biti, čak štoviše postoji jedna posebna knjiga u kojem su definirane sve dimenzije i sve ostalo, tako da mene zanima što ste odlučili definirati ovim pravilnikom jer se kaže pravilnik je o prostornim standardima i normativima, dakle oni su već definirani na međunarodnoj razini, što ćemo mi sad dodatno u odnosu na to ovdje planirat? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, normativi, normative određuju u najvećoj mjeri europske odnosno svjetske strukovne ili sportske organizacije. Recimo imali smo slučaj da je u zadnje 2.g., u zadnjih 5.g. dva puta mijenjani su kriteriji kako i na koji način moraju izgledati plivališta, a sada, prije je bilo 8 staza, sad mora biti 9 staza, dakle to je nešto što mi moramo u kontinuitetu pratiti i zato će u ovo, u izradu Pravilnika biti uključeni i Nacionalni sportski savezi, ali prije svega će ključnu i glavnu riječ imati Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Hrvatski i šnjima ćemo zajedno u stvari utvrđivati te kriterije koji će biti u tom Pravilniku ugrađeni. Jer doista se često događalo na žalost prečesto da se izgradi sportska građevina koja onda nije u jednom momentu u stvari funkciji natjecanja. Može biti u funkciji treninga. Hvala. Gospodin Pavić. baka bi htjela da bude Davor Bilman itd. itd. Na žalost mi nemamo prave inkubatore sportaša. Zašto ih nemamo? Zato što nemamo obvezu osnivanja športskih školskih društava. Trenutno u Hrvatskoj imamo osnovano otprilike 1200 športskih društava, a imamo otprilike 2 i pol tisuće škola. Od toga nam je u školske sportske saveze uključeno otprilike nekih 20% učenika. Mi moramo dati obvezu da se ti sportski savezi osnuju, da se tamo zapravo pokušaju napraviti inkubatori za naše sportaše, da se prepoznaju talenti i da se usmjere u određene sportove. I nakon toga da osiguramo financiranje i iz državnog proračuna i iz gradskih proračuna. Trenutno deklarativno to postoji u proračunu, … …/Upadica Radin: Hvala. Hvala./… … međutim ne postoji stavka za školske sportske saveze. **Radin, Poštovani zastupniče, dopustite mi samo da vas ispravim u jednom zadnjem ovom dijelu. Postoji stavka ali ne u proračunu, nego postoji stavka u onome dijelu gdje se govori o krovnim sportskim udruženjima, odnosno javnim potrebama u sportu i onda kroz odluku je određeno koliko? Recimo evo mogu mirne duše reći i danas da sam ponosan da je vjerojatno, da je ove godine bilo 28, a da iduće godine se planira 50 milijuna kuna upravo za školski sportski savez, odnosno za projekte koje provodi školski sportski savez. I on je veliki nadomjestak onoga što je možda često puta manjak u redovnom obrazovanju kroz program tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama. I doista Hrvatski školski sportski savez vrlo kvalitetno radi i oni uključuju, oni godišnje uključe preko 200 000 djece u svoje projekte koji prođu, dakle te njihove organizirane

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Evo već je bilo spomenuti, pa evo mogu i ja čestitati da ste konačno kroz javne potrebe u sport nakon dugo godina ne vi, ali općenito u Republici Hrvatskoj se prepoznalo da i netko drugi osim lokalne samouprave treba krenuti pomagati u toj lokalnoj samoupravi u gradnji infrastrukture ulaganje u sport. Novina je kao što vidimo i govorili ste vi novi članak 74. gdje ćete kroz državni proračun sufinancirati županijske sportske zajednice. Znamo da županijske sportske zajednice do sad uopće nisu funkcionirale. Mene zanima na koji način će se moći da li lokalni klubovi ili lokalne, znači zajednice sportova kandidirati na natječaj tih županijskih sportskih zajednica i na koji način ćete kontrolirati upravo hajmo reći financiranje, jer ovdje je navedeno financiranje mladih, razvoj sporta itd. kako će se čitavi proces kontrolirati.

jedinice lokalne uprave odnosno regionalne samouprave da donose također identične programe javnih potreba u sportu na lokalnoj razini čime ćemo spriječiti mogućnost da pojedini čelnici samoinicijativno ili na neki način ne transparentno dijele ta sredstva, već će morati biti i ta sredstva dijeljena temeljem programa i projekata koje će predlagati odnosne i nacionalne, odnosno odnosne lokalne sportske zajednice. Dakle, na području općine općinska sportska zajednica će predlagati, a načelnik načelnik općine će donositi i tako će se u stvari ostvariti ta transparentnost da svi budu jednako obuhvatno i adekvatno obuhvaćeni time. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, evo jako dobro znamo da je sport izuzetno važan u razvoju mladog čovjeka. Pored znači infrastrukture, pored sudionika u športu izuzetno su važni treneri. Zapravo oni su važna karika u procesu stvaranja sportaša. Da li je ovaj zakon predvidio zaštitu tih ljudi, jer oni ne samo da su treneri, nego su oni i pedagozi i psiholozi, pa i neki put roditelji u razvoju mlade osobnosti. E sad, koliko društvo odnosno ovaj zakon štiti te trenere i da li se oni mogu osjećati dobro u svom poslu? Hvala Poštovani zastupnici, zahvaljujem na pitanju. Ja bih volio odmah demistificirati nekakav strah od trenera nakon što bude ovaj zakon stupio na snagu. Dakle, sva prava koja ti treneri danas imaju će nastaviti, znači treneri koji jesu neće im biti ugrožena ugrožena ili narušena njihova prava u budućem radu. Ono što smo mi htjeli, a to je u suradnji zajedno sa strukom, znači sa akademskom zajednicom, sa Kineziološkim fakultetima, sa sva tri Kineziološka fakulteta smo konzultirali. Mi smo sada trenere rangirali u stvari u pet kategorija i točno definirali koji obrazovni stupanj pojedini trener može u stvari i s kojim obrazovnim stupnjem se može baviti, kojom kategorijom sportaša od djece do vrhunskih sportaša. Hvala. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi državni tajniče, cilj zakona je svakako unaprijediti sport i uključiti što više ljudi ljudi u isti posebice mladih. Jer mogli smo u prethodnim raspravama čuti koliko je mladih osoba i djece pretilo. Čak do 35% djece do 8 godina. ono što je najviše polemike izazvalo u e-Savjetovanju i možda u raspravi u prvom čitanju su bili zdravstveni pregledi sportaša. Vi ste danas rekli u vašoj raspravi da će u sudjelovanju u natjecanjima moći samo oni sportaši kojima je utvrđena zdravstvena sposobnost ne starija od šest mjeseci, što je naravno pohvalno jel da si ne dozvolimo dok se ne donose pravilnik da bi imali nekakvih problema, prije nego što ministarstvo naravno donese pravilnik vrijede takva pravila. Stoga i moje pitanje u tom smjeru, koliko će se konzultirati struka vezano za pravilnik o zdravstvenim

Zahvaljujem na pitanju i doista to je bila dvojba i često pitanje i na našim savjetovanju i predstavljanjima zakona diljem Hrvatske. Naravno ne samo da ćemo konzultirati nego ćemo mi i zamoliti odnosno zakonom je i zadužena struka da izradi pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša jer doista to je vrlo osjetljivo pitanje i mi se ne utvaramo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja da imamo više znanja o tome kako i na koji način i za koji sport i koji vid i koji način liječničkog pregleda je dovoljan da bi osigurali ustvari zdravlje i sigurnost prije svega djece, a onda naravno i vrhunskih sportaša. Da, Ministarstvo turizma i sporta je ovim zakonom predložilo i ukoliko zakon bude usvojen Ministarstvo zdravstva će biti zaduženo za izradu ovoga pravilnika. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. I gospođa Vesna Vučemilović. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, često volimo reći kako smo mi sportska nacija, ali moramo se zapitati je li to uistinu tako. 60% našeg stanovništva se ne bavi nikakvim sportom. Samo je svako četvrto dijete uključeno u rad i član je nekog sportskog kluba. U prvom razredu osnovne škole 90% djece se bavi sportom, na kraju kada završe osnovnu školu ispod 20% djece se bavi nekim sportom. To su porazne brojke i moramo se zapitati što možemo učiniti da to promijenimo jer oni su naša budućnost. I lijepo je hvaliti se uspjehom naših vrhunskih sportaša, evo jučer su tenisači ušli u polufinale Davis kupa u završnicu, ali činjenica je da ovako mi tu bazu nemamo je, mi nemamo budućnost. Hoće li to ovaj zakon to promijeniti? Hvala.

da stvar krene na bolje. Mi jesmo nezadovoljni da je i 20% naših građana da se ne bavi sportom trebali bi biti nezadovoljni, no novi podaci koje smo dobili i koje je provela EU oni su ipak na neki način idu nama u prilog i činjenica je da je i ova ova pandemija ipak potakla veći broj građana da se bavi. Mi smo sada negdje u gornjem dijelu u okviru zemalja EU, govorim o zemljama EU, po bavljenju rekreativnim sportom. Jedna od čestih pitanje je bilo sportska infrastruktura za rekreativno bavljenje sportom, mislim da za to ne treba neka posebna sportska infrastruktura, …/Upadica Možete završiti, završite rečenicu./… i u prirodi tako da ne bi trebala biti taj uvjet nekakav ili preduvjet ili jedini uvjet da se mogu baviti rekreacijom naši građani. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)**

Gledao sam moje prijatelje gore iz IDS pa sam rekao Boris oprostite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče, poštovane kolege i kolegice vladajući, poštovane kolegice i kolege iz oporbe. Svašta imam za reći pa ajmo nekako po redu. Po posljednjem istraživanju koje mi imamo Po posljednjem istraživanju koje mi imamo Hrvati su ispod svakog prosjeka po bavljenju sportom. Inače vjerujem da je javnost upoznata malo iznad 25%, 26% populacije se jednom tjedno rekreira, kogod se bavi sportom zna da jednom tjedno pa ne mogu sad reć je kao da se uopće ne rekreiraš, ali je otprilike to ta dimenzija. Jednom tjednom rekreacija to vam je ne znam, ko da igrate špekule jednom tjedno i kažete da se vi bavite sportom i rekreacijom. Dakle, jednom tjednom, mislim bolje i to jednom tjedno nego niti jednom tjednom, al to jednom tjedno je uistinu ništa. Npr. imamo Dansku sam uzeo za primjer u kojoj 75% populacije se više od jednom tjedno bavi sportom ili rekreacijom. Dakle, kod nas je to uistinu jako loše. Ovdje smo slušali državni tajnik isto čuo mnoge argumente, dakle npr. 60% škola nema sportsku dvoranu u RH, 60% naših škola nema sportsku dvoranu ili nema adekvatnu sportsku dvoranu. Ja sam 14 godina bio u gimnaziji, 16 godina u školstvu itekako sam upoznat, sportaš sam cijeli život, itekako sam upoznat sa dvoranskim sportovima i koliko mi tu imamo teškoća. U Hrvatskoj se svako četvrto dijete bavi nekom rekreacijom ili sportom, najpretilija smo nacija u Europi. 75% naših muškaraca Hrvata je pretilo, pa oprostite kolega znači … bio pogled tamo ne mislim na vas, dakle je pretilo. I sada htio bih ući još malo dublje ovdje u zakon. Vladajući se hvale podigli smo duplo ulaganja u sport i uistinu oni sada trenutno su na 69 miliona eura to je nekih 500, 507, 510 otprilike miliona kuna. No ja bih htio upozoriti na još nešto. Dakle, mi imamo preko 200.000, 220.000 sportaša u RH od toga samo 15.000 sportaša ne plaća članarine, to su seniori, seniorski sport ili nosioci igre npr. u nekim klubovima. Ako pomnožite 200.000 ljudi, 200 kuna je prosječna članarina, za neke sportove je puno veća, mi znamo, ne znam imamo djecu koja se bave karateom s nečim ovim onim, pa znamo koliko je nekad i veća, tenis neki sportovi su puno, puno skuplji ali je 200 kuna kažu prosjek je članarine u RH. 200 kuna 200.000 sportaša, 12 mjeseci 480 miliona kuna svake godine Hrvati i Hrvatice, građani je li svi u RH, roditelji ulažu u sport. 480 miliona kuna. To je ogroman novac. I država imamo sada koja duplo ulaže, pa je rekla evo mi ulažemo 507 miliona, a mi možemo reći da svih ovih godina nosioci razvoja sporta su bili roditelji. I to pazite roditelji koji su pritisnuti inflacijom, ogromnim cijenama, rastom cijena i roditelji koji spajaju kraj s krajem i mnogi iz financijskih razloga ne mogu plaćati članarine svojoj djeci, ne mogu jer vi ako imate 2 kćeri ili nebitno kćer, sina koji se bave sportom i vi morate 1.000 kuna izdvajati svaki mjesec za članarinu. Mnogi naši roditelji u ovom porastu cijena u inflacijama ne mogu se s tim bavit. I onda kolege iz SDP-a predlože vaučere za članarine, ako sam dobro zapamtio mislim da jesam i ovdje nam državni tajnik kaže ali znate nije li, dobar prijedlog je li otprilike, ali Europska komisija nije baš blagonaklona 2019. rekla ne mož baš vaučere. Mi smo stvarno karikatura od države, mi smo Alan Ford, mi smo Alan Ford, Alan Ford je za nas mila majka. Ma boli me briga šta mi kaže Europska komisija, pa nije to, pa nisam u diktaturi nekoj čovječe, pa jel imamo mi premijera, jel imamo mi predsjednika Vlade, pa jel imamo, pa jel mi ičemu služimo ili smo papeci, jesmo lutke u rukama moćnika? Onda dajte budite vi sve. Nek Plenković bude premijer, predsjednik države, predsjednik Hrvatskog sabora, nek donosi sve odluke i gotovo, mi ćemo ništa idemo kući bavit se nekim svojim poslom i biznisom. Kao Europska komisija znate nije baš blagonaklona, nije baš blagonaklona. Boli me briga je li blagonaklona ili nije blagonaklona. Jesmo suverena država ili smo na papiru suverena država? Ako smo suverena i slobodna, demokratska moderna država mi ćemo donest to i reći ćemo gospodo, ok šta ste nam vi rekli niste blagonakloni, hvala lijepa znate radi brige o zaštiti okoliša i brige o našim obiteljima mi ćemo uvesti vaučere kao pomoć našim roditeljima da lakše prebrode ovu tešku financijsku situaciju i da im se djeca mogu nastaviti bavit sportom. A mi ovdje imamo ne znam premijera koji usred energetske krize ugasi sisačku rafineriju jer se boji Orbana koji paradira okolo sa šalom velike Mađarske. Toliko o našim državnicima, onima koji vode Hrvatsku, koji su tu, to su razumijete hrabri kad ovdje dođu. To su ko oni što su hrabri iza tastatura je li, onda kad ih sretnete na ulici onda odjednom nisu više tako hrabri. IDS je govorio isto o poreznim, o poreznim reformama. Mi smo 16 godina čekali ovaj zakon. jedan prijedlog kolega iz IDS-a koji su rekli dakle trebalo je donijeti splet niza zakona da se redefinira financiranje sporta, sportskih klubova. Mi koji smo u sportu cijeli život pa mi znamo naši treneri su gladni kruha mnogi i preživljavaju iz potpuno onog nekog luđačkog idealističkom poimanja sporta i znaju koliko je važan sport. I zato sam ja ovdje pitao, dakle što će konkretno ovaj zakon donijeti mom košarkaškom klubu u Kastavu? Što će ovaj, točno kolega dakle Nikša, ništa, iz Socijaldemokrata, ništa. Što će konkretno ovaj zakon donijeti evo tu su naši Istrijani iz IDS-a, što će donijeti …/Govornik se ne razumije/… evo mi igramo tamo u Istri protiv Pule, Rovinja, Pazina košarku na Šta će evo košarkaškom klubu u Pazinu donijeti ovaj zakon, njihovom treneru, njihovim igračima koji igraju A2 ligu koja košta pa 50-ak, 60-ak hiljada kuna? Znači šta će njima, kotizacija samo je li, znači put i sve ostalo dođe i na 100 hiljada. Šta će njima donijeti ovaj zakon sportašima u Pazinu, Rovinju, Poreču, u Puli u mojoj Rijeci, Crikvenici, šta će, Karlovcu, igrali smo protiv Karlovaca, šta će donijeti? Konkretno recite mi u novcu. Donijet će vam ovo jer sam pristojan pa neću pokazati šipak. Dakle, nula, nula. E sada da ne bude samo da mi MOST-ovci skačemo po glavi je li vladajućima, mi smo dobri u tom presingu. Šta je dobro? Dobro je što se regulirao status sportaša, to je ona priča dakle trenera, drugog osoblja, paušalni obrti i sve ostalo, mogućnost trenerima da otvore te obrte. Jasnije su postavke oko statusa sportaša. Za vrhunske sportaša se napravilo dosta toga, one stipendije, financiranje itd., to sve osobno pozdravljam. Pozdravljam i izdvajanje iz Državnog proračuna za sportske zajednice, a ako sam dobro shvatio dobro je to jer mora se radit, radit će se ona strategija financiranja, neće sad moći doći lokalni šerif pa je li što kaže kolegica Vučemilović gura, osnuje sam 4 šahovska kluba i gura pare u šahovske klubove, nema ništa protiv šaha dapače, a ima vrhunske sportaše ne znam iz borilačkih sportova, oni ne dobivaju novac. I to je sve dobro, dakle puno se tu uredilo i kategorizacija sporta i tako se definirala i to je dobro. No, držim da Hrvatska je malena zemlja, sport je, mi smo prepoznatljivi po sportu i po turizmu dakle definitivno nam je sport ono vjerojatno br. 1 po prepoznatljivosti u svijetu i zato je potrebna sustavnost organizacije postaviti jasan sustav. I ovo čini mi se da smo propustili priliku, iako se puno toga uredilo, da smo propustili priliku napraviti puno, puno bolje ovaj novi Zakon o sportu kako bi oni krajnji korisnici, a to su naši igrači, sportaši rekreativci imali dobrobiti od ovog Zakona o sportu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Gospodin Emil Daus ispred Kluba zastupnika IDS-a. (IDS)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS-a. Uvaženi državni tajniče. Da, Zakon o sportu ima dobrih elemenata o tome sam dosta pričao u prvom čitanju zakona, a sad u drugom mi je red da ukažem na ono što se nije nažalost usvojilo od prijedloga i ono što nije dobro. Za početak hoće se previše toga urediti pravilnicima koji su zapravo podzakonski akti i koji se ne raspravljaju ovdje u Saboru, ne može se dovoljno utjecati na njih, kontrolirati ih bez obzira ako je dobra namjera i to nije problem samo s ovim zakonom to već više puta sam rekao, opet ću ponovit da treba to što više puta izbjegavat, posebno kad znamo da se neke pravilnike čeka više od zakonom propisnih rokova pa to usporava provedbu na terenu ili kad se mijenjaju pravilnici, međunarodni itd. pa se onda rade naše pravilnike pa dok sve to saživi, a vrijeme ide. Naš prijedlog da se kroz izmjene poreznih zakona stimulira privatne tvrtke da ulažu u sport kroz olakšice poreza na dobit ili da se ulaganje u sport tretirat kao trošak, a bio je to prijedlog i drugih klubova Socijaldemokrata, tako je, kolega Bernardić je spomenuo ovaj dio za oporezivanje, nije prihvaćen s obzirom da navedeno nije predmet ovog zakona je tumačenje. I to što nije predmet ovog zakona ne znači da se ne može pokrenut proceduru koja bi to regulirala, ali za to je potrebna volja politička, stručna sam čuo da postoji. A ta politička, bar sad je ne vidim da postoji, ako će to bit poslije u koracima to je drugo, vidit ćemo nadam se da da. Isto vrijedi i za sljedeće obrazloženje kako nije prihvaćen prijedlog da se dio sredstava komunalne naknade i turističke pristojbe preusmjeri u sport s obzirom na to da je namjena komunalne naknade odnosno turističke pristojbe također propisana drugim propisima. Žao mi je da nije ova inicijativa prepoznata već u ovom koraku jer omogućila bi lakše sufinanciranje potreba u sportu na lokalnoj razini. Dakle, to su sredstva koja se mogu koristit, a i ne moraju ovisi od sredine do sredine, radi se o tome da su navedeni prihodi lokalnih samouprava strogo namjenski i to je naravno u redu al u nekim sredinama su komunalne naknade praktički gotovo jedini značajni osnovni prihodi tih općina, prvenstveno općina, pa da se da mogućnost da se može jednim malim dijelom tih sredstava sufinancirat sport u tim sredinama. Isto tako što se tiče boravišne pristojbe, pogotovo u onim turističkim dijelovima Hrvatske možda na prvu ovako izgleda da nema smisla, a nemojmo zaboravit da je sport jedan od najboljih promotora turizma, da imamo puno zapravo sportskih objekata koji su i zbog turističke ponude napravljeni i da je mnogo predsezone i podsezone turistički živ između ostalog zahvaljujući i sportu. Nadalje, nije prihvaćen ni prijedlog da se daju veće ovlasti sportskoj inspekciji i to nije sad da ide, ide novi zakon, drago mi je da to čujem državni tajniče jer nismo imali do sad dovoljno što se inspekcije tiče, imamo iskustva nažalost negativnih s građevinskom, sa bespravnom gradnjom pa smo mislili da nije ni ovdje to prepoznato, ako je, drago mi je i pozdravljam kontrola provedbe zakona na terenu je najvažnija stvar. Ovdje je dobrih zakona doneseno u ovom domu, ali imamo problema njihove provedbe na terenu. Veseli me to što sam čuo. Hvala. Vidim da je komentar u nedovoljnoj suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja primljen na znanje, drago mi je da je to primljeno na znanje. Ne mislimo da ministarstva ili dobar dio njih ne funkcioniraju kako treba, ali ta komunikacija je potrebna. Htjeli smo skrenut pozornost da se ministarstva moraju nadopunjavati, redovno intenzivno komunicirati zajednički promišljati, a posebno kad se radi o uzrastima školske djece, tjelesnog odgoja u školama jer rekli su tu kolegice i kolege danas već to znamo, današnji način života mladih, prehrana, kretanje su mnogo drukčiji od tada kad smo mi bili u njihovim godinama kad smo imali mnogo više fizičkih aktivnosti na dnevnoj bazi i nevezano za sam sport i kreaciju. Nažalost nisam vidio očitovanje, možda mi je promaklo, a u našem prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u znam da nije dio to taj zakon, ali je vezano gdje predlažemo da za sportske klubove i saveze bi PDV bi trebao biti najviše 5%, djelomično ste mi objasnili u replici. Tu se naravno ne misli na investiranje opremanje sportskih objekata koji su u pravilu vlasništva lokalne samouprave nego opremu samih klubova, sportska oprema i sl. gdje bi puno lakše po povoljnijim cijenama u nabavi u nabavi si mogli ti sportski klubovi koji su gro amaterski i stvar je entuzijazma i novaca roditelja i sportskih djelatnika koji kupuju tu opremu i lokalna samouprava koja pomaže, ali ovako sa nižim PDV-om siguran sam da bi pospješilo nabavu te opreme. Nisam primijetio ni očitovanje na naš prijedlog kako bi trebalo posebno razradit financiranje loptaških i drugih sportova koji imaju ligaški način takmičenja, a za primjer putovanja svaki drugi tjedan prije je kolega spominjao gostovanja itd. nije isto ko oni

sam bio shvaćen. Da, dobro, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Predložili smo u prvom čitanju novi zakon o udrugama, smatramo da bi se sportski klubovi trebali drugačije tretirat od ostalih udruga i ono što će biti potrebno je promjena Zakona o radu zbog oslobađanja sportaša od doprinosa. Sad neće bit dijalog, samo ću konstatirat da sam u replici čuo da bi trebalo u nastavku ić u tom smjeru. Ako bude išlo onda ćemo to sigurno pozdravit. I da zaključim, bez obzira što se neke od navedenih prijedlog ne može regulirati samo kroz ovaj zakon uz postojanje dobre volje sve se to da riješit kroz nekoliko zakona i ako se ide nešto raditi tada to treba radit sustavno, a sustavno se radi tako da se uredi cijeli paket zakona. Dakle, osim navedenih korekcija u samom zakonu potrebno je urediti zakone koji reguliraju smanjenje PDV-a na 5% za sportske klubove i saveze namjenski za sportsku opremu, uvođenje olakšice poreza na dobit tvrtkama koje tu dobit ulažu u sport ili da se ulaganje u sport tretira kao trošak, namjensko preusmjeravanje dijela sredstava komunalne naknade i turističke pristojbe u sport, te izmjene Zakona o radu i Zakona u udrugama. Dok se nije spremno provesti jednu jaču reformu, reformu cijelog sustava sporta, iako je pojam reforma zadnjih godina nažalost izgubila svoj smisao u Hrvatskoj, neće se napravit one suštinske promjene za koje vapi sport u RH iako iako sam zakon ima dobrih elemenata koje pozdravljamo, isto košto smo pozdravili u prvom čitanju. Ako je ovo prvi korak prema sveobuhvatnim promjenama onda ima nade, u suprotnome veliki trud svih koji su sudjelovali u izradi ovog zakona jer prepoznaje se trud, bit će uzaludan, hvala lijepa. Hvala i vama. Gospodin Marko Milanović Litre ispred Hrvatskih suverenista, izvolite. …/Upadica iz klupe

Osvrnut ću se ovdje na malo široj, širi aspekt odnosno poimanje sporta odnosa između društvene važnosti i političke ja bi rekao represije, ali i samog sporta. Kako bi razumjeli odnos između sporta i politike prvo moramo razumjeti odnos između sporta i društva. Ovih dana svjedoci smo najvećeg i najpraćenijeg sportskog događaja na svijetu u kojem jasno možemo vidjeti i povezanost sporta, politike i društva. Način na koji je Katar postao domaćin svjetskog prvenstva u najmanju ruku je upitno, sasvim je jasno da je novac katarskih šeikova utjecao na odluke čelnika Fifa-e …/Govornik se ne razumije/…ne bi bilo prvi put u svojoj konačnoj odluci, a ukoliko pogledamo društveni utjecaj ovog neprirodnog domaćinstva svjetskog prvenstva odnosno one prve reakcije navijača koji su temelj svakog sporta onda je jasno da bi taj segment nogometa, da ni taj segment nogometa nije zadovoljan. Sa druge strane imamo i političku razinu ovog prvenstva gdje se povela velika rasprava oko ljudskih prava kod zemlje domaćina, kao i želja određenih reprezentacija za promoviranje LGBT propagande tijekom prvenstva, što je Fifa vrlo, vrlo brzo srezala u samom početku što je sasvim čudno jer su oni nekakva inkluzivna skupina, bar se tako deklariraju. U toj kohabitaciji sporta, društva i politike, povezanost međunarodnog sporta i nacionalizma je vidljiv i jasan. Nacionalizam po svojoj definiciji naglašava odanost naciji u odnosu na nacionalnoj državi u kojoj obveze pojedinaca prema državi prevladavaju nad drugim pojedinačnim ili grupnim interesima. Bitno je naglasiti da nacionalizam za razliku od šovinizma u svojoj suštini nema mržnju već ljubav prema svome narodu i prema svojoj domovini. Tijekom povijesti većina stanovništva na sport je općenito gledala kao oblik zabave, odvojena od ozbiljnih pitanja politike i utjecaja. Unatoč razvoju sport se često smatra fenomenom koji nije vezan uz politiku. Mnogi sport vide kao način bijega od politike iako istraživanja pokazuju da su neraskidivo povezani. Većina navijača vjerojatno bi se složila da politiku treba držati podalje od sporta, no postoje dva glavna stava oko povezanosti sporta i politike. U javnosti vlada mišljenje kako se politika ne smije vezati uz sport, što možemo čuti i od naših dužnosnika, da je nezdrava, da bi trebala izostati iz sporta i njegovih događanja, no ono što vidimo u praksi to nije istina. S ove točke gledišta sport je institucija koja nastoji održavati postojeći društveni status quo i pri tom može raditi u korist onih političara i političkih stranaka koje su trenutno na vlasti, s druge strane ideja da je sport na neki način model ili metafora društvenog života čini se, čini ga često korišteno referentnom točkom razumije/…ideja, ideala i vrijednosti, tako i u smislu sportaša, natjecanja i događanja. Neki smatraju da se svijet sporta utjelovljuje i koristi za istraživanje političkih i ideoloških stavova, bilo da se radi o nogometu, košarci, vaterpolu, gimnastici, društvene i političke okolnosti oblikuju sport i naše reakcije na njega. Istraživanje društvenih znanosti otkrilo je neke važne i često neočekivane načine na koje sport utječe na politički svijet. Sportski i politički studij raznoliko su područje proučavanja koje se razvija, o čemu svjedoče brojni stručni radovi, a povjesničari i teoretičari sporta raspravljaju o tome koji su politički režimi u povijesti suvremenog svijeta bili najbolji odnosno sposobni iskoristiti sport u svoje osobne političke svrhe. Lideri i autokrati i moćni ljudi često su koristili sport kako bi potvrdili svoju političku dominaciju. Mnoge mlade, mnoge Vlade, osobito autoritata…, autoritativne i diktatorske bile su u iskušenju da čvrsto kontroliraju sport ili ga čak monopoliziraju za svoje osobne, političke i društvene interese. Od trenutka stvaranja slobodne Hrvatske bili smo svjedoci mnogih sportskih nacionalnih događaja koji su zbog sportskih uspjeha pojedinaca ili momčadi utjecali na osjećaje nacionalnog ponosa Hrvatske. Kroz povijest sportski događaji su uvijek odražavali politička i društvena zbivanja koja su ih okruživala, treba se samo sjetiti povijesne neodigrane utakmice Dinama protiv Zvezde 13. svibnja 1990.g. kada se sveobuhvatni nacionalni pokret za slobodnom Hrvatskom utjelovio zajedničkim navijanjem Hrvatske i navijača predvođenim Bad Blue Boysima, a s druge strane stadiona nerede su izazivali srpski navijači Crvene Zvezde predvođeni ratnim zločincem Arkanom koji su u tim trenucima itekako pokazivali svoju istinsku šovinističku narav. Maksimir je taj dana bio ogledalo društvenih i političkih prilika u sistemu odnosno državi koja je u svojim začecima bila trula. Nepravda koju su Hrvati doživljavali u svojim svakodnevnim životima i borba protiv truleži koja se zvala Jugoslavija je zauvijek utjelovljena udarcem Zvonimira Bobana, kapetana Dinama, koji je stao u obranu hrvatskog navijača kojega je nemilosrdna, nemilosrdno tukla jugo milicija. Zvonimir Boban kasnije je komentirao ovaj događaj, taj povijesni trenutak i rekao slijedeće, mogu samo reći da sam reagirao na jednu veliku nepravdu koja je bila toliko očita da jednostavno čovjek s minimalnim dignitetom i nacionalnim ponosom ili čovjek koji ima osjećaj za minimalnu pravdu ne može ostati miran, ne može ne reagirati na nekakav način. Tijekom borbe za slobodnom Hrvatskom naši sportaši su bili najveći ambasadori hrvatskog, želje hrvatskog naroda za slobodom i neovisnošću. Gotovo da ne postoji sport u kojem Hrvatska od svog osnutka nije uspjela biti na vrhu svijeta i time dodatno ojačala nacionalni ponos. Sjetimo se samo uspjeha u atletici, gimnastici, jedriličarstvu, borilačkim sportovima, košarci, nogometu, tenisu, rukometu, vaterpolu, bočanju lista je poprilično dugačka. No, ovaj prijedlog zakona se ne odnosi samo na vrhunske sportaše, on bi trebao biti glavni pravni akt za sva prava rekreativaca amatera, klubova i djelatnika u sportu. Puno toga se napravilo, ali ne dovoljno. moramo govoriti i odgovornostima, metodama i motivaciji politički angažirani sportaši i drugih sportskih osoba odnosno prednostima i posljedicama korištenja njihovih utjecaja te reakcijama sportskih organizacija odnosno saveza, vlasnika, ostalih organizacija kao i političara. Ovakvo stanje odnosno kaos možemo vidjeti u nizu sportskih saveza u Hrvatskoj koji koriste svoje pozicije u korist odabranih klubova ili pojedinaca. Upravo na ovu temu početkom srpnja ove godine kolegica Vesna Vučemilović je sazvala tematsku sjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport pod nazivom u sportskim savezima. Na odboru su bili predstavnici iz Ministarstva pravosuđa, uprave, Ministarstva sporta, Olimpijskog saveza i ostalih sportskih institucija, povela se rasprava o nekoliko ključnih problema kod funkcioniranja sportskih saveza u Hrvatskoj što županijskih što nacionalnih gdje pojedinci ili interesne skupine unutar saveza imaju faraonske ovlasti i nisu dužni poštivati odluke sportske inspekcije, pravomoćne odluke hrvatskih sudova, arbitražnih komisija bilo to Olimpijskog odbora ili nekih drugih institucija i niza ostalih sportskih institucija u RH u provođenju odluka koje su u skladu sa svim hrvatskim zakonima odnosno statutima samih udruga. Ovaj zakon bi trebao biti lex specialis odnosno zakon koji će jasno definirati zakonske okvire unutar koji smiju odnosno moraju funkcionirati sportske udruge odnosno udruženja udruga odnosno savezi. Po ovome što smo dobili to nije slučaj. Prošle godine smo raspravljali o Zakonu o sportskoj inspekciji koji nije donio bitne promjene koje su nužne za rješavanje problema pred kojima se nalaze sportske udruge ili udruženja bilo to profesionalni sport ili rekreacijski. Radilo se tek o tehničkom usklađivanju s popratnim zakonima. A ovaj zakon, Zakon o sportu kao što su rekle kolege prije mene, potrebno je niz zakona koji su vezani uz sport promijeniti kako bi situacija u hrvatskim savezima bila pravedna i po zakonu. Prije svega Zakon o udrugama, posebna kategorizacija sportskih udruga je ključna, ključna za promjenu situacije u hrvatskim sportskim savezima. Pošto nemam vremena, a imam još nekoliko čak i primjera koje bi volio navesti ostavit ću ostatak rasprave za pojedinačnu raspravu. Hvala. Hvala. Gospodin Nikša Vukas, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, evo prije svega osvrnut ću se malo jučer na početak na prvu utakmicu naših nogometaša, cijeli dan smo slušali kako ta 2 sata će srušit svijet jer sabor neće radit, a sad vidim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saborskih zastupnika od 151. Ajmo jedanput prestat bit licemjerni, ajmo jedanput prestat sa populizmom i aktivizmom što cijelo vrijeme govorim. Gdje ste sada? Zakon o sportu, nacionalna tema, svi bi trebali razgovarat, svi ste jučer imali šalove, svi ste jučer imali kape, predsjednik SDP-a Peđa Grbin kaže u oporbenom zarezu to je nedopustivo, gdje si sad, nema te nigdje. Prema tome, ajmo ljudi svi razgovarat o sportu da napravimo nešto za naše sportaše. To je broj jedan. Oni što su u klubu radili sa laptopima valjda i sada su se tamo zatvorili u klub pa radu jer ta dva sata će past svijet, a ja mislim ako je nešto u interesu naroda neka cijela država stane na dva sata. Ajmo dalje sad. zadnji put sam u zakonu, u zakonu u prvom čitanju govorio o sportu jer nekako kako puno pričam o toj poljoprivredi tu, taj sport moram poistovjetiti sa poljoprivrednom. Tu smo jadni, betežni, nikakvi, kilavi. Evo jedan sad primjer, imali smo Europsko prvenstvo u vaterpolu, dobro znate jer ste bili predsjednik Hrvatskog vaterpolo saveza, lijepa manifestacija, puna arena, ostavili smo dug od 5 miliona kuna i dva bazena koja se sad loptaju kud će s njima jer eto sporan je PDV. Ako je to nacionalni interes, ako to država treba riješiti to ne smije biti nikakav problem ako ćemo sutra pod broj jedan pomoć mladim, mladim, mladoj djeci da nauče plivat, ako ćemo pomoć nekom vaterpolo klubu, ako pomoć plivačkom savezu. Sami znamo da niskobudžeti sportovi su ne na aparatima nego ja se divim tim ljudima koji ih nekako pokušavaju održavat da budu na životu. Onda od svih tih stvari rekao je i kolega Miletić i prvom čitanju šta će nekom košarkaškom klubu druge lige donijeti novi Zakon o sportu. U financijskom pogledu će mu donijeti nula. I tu nitko me ne može razuvjeriti da je, da ne bi ispalo da kritiziramo, da se nije nešto popravilo, da u 16 godina se ništa nije popravilo ja bi se s oproštenjem ubio da radim prijedlog zakona ako 16 godina se ništa nije moglo popraviti, pa ok, ali šta je bio tu problem, pa imali smo naknadu za izvrsnost. Koliko se godina nije moglo uskladiti na čista ista medalja, dvije različite naknade, a to u, a to svake godine prije proračuna je možda stavka od 3-4 miliona kuna jer je sramota da jedan rukometaš, npr. iz ne znam, Atlante ili iz Atene imaju istu medalju, a dvije različite naknade od države, pa to se samo može dogoditi u neozbiljnoj državi. E sad, vrhunac gluposti, čl. 37 st. 5. Svima je promakao ispod radara, kaže Nacionalni savez kao javnu ovlast, pa kako Nacionalni savez more imat javnu ovlast? Pod br. 1, kojom je tu javnu ovlast predao ili tko je opunomoćio, a sad ću vam samo kazati pravne posljedice uvođenja javnih ovlasti za nacionalne sportske saveze. S tim da prva radna grupa koja Zakon o sportu nije bilo javne ovlasti. Javno savjetovanje 30. srpnja do 29. kolovoza nije bilo javne ovlasti, javno predstavljanje Nacrta prijedloga Zakona o sportu 29. kolovoza 2022. u Ministarstvu turizma nije bilo javne ovlasti, u prvom čitanju nije bilo javne ovlasti i sad ste izvukli javne ovlasti. Šta savezi dobivaju sa tom .../nerazumljivo/... famoznom javnom ovlasti? Dobivaju, postaju obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju, bit će obvezni uvesti informacijski sustav uredskog poslovanja, uvesti pisarnicu s posebnim pravilima urudžbiranja pismena, propisno evidentirati, u segmentu poslovanja s javnim ovlastima bit će pod nadzorom upravne inspekcije, Ministarstvo pravosuđa i uprave te u slučaju neispunjenja obveza mogu biti i novčano kažnjeni, što znači, ajmo sad dalje, opće akte, npr. Pravilnik o sustavu natjecanja, opći akt o licenciranju stručnih kadrova, registriranih sportaša, disciplinske odgovornosti. Šta ćemo sad? Trebat neku disciplinsku mjeru mjeru koju moramo brzo i hitro donijeti, neki nacionalni savez, šta će sad, Malenica tamo preko upravnog spora donijeti odluku za 6 mjeseci? Šta će igrač bit u nekakvoj stadiju ničega 6 mjeseci? Pa čemu ste to doveli? Čemu ta javna ovlast? To prije svega morate izbaciti. Drugo, pa postoju nacionalni savezi, postoju žalbe koje se podnose savezima, imamo Hrvatski olimpijski odbor, a šta ćemo sad imati, upravni spor? to jednostavno da se trudite napravite nekakvu glupost, to bi napravili i to prođe ispod radara, nitko to nije primijetio. ne, ne, ne mislim na nitko od zastupnika, nego u Ministarstvu, da me ne bi, kolegice Anka Mrak-Taritaš, krivo shvatili. Drugo, ono što je rekao i kolega Daus, apsolutno, mi smo negdje u 5. mj. napravili okrugli stol ne zato da bi imali 1,6 ili 1,5 rejtinga nego da bi sazvali sve za jedan stol i vidjeli od sportaša koji su njihovi problemi. Nitko nije rekao za sve ovo dobro što se napravilo u zakonu, da ne bi ispalo da samo nešto mi iz oporbe vičemo. Svi su rekli, kronični problem sporta je nedostatak novaca. Nedostatak novaca. I kad to shvatite, moći ćemo početi nešto raditi dalje, a zato je prijedlog da upravo vi iz Ministarstva turizma i sporta napravite međuresornu suradnju sa Ministarstvom financija, kroz porezno rasterećenje, što je kolega Daus i sam istaknuo, a mi na okruglom stolu prvi potaknuli .../nerazumljivo/... kako smo mi, pa nismo pametni, pa sportaši su nam to rekli da omogućimo hrvatskim kompanijama kroz rasterećenje kroz poreza na dobit da se može uložiti na sport, oće to biti 20%, oće to bit 12, 14, nek se napravi projekcija i šta će vam se dogoditi? Pa dogodit će se da će svi lokalni poduzetnici uložiti u svoje klubove. Pa neće nam se dogoditi kao što se dogodilo sad u Slavoniji da su Mađari iskrcali hrpu love i da kroz NK Osijek radu tihu nacionalizaciju Slavonije. Zašto? Pa zato što će se nać 5, 6 firmi koje mogu kroz porez na dobit pomoći ne samo NK Osijek nego svim klubovima u županiji, pa pogotovo u manjim sredinama. Prema tome, dok ne riješimo to, nećemo riješiti ništa. Kažete građevine od sportske građevine od nacionalnog interesa, koja slatka rečenica, ono niste nešto ljepše čuo. 30 godina mi nismo došli do toga tkoja je to nacionalna građevina od nacionalnog sportskog interesa. Eventualno sad kad je ono ruglo tamo na, u Maksimirskoj 128, pitanje je oće li se srušit, e sad je to trebalo bit da eto moramo napraviti nacionalni stadion. Pa moramo mi puno toga napraviti. Pa ja kad vidim gdje moja djeca treniraju, samo ih pustim da idu da ne bi ispao zločesti tata, ali to su sve nego samo nisu uvjeti. Drugo, mi moramo platiti naše trenere, mi moramo naći .../nerazumljivo/... sad smo im dali, sad smo kroz ovaj Zakon odredili uvjete, koje papire moraju imati, koje licence moraju imati, ali brate mili, pogledajte u športskom savezu, npr. Grada Zagreba koji je nadprosječan u Hrvatskoj kolike su plaće profesionalnih trenera, to su, to su, to su mizerije, to je ono pomoć za nemoćne i uboge. Prema tome, dokle ne platimo trenere, kako ćemo mi sutra imati mlade generacije? Pa pogledajte samo naš naš cjelokupni sport, ako maknemo nogomet koji je po meni više biznis nego sport, ali pogledajmo gdje nam je danas hrvatsko plivanje, gdje nam je danas hrvatska odbojka, gdje nam je danas, ostajemo sad ovo što se zasjenilo i svaka im čast, europsko zlato vaterpolista sa pomlađenom reprezentacijom, prosjek 29 godina, to nije pomlađena reprezentacija, to je skup, skup sportaša koji su naši, svaka čast, ali kad pogledate nacionalne klubove, vidite da praktički u cijelog ligi imamo 2 kluba plus 1 i još jedna stvar, kad kažemo profesionalni klubovi, znate šta znači definicija profesionalni klubovi? Kad od svih igrača, 50+1 imaju profesionalni ugovore. mi imamo amaterske klubove koji se natječu u profesionalnim ligama jer kad bi vi sad pogledali u odbojci, u rukometu, u košarci 1. ligu, pitanje je koliko bi klubova bilo profesionalno. To su stvari koje mi moramo rješavati. Kako? Pa upravo kroz taj novac da ti ljudi mogu stvarno imati profesionalne klubove, da igrači mogu imati profesionalne ugovore, da treneri mogu bit adekvatno plaćeni. Pa ako ne platimo trenere, pa ne možemo. Što kaže kolega Miletić, to ja cijelo vrijeme komuniciram, roditelji, roditelji su najveći financijeri hrvatsko sporta jer ne kasne, ne čekaju proračun nego svaki mjesec plaćaju svojoj djeci članarinu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Anka Mrak

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ne mogu odolit, a da se ne referiram na onaj termin koji smo jučer imali za raspravu o državnom proračunu kada je rekao premijer da što pet popodne, četri, pet popodne je ok, možda da je Zakon o sportu smo se odlučili za četri, pet popodne možda bi bila malo veća zainteresiranost nego što je sad. Tako da možda i premijer nije bio u krivu, možda da bi trebali tek u četri, pet popodne krenuti raspravljati. Ali tolko o tome. Ono što hoću reći je nešto vezano uz ovaj zakon i ne mogu odolit, a da ne usporedim jer naravno svi smo mi izbornici i svi mi znamo kako je nogometna reprezentacija trebala igrati i da se tu ne zavaravamo. Kod nas u klubu gdje inče je uvijek na televiziji rad sabornice sad je cijelo vrijeme drugi program i gledaju se i komentiraju se utakmice jer to jednostavno tako je, pa ću se ja vama referirati na igru Hrvatske reprezentacije i usporedit s ovim zakonom. Velika očekivanja govorim o prvoj utakmici, bila su velika očekivanja, htjeli smo puno više. Ne možemo reć baš da smo nezadovoljni rezultatom, šanse postoje. Tako bih ja rekla i oko ovog Zakona o sportu, čekali, velika očekivanja, nešto je napravljeno, o tome šta će biti konačan rezultat morat će pričekat vrijeme jedna druga ili jedna treća utakmica. Dakle, ovaj zakon ima priliku neku napraviti određene poboljšice. Da li će te poboljšice stvarno biti ili ne moramo pričekat. Jednako tako ide druga utakmice u nedjelju pa i ta ako bude neriješena imamo još onu treću u kojoj možemo se provući se dalje. Ja bih tako stvarno igru reprezentacije usporedila s ovim Zakonom o sportu. Da nam treba novi zakon o sportu? Treba. Da li treba riješiti niz stvari? Treba. Da li kad razgovarate sa sportašima, sa djelatnicima u sportu niko od njih nije spreman i neće odmah reći negativno o ovom zakonu nego kaže, pa je nešto je bolji, nešto je napravljeno korak naprijed i tako ih treba gledat. Ali, ajdemo si samo kad si malo dajemo ne treba čak ni puno vremena i puno truda, dakle imate ono obrazloženje zakona, pa onda razlika između prvog i drugog čitanja, pa šta je u drugom čitanju usvojeno. Pogledajte sve ono razlozi zašto nije usvojeno i sad ti razlozi mi cijelo vrijeme govorimo o problemu financiranja, o problemu forme i predlagatelj zakona cijelo vrijeme kaže, je bile su te i te primjedbe, ali to nije tema ovog zakona nego je tema nečeg drugog. Tema je onog što smo imali jučer, tema je proračuna, tema je sredstava, tema je od kud osigurati sredstva. Različite zemlje imaju različit model, ja ne mislim da možete uzeti model, volimo govoriti model Mađarska, Mađarska je u jednom času odlučila država se odlučila ekstremno financirati pet sportova i u tom se vidio iskorak. Zemlje se odlučuju na različite modele, mi trebamo prepoznati svoj model. Ja se bojim da još uvijek nismo prepoznali svoj model jer ono što ne znam neko je tu rekao, mi jako volimo govoriti da smo sportska nacija. Ma nismo, mi imamo odlične rezultate, imamo odlične rezultate koji su rezultati u nekim stvarima koji je iznimka, ne pravilo. Ti odlični rezultati u pojedinačnom sportu nisu rezultat sustava. Rezultat su ambicioznih trenera, ambicioznih pojedinaca koji su glavninom roditelji. Da li bi ajde samo uzmite primjer koji možemo svi prepoznat skijanje, gdje bi Hrvatska bila u skijanju da nije bilo ambicioznog tate Kostelića koji je to napravio svojom djecom i onda je s tom djecom povukao sve druge. I onda je i danas mi imamo zaista imamo i ove dvije mlade cure koje odlično skijaju imamo dakle i dalje, ali to samo znači da netko treba povuć i to je naš sport. E, što je uloga sustava i države? Pomoć, a ne odmoć. I svaki put kad se država previše uvuče u to sve zajedno, država postaje netko tko ne pomaže nego tko odmaže. što je osnovni problem našeg sporta i što će vam reć sportaši je premalo novaca i tema je kako osigurati više novaca u sportu od svih mogućih razina od najniže pa do one vrhunske, Za vrhunskog sportaša ćete još i osigurati jer će biti nekakvi sponzori, pogotovo i dakle oni vrhunski su nekako i posloženi. Dal su posloženi najbolje moguće je pitanje jer naravno kad ih pitate nikad nije zadovoljstvo do kraja, ali nama je uvijek problem ta baza i osigurat bazu. Što čine sport? Čine neko ko se bavi sportom, čine treneri kojih morate imati od najranije uzrasti koji moraju biti i adekvatno plaćeni i čine vam objekti u kojem to možete napraviti. I sad ja ću se tu malo referirati, a kasnije ću još malo o objektima. Mi jako volimo uzmimo ajde jedan vrlo referentni primjer koji je ne tako davno bio, a to je bilo kad smo imali svjetsko prvenstvo u rukometu i kad smo krenuli graditi Arene, Arene za rukomet. I rezultat toga tamo gdje ste napravili sportsku dvoranu koja može biti višenamjenska i za ostale sportove to odlično funkcionira. Vidite primjer Osijeka, vidite primjer Poreča, vidite čak primjer i Varaždina. Tamo gdje se je krenulo megalomanski, gdje se krenulo više od onog što je trebalo stvari ne funkcioniraju. Arena u Splitu, Arena se u Splitu zvala koja je pred bankrotom, Arena u Zagrebu neću reći što sve ima, al koja se kolko tolko uspjela održavat prije korone kad su se tamo održavali koncerti i sve ostalo, ove godine i dalje i umjesto da na temelju tog iskustva mi odlučimo što i kako mi i dalje ko guske u magli srljamo i ne znamo što ćemo napravit. Sad imamo tu jednu ja bih rekla novu umotvorinu koju se govo…, o objektima odnosno sportskim objektima od državnog značaja. Koji su i cijelo vrijeme kad se je pitalo državnog tajnika, državni tajnik kaže to će se riješit pravilnikom, neke stvari ne možete riješit pravilnikom. Kad se išlo graditi, dakle od državnog značaja koji su to, šta je državni značaj, kako će oni biti definirani kroz prostorni plan, kako će oni biti financirani, koji odnos će biti financiranja, za koji nivo će biti, što dakle imate toliko puno nepoznanica, a na ovaj način ste nešto pospremili. Kad su išli se graditi dakle objekti vezano uz Svjetsko prvenstveno u rukometu donesen je posebni zakon kojim je definirano ko će izdavati dozvole, što će biti i kako jel im je to u jednom času bilo hitno i tema financiranja. Ako već imamo negdje loših iskustava onda mi tih, iz tih loših iskustava bi trebali biti pametniji, bojim se da ni dalje nismo tu pametniji, dakle mi trebamo samo znat što hoćemo. Ne možemo i to cijelo vrijeme imam osjećaj da, da date malo ovom, malo onom ionako su svi podjednako nezadovoljni i podjednako zadovoljni. Ono što hoću reći je slijedeće. Imamo novi zakon kojeg smo čekali, da li je on najidealniji, nije, da li imamo primjedba na njega, imamo, da li, kakav će on u konačnici biti ćemo vidjeti kad dođe zapravo u funkciju odnosno kad se usvoji i kad se krene primjenjivati. Da li ovaj zakon može samostalno funkcionirat, ne može, što je podloga za ovaj zakon, ono o čemu smo jučer raspravljali, financije, da li u smislu financiranja sporta trebamo napravit iskorak, trebamo, dal ga hoćemo napravit, e nisam baš sigurna jel da hoćemo napravili bi, imali smo nekakvih modela, imamo nekih drugih modela. Ja ne mislim da je model, recimo Amerika ima sve privatno financiranje, to nije naš model. što se de…, što se dešava i u Engleskoj gdje su zapravo pojedini priva…, dakle govorimo o nogometnim klubovima gdje su Amerikanci pojedini otkupili nogometne klubove i šta se dešava s tim klubovima, dakle nisam baš sigurna iako zapravo mislim da, da treba cijelu ulogu države olakšati, da je to baš idealni model, ali ima načina, ima mogućnosti, tu su se spominjali, spominjali su to da velike firme mogu iz svoje dobiti i na taj način imaju određene porezne olakšice. Bilo je jedan period kad je bila porezna olakšica za firme koje su davale stipendije pojedinim sportašima, dakle imali smo mi nekoliko tih pokušaja koji su se pokazali ovakvi ili onakvi i tu je ključni problem, ključni problem smo u financiranju, ključni problem je kako osigurat financije i da budemo jedna od zemalja gdje smo barem u sredini EU da nismo pri samom dnu za financiranje i naše su oči uvijek uprte na one koji su vrhunski, vrhunskih nema bez baze. Vrhunski u nekim sportovima su zaista iskorak i to, ali vrhunski sport, generalan sport nema bez baze, ako ubijemo bazu…/Upadica Radin: Hvala vam lijepo. Gđa. Dragana Jeckov, Klub zastupnika SDSS-a, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi predstavniče ministarstva. Predmetni Zakon o sportu jedan je od rijetkih zakona koji nije izazvao reakcije koje smo možda očekivali, ali nesporno je da je novi zakon trebao, da nam je novi zakon trebao naročito kada su u pitanju neki podzakonski akti za koje smo čuli da nikada nisu bili ni doneseni. Dobro je da je sport svud oko nas, bilo onaj profesionalni, bilo amaterski ili rekreativni, te ćemo se složiti kako je sport svojevrsno pitanje od nacionalnog interesa i iskreno se nadam da će ovi noviteti o kojima smo nešto imali prilike reći, Hrvatsku približiti ostatku Europe, pa bi ti naši sportski uspjesi mogli biti definitivno i bolji, međutim kako u praksi postići situaciju da sport i bavljenje sportskim aktivnostima bude jednako dostupno svima, s jedne strane kao što sam već rekla, djeci iz ruralnih sredina koja možda nemaju tehničke mogućnosti, te s druge strane djeci iz urbanih sredina koji nemaju financijske mogućnosti. Mislim kako nije dovoljno samo konstatirati da svako dijete ima mogućnost besplatnog pristupa sportskim aktivnostima i dalje to besplatno bavljenje sportom iziskuje dodatne u pravilu financijske troškove koji u najvećem broju slučajeva padaju na teret roditelja. Upravo zato je važno da JLS daju svoj doprinos, te da lokalnim proračunima, te da ulaganje u sport ne znači samo ulaganje u lokalne klubove i da je to jedino dovoljno. Sredstva namijenjena sportu trebaju usmjeriti prioritetno na djecu, djecu koju je važno educirati već veoma rano o potrebi bavljenja sportom, ako je moguće već u predškolskoj dobi jer će samo tako shvatiti važnost za zdravlje i funkcioniranje u kolektivu, te stjecanje obaveza. To je, to su sve benefiti koje bavljenje sportom donosi. Dobar je iskorak da su propisani kriteriji kojima će se voditi prilikom dodjele sredstava jedinice lokalne i regionalne samouprave. Ne bi bilo loše, ja se tu moram složiti sa kolegama iz IDS-a i sa onima koji su to također isticali, da se po uzoru na neke druge države o…, da se osmisle porezne olakšice za one koji imaju želju i volju ulagati u sport jer bismo na taj način bili dvostruko na dobitku, povećali bismo ulaganje u sport, a istovremeno rasteretili državu u određenom dijelu. Još jednom ću pozdraviti uvođenje nacionalne stipendije za vrhunske sportiste prve, druge i treće kategorije kojim se rješava mirovinsko i zdravstveno osiguranje za njih. Također sam mišljenja kako se time stvara prijeko potrebna sigurnost kod profesionalnih sportista, dakle ne onih i ne samo onih koji su zvučna imena i koji su ostvarili možda velike rezultate u svojim natjecanjima čime su si osigurali egzistenciju već i oni koji su u javnosti manje poznati, a koji će na ovaj način dobiti kakvu takvu sigurnost. Sigurno je da treba uvesti sustavnost i transparentnost u svijet sporta i omogućiti ga kao što sam napomenula svima posebno djeci. Novi Zakon o sportu zamišljen je kao jedno dugotrajno rješenje problema u provedbi sadašnjeg zakona i rješavanje pitanja onih pitanja poput financiranja sporta, statusnih problema sportaša i trenera. I ono što je veoma važno to je ulaganje u sportsku infrastrukturu kako bi bila jednako dostupna svima. Klub zastupnika SDSS-a će podržati. Hvala. Gospodin Damir Bakić Zeleno-lijevi blok klub zastupnika, izvolite. naknadno uključen./… poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Prije svega još jednom ćemo se složiti kako je ovaj zakon, zakon u dobrom smjeru. U međuvremenu nakon prvog čitanja nešto je od naših prijedloga iz rasprave i uvaženo. Nešto i nije i ova rasprava je još jedan prilog u smjeru daljnjeg poboljšanja ako je ona moguća. I evo ja neću zapravo okolišati, neću se referirati na naše sportske uspjehe, na sve što sport je i što nam znači, nego sasvim konkretno. Kategorizacija sportova u članku 5. je svakako pohvalna jer daje temelj za jasnije buduće financiranje. Bilo bi potrebno izrijekom reći da će se materijalno nagrađivati sportovi koji kontinuirano napreduju. O stavku 3. članka 15. kaže se da se zdravstvena sposobnost utvrđuje zdravstvenim pregledom za razdoblje ne duže od 24 mjeseca. Mislimo da je potrebno učiniti još jedan korak naprijed u zaštiti zdravlja naših sportaša i možda ovo razdoblje prepoloviti, tj. skratiti sa 24 na 12 mjeseci. U tom smislu predložit ćemo i amandman. Nadalje u stavku 5. istog članka govori se o pravilniku koji pobliže opisuje ove zdravstvene preglede, a mislimo da bi se taj pravilnik trebao izraditi u suradnji sa nadležnim nacionalnim savezom za svaki pojedini sport poštujući specifičnosti svakog pojedinog sporta i u tom smislu ćemo predložiti U članku 29. se kaže da Nacionalni sportski savez može svojim aktom propisati obvezu člana upravljačkog tijela, klubova i saveza ili predstavnika kluba na utakmicama ili tehničkog tajnika ili zdravstvenog djelatnika aktivnog u sportu. Dakle, može propisati obvezu tih osoba na disciplinsku odgovornost, registraciju, licenciranje i slično. A mi mislimo da bi ovu odredbu trebalo pojačati na način da se taj može, dakle da se mogućnost koja se ovdje navodi digne na razinu obveze. U članku 57. ostat ćemo kod stava da bi u izradu Pravilnika o sigurnosti na uređenim skijalištima trebali biti uključeni ne samo Hrvatski skijaški savez, nego zapravo i udruga skijaških trenera Republike Hrvatske. Na članak 59. stavak 5. ponovit ću primjedbu iz prvog čitanja nadovezujući se na repliku. Kaže se u toj odredbi da Vlada RH može pojedine sportske građevine proglasiti sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Nejasno je što je to, što je stvarni sadržaj tog statusa, što to znači u praksi. Kako neka sportska građevina stječe taj status, koji su kriteriji da ga se stekne? A kad je tako koje su koristi i koja prava proistječu iz tog statusa, koje su obveze države, a koje su obveze lokalne samouprave na čijem teritoriju se ta sportska građevina nalazi. Ništa od toga nije propisano. Ni sada u ovom konačnom tekstu, konačnom prijedlogu zakona nema dodatnih pojašnjenja. A da je stvar čudna i nedovoljno precizirana proizlazi i iz Prijedloga proračuna Republike Hrvatske za 2023. o kojem smo raspravljali jučer jer u razdjelu Ministarstva turizma i sporta imamo kapitalni projekt pod nazivom točno takvim – sportske građevine od nacionalnog interesa. Međutim, ta je pozicija u Proračunu za 2023. zastupljena sa nula kuna, milijuna oprostite, 13 milijuna i 712, 721 tisuća eura. A ni tamo u proračunu, niti u obrazloženju posebnog dijela nema baš nikakvog komentara. I bojimo se, a ja bih rekao, bojimo se s pravom poučeni iskustvom da ovakva odredba ovog zakona i odgovarajuća pozicija u proračunu da otvaraju mogućnost za nove megalomanske projekte kakve su na primjer bile arene građene za rukometno prvenstvo čije troškove u desecima milijuna plaćamo i dan danas, a koje ako malo bolje razmislimo sportu uopće i ne služe osobito kad govorimo o uobičajenim trenutnim procesima, a da ne kažem u sportu mladih, djece ili rekreativaca. Članak 77. pozitivno je da vrhunski sportaš prve kategorije ima pravo na uplatu obaveznih doprinosa iz sredstava Državnog proračuna. U stavku 3. bilo je pisalo da to pravo prestaje nakon pravomoćnosti rješenja kojemu je priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Intervenirali smo na način da se predvidi i umirovljenje po drugim osnovama i to je sada dopunjeno što pozdravljam. Članak 79. govori o pravu na trajnu mjesečnu naknadu za sportaše s osobitim uspjesima, ali u stavku 3. se to pravo daje i trenerima zaslužnima za osobite uspjehe sportaša. Ovdje su bila dva pitanja. Prvo, što znači biti zaslužan trener, dakle koji je to krug trenera koji su zaslužni za neki pojedini sportski uspjeh? I drugo, zašto već od 55 godine života, a zašto ne primjerice sa umirovljenjem? E sad, oba pitanja su ostala neodgovorena što je šteta jer neodređenost odredbe o zaslužnosti trenera za uspjehe ili definiranja kruga trenera koji su zaslužni za uspjehe izazvat će mnoge probleme. S druge strane nema niti jednog razloga da treneri pravo na trajnu naknadu stječu već od 55 godine života. Alternativno smo predlagali da se početak korištenja tog prava veže uz umirovljenje, ne mora tako biti naravno, ali apsurdno je obrazloženje koje smo dobili jer naravno nitko nije sugerirao da je nagrada ili trajna novčana mjesečna naknada ovisna o mirovinskom osiguranju i mirovinskim pravima. Predlagao se tek neki drugi ključ odnosno neka dobna granica prikladnija od 55 godina. I na kraju, i na kraju Članak 103. stavak 3. utvrđuje da Nacionalno vijeće za sport održava sjednice najmanje 8 puta godišnje, to naravno pozdravljamo. Međutim, mislimo da bi valjalo Nacionalno vijeće za sport obavezati da zapisnike sa svojih sjednica objavljuje javno na stranicama ministarstva nadležnog za sport. Interes javnosti za ova pitanja je golem i tim je veća odgovornost tog tijela. ovo što predlažemo je zapravo samo mali korak prema većoj transparentnosti njegovog rada, dakle rada Nacionalnog vijeća za sport i zato apeliram da se amandman kojeg ćemo u tom smislu predložiti prihvati. Zahvaljujem na pozornosti. **Radin, Gospođa Andreja Marić ispred SDP-a, Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, dosta je toga sad već rečeno o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o sportu, o novinama koje donosi, o novim pozitivnim stvarima, o nekim dopunama koje ste unijeli u odnosu na prvo čitanje što naravno pozdravljamo. U svakom slučaju ovo je prvi cjeloviti prijedlog zakona od donošenja važećeg zakona od 2006. i njegovih 9 izmjena i dopuna. Svakako valja napomenuti da su promjene započele već u Vladi RH Zorana Milanovića pa se to evo sve skupa nadograđivalo. Nadalje, dobro da s godinama od 2016. sredstva namijenjena sportu s razine Državnog proračuna rastu, 2016. je bilo ako se ne varam 221 milijun kuna, a 2022. 439, a sad koliko sam uspjela vidjeti po prijedlogu proračuna za razvoj sporta 69,7 milijuna eura. Prijedlog zakona je generalno dobar, dobio je široku potporu sportske zajednice, višenacionalnih sportskih saveza, drugih ključnih dionika sustava sporta. U svakom slučaju najvažnije u sportu je da imate dobru sportsku infrastrukturu, kvalitetne stručne kadrove i pravedno i dostatno financiranje. sad ove prve dvije stavke su donijele značajan napredaka putem ovog odnosno donijet će putem ovog zakona, nešto naravno i putem financiranja, ali ključni problem hrvatskog sporta je financiranje i to nije do kraja riješeno. osnova financiranja ostaju državni i lokalni proračuni za 90% klubova i praktički je sport onda osuđen na jednim dijelom i politiku i novce poreznih obveznika, nema poreznih olakšica, poticaja za tvrtke i trgovačka društva da doniraju odnosno sponzoriraju sport. Još uvijek su otvorena vrata miješanja politike u sport. I treća velika primjedba što taj zakon ne donosi dovoljno novina za zapravo zaštitu naše djece bez obzira kolike iskorake se napravilo. Moramo znati da je tek svako 4 dijete član nekog sportskog kluba. Mnoge sredine nemaju sportske klubove, nemaju sportske dvorane, pogotovo manje sredine, a u krajnjoj liniji i mnogi ne mogu financirati svojoj djeci da se učlane u sportske klubove. Djeca u prvom razredu 90% njih se je uključeno u neku sportsku aktivnost, međutim kad završe osnovnu školu svega ispod 20% je uključeno u sportsku aktivnost. Da ne govorim o tome koliko je djece pretilo 35% osnovnoškolaca niži razredi kad je rađeno istraživanje koliko nam je građana neaktivno tako da nam puno posla predstoji. E sad, osvrnuli bi se na onaj dio koji predlagatelj nije prihvatio, a koji smo iznijeli u tijekom rasprave u prvom čitanju. Nama je jako važno da se u Članku 77. gdje se govori da je pravo na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava Državnog proračuna za vrhunske sportaše prve kategorije, mi bi u svakom slučaju dodali znači za prvu kategoriju 100% obvezni doprinos, a druga kategorija 75%, treća kategorija 50%. 50%. Razumijem da ste vi kao jel financijski ograničeni, međutim mislimo da bi ta distinkcija svakako bila potrebna pa ćemo dati amandman u tom smislu. Slijedeća stvar o kojoj smo govorili i na odboru i tijekom rasprave i sad u replici to je uvođenje vaučera kako bi se omogućila veća dostupnost sporta svima, posebice djeci i mladima. Drago nam je da vi hvalite taj prijedlog, ali evo jednostavno bismo rado da se ne prebacuje odgovornost na razinu lokalne i regionalne samouprave nego da se zaista što više sredstava pusti od razine državne razine, nacionalne razine, pa je li se to zove vaučer ili nekako drugo, što kao, je li, EU komisija ne pozdravlja, tak nam je svejedno. Ali, mnoga djeca i roditelji čak i ako spustite financiranje i pomognete da se klubovi, da smanje članarinu, mnogi niti ne dođu blizu klubu zato što ne znaju da imaju mogućnost da im je možda manja članarina, tako da mislim, kad bi se davao vaučer svima što neke županije, evo, mogu, napraviti većina ne, onda bi zapravo svi imali informaciju, evo, dođite i povedite svoju djecu u sportske klubove, imat ćete mogućnost da se djeca bolje, više bave sportom. Nadalje, što smo jako istaknuli, da se poveća fond sati nastave tjelesnog odgoja i da to izvode stručni kineziolozi. Razumijem da ste vi to prebacili na područje odgoja i obrazovanja, međutim, jako je važno zapravo ta međuresorska suradnja. Naravno da vi ne možete se uplitati u kurikulume, ovoga, školovanja, ali to mislim da je jako bitna stavka i ako se to ne može u nekakvom skorijem periodu u svakom slučaju komunicirajte sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja, znanosti i obrazovanja da se krene prema tome da zapravo i osnovnoškolci i niži razredi imaju kvalitetne zapravo kineziologe kao provoditelje nastave tjelesne kulture. Nadalje, sljedeća stvar koju smo govorili da bi bilo dobro financirati završnice klupskih prvenstava, to nam također, niste prihvatili. Tumačenje naših stručnjaka je da zapravo ako se financiraju neke druge završnice, je li, nacionalne, da to ne bude samo sad razina lokalne razine, da je lokalna razina i njihovo financiranje nego da bi trebalo financirati svu djecu koja se bave sa sportom u klubovima i da tu onda i država zapravo financira te sve školske završnice. Onda sljedeće što smo svakako istaknuli da bi trebalo osnovati predškolski sportski savez odnosno da se proširi djelokrug rada pri školskom sportskom savezu koji će brinuti o potrebama za bavljenje sportom i djece koji pohađaju vrtiće diljem Hrvatske, dakle od 3. do 7. godine jer opet ističemo da bi svako dijete od svoje najranije dobi trebalo imati pristup besplatnim sportskim aktivnostima još od dječjeg vrtića. Još samo da se vratim da još jedanput istaknem znači da nam je jako važno da surađuje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i kako bi se povećao broj sati tjelesne zdravstvene kulture, čak ne mora to biti i nekakva, ne znam, sad ćemo skakati u dalj, sad ćemo skakati uvid, nego jednostavno da se uvede veći broj sati. Hoće to biti dječja igra 2x2 sata tjedno ili nešto, ali da se krene zaista sa tim od najranije dobi. Onda sljedeća stvar koja nam je, eto, važno, istakla sam u prvom čitanju, dakle naći model da se treneri plaćaju i po autorskom ugovoru jer je zapravo njihov trening, utakmica njihov vlastiti kreativni rad, sami treneri nam kažu na terenu da bi ovaj, mislim svi ti klubovi imaju svoje svoje kvalitetne educirane trenere, ali jednostavno financijski suport trenerima je premali. Što se tiče zdravstvenih pregleda sportaša, naravno da će tu biti nadležan ministar za zdravstvo, ali ne samo da će trebati propisati koliko je razmak od jednog do drugog pregleda nego i što zdravstveni pregled treba sadržavati jer ovo što do sada svjedočimo, ako si ne platite svom djetetu specijalisti, onda vam taj pregled u sat vremena 15 djece zapravo zapravo obavi pregled, dakle treba propisati vremensko-kadrovski normativ. Vrlo važno, porezne olakšice za nabavu sportske opreme, za povoljnije energente, komunalne naknade za sportske klubove, znam da to kažete da nije predmet ovog Zakona, ali opet apeliram na tu međuresorsku suradnju, sad sam naišla neki dan na članak gdje jednostavno udruge i sportski klubovi ne mogu financirati grijanje. Zašto? Zato jer peleti na koje su prešli jer su napustili lož ulje, plin preskup, itd., sad peleti isto skupi, mislim ono, ne može se to financirati. Također, stimulirati kroz izmjene poreznih zakona da se ukine sportu PDV ili da se smanji na 5%. To nam, također, sugeriraju mnogi klubovi koji su nam se javili jer moraju ogromne novce platiti za PDV, ai isto tako i za sportsku opremu. ovo sam sve rekla zapravo za prijedlog predškolskog saveza, okej. I da, jako je važno da sve ovo o čemu smo govorili što treba tim podzakonskim aktima doraditi da bi uopće zakon mogao financirati, jako je važno da nadležno ministarstvo učini sve kako bi ti akti bili doneseni na vrijeme tako da u principu, ovaj Zakon može i zaživjeti. U načelu smatramo da je to jedan dobar kvalitetan dokument. Nismo naravno, 100% zadovoljni, nije sve skupa savršeno. Neke primjedbe koje smo dali tu je dalo zapravo i Nacionalno vijeće za sport, što mi je bilo jako drago da su na istoj razini razmišljanja kao i mi, pogotovo što se tiče tih poreznih olakšica, ali evo, nema razloga da budemo protiv ovog Zakona kao Klub SDP-a. Hvala. **Radin,

dalje. Idemo dalje s raspravom. G. Josip Šarić, Klub zastupnika HDZ-a.

ja ću govoriti u ime Kluba HDZ-a o zakonu koji je iznimno važan, vjerujem, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, uvijek aktualan, a evo, sada živimo u vrijeme ovoga velikoga svjetskog sportskog događaja u Kataru i nastupa hrvatske reprezentacije pa smo svi na neki način pod dojmom svega onoga što će i što ostvaruje hrvatska reprezentacija u Kataru. Sport kao djelatnost od posebnog interesa ima ogroman potencijal i snagu te kao takav pozicionira RH kao europsku i svjetsku velesilu u tom području. Uloga sporta bila je izrazito važna i u oblikovanju nacionalnoga identiteta te je utjecala na jačanje nacionalizma na društveno političkom sceni '90.-ih godina. Od košarkaškog finala na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni pa do znamenite nogometne i neodigrane utakmice Dinama i Crvene zvjezde koja je na određeni način najavila buduća zbivanja na području bivše Jugoslavije te nogometaša koji nam i ovih dana bude osjećaj ponosa preko vaterpolista, rukometaša, Janice, Ivice, fenomenalnih uspjeha u džudu, taekwondo-u, atletici i da ne nabrajam dalje. Naše sportašice i sportaši su na najbolji, najbolji način promotori Hrvatske u svijetu te smo uvjereni da će se i njihov status unaprijediti rješenjem koje donosi ovaj zakon. koje će se, koje su predviđene ovim prijedlogom zakona su kategorizacija sportova koja će postati i temelj za dodjelu sredstava, jasnije definiran sustav financiranja sporta kao i nadzor nad trošenjem sredstava, a isto tako i nadzor nad stručnim radom. Ovim zakonom se osiguravaju i uvjeti za nastavak postizanja vrhunskih sportskih rezultata. Zakonom se donose mjere kojima će se dodatno unaprijediti status sportaša, a to će svakako doprinijeti i tome da se više mladih bavi sportom. Mjerama poput jedinstvene nacionalne stipendije kojom će se ujednačiti iznosi koje vrhunski sportaši primaju neovisno o mogućnosti jedinica lokalne i područne samouprave, plaćanja doprinosa vrhunskim sportašima prve kategorije svakako će se poboljšati njihov status prilikom bavljenja sportom dajući im potrebnu sigurnost u tome. Svim vrhunskim sportskim rezultatima potrebna je kombinacija talenta, volje, truda te jaka mentalna disciplina koju hrvatski sportaši nesumnjivo imaju, u prilog tome govori i činjenica da skoro i nema sporta u kojem naši sportaši nisu briljirali. Važno je naglasiti da ovaj zakon po prvi puta u potpunosti izjednačava status sportaša, parasportaša te gluhih sportaša što će se ostvariti i izjednačavanjem njihovih prava na trajnu mjesečnu naknadu za osvojene medalje na olimpijskim i svjetskim prvenstvima. To će svakako olakšati parasportašima i gluhim sportašima ostvarenje još boljih uvjeta za bavljenje sportom. Isto tako, prijedlog da se trenerima zaslužnim za osvajanje olimpijskim i paraolimpijskih te medalja na Olimpijskim igrama gluhih omogući pravo na trajnu naknadu predstavlja ogromno priznanje njihovom radu i priliku da se odužimo ljudima poput Ratka Rudića, Ante Kostelić, Line Červara i svih onih drugih koji su ostvarili vrhunske rezultate kao treneri. Same definicije trenera i instruktora, poslovi koje obavljaju kao i potrebna razina obrazovanja su usuglašena sa akademskom zajednicom ali i sa Hrvatskom kvalifikacijskim okvirom. Ovim zakonom ostvaruje se i veća transparentnost pri korištenju proračunskih sredstava donošenjem jasno strukturiranog programa javnih potreba u sportu državne razine koje će objediniti programe koje financira središnja država putem krovnih sportskih udruženja, nacionalnih sportskih saveza, program skrbi o sportašima, razvoja lokalnog sporta te programe obnove sportske infrastrukture. Propisan je i novi način financijskog nadzora, izvještavanja pri čemu osigurava namjensko trošenje financijskih sredstava. Ovim zakonom se stvara poticajan okvir za sustavno financiranje sporta jer sustavno financiranje temeljem jasnih i transparentnih kriterija, ali i temeljeno na stvarnim potrebama može doprinijeti razvoju sustava sporta. Predviđenim donošenjem kategorizacije sportova kao temeljem za raspodjelu financijskih sredstava omogućit će se daljnje povećanje izdvajanja za najuspješnije, ali i najmasovnije sportove u RH jer će uspješnost jer će uspješnost i masovnost biti jedini od kriterija prilikom raspodjele sredstava, ali po meni najvažniji kriterij broj djece i mladih u ukupnom broju sportaša imajući u vidu i trenutno lošiju demografsku sliku kako bi se potaklo saveze i klube da uključe još veći broj djece u sport. Posebno želim naglasiti novitet u pomaganju županijskih sportskih zajednica izravno iz središnje države za stručni rad i opremu koju koriste za rad s djecom i mladima, a kao jedan od kriterija će biti i indeks razvijenost samih županija, općina i gradova u kojima klubovi djeluju što će omogućiti ravnomjeran razvoj sporta kod mladih u cijeloj Hrvatskoj neovisno o regionalnim vlastima u svim dijelovima Hrvatske, a osobito o djeci i mladim ljudima koje je posebno važno poticati na bavljenje sportom. Nastavit će se i daljnje ulaganje u programu lokalnog sporta i razvoju sportske infrastrukture sukladno mreži sportskih građevina temeljem kojih će se dobiti jasna slika o broju i stanju sportskih građevina na terenu te ciljano moći ulagati kako bismo u svim dijelovima Hrvatske sport podjednako učinili dostupnim svima svima od rekreativaca do vrhunskih sportaša. Zakon omogućuje Vladi proglašavanje sportskih građevina od nacionalnog interesa kako bi se s skromnim sportskim udruženjima i nacionalnim savezima osigurala odnosno poboljšala, poboljšale uvjete za trening i natjecanje sportaša ali i nacionalnih reprezentacija. Također će se ovim zakonom unaprijediti i nacionalni informacijski sustav u sportu koji će koristiti za daljnje analize potreba razvoja programa. Ono što je posebno jest da u ovim zakonom da su zadovoljni svi dionici u sustavu sporta, od krovnih sportskih udruženja, nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih zajednica, akademska zajednica, ali i najvažnije treneri i sportaši čime se imajući u vidu i značajan trend povećanja ulaganja u sport kroz zadnjih 6 godina koji je udvostručen te se sada za sport ulaže gotovo pola milijarde kuna, stvara jedan kvalitetan okvir za daljnji razvoj sporta u RH. Hrvatska Hrvatska kao mala nacija pokazala se, pokazala je da s nacionalnim ponosom uspjesi mogu ostvariti. Kroz sportske uspjehe Hrvatska je povećala svoj imidž kao nacija koja može pridonijeti EU i svijetu, te nastavlja s promoviranjem naše zemlje kao zemlje vrhunskog sporta i vrhunske turističke ponude. I na kraju želim izraziti potporu našoj reprezentaciji i našem izborniku Zlatku Daliću da još jednom razveseli hrvatsku naciju. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gđa. Vesna Vučemilović, Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se osvrnuti u pojedinačnoj raspravi na dvije stvari jer ovaj Zakon o sportu smo stvarno dugo čekali i ruku na srcu moramo biti iskreni on rješava dosta otvorenih pitanja u funkcioniranju i sportskih saveza i stvari vezano za one tri ključ…, ona tri ključna elementa jel, a to su ta sportska infrastruktura, to su treneri i sportski savezi jel koji kao nekakav organizacijski oblik djeluju i kroz koji se ustvari djeluje, ali ja ću se osvrnut na dva, na dva pitanja koja mi se čini da ostaju ha ne baš neriješena, ali još uvijek ostavlja se tu dosta prostora za kreativno tumačenje situacija koje imamo na terenu. Kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport sam i organizirala na inicijativu brojnih sportskih saveza jednu tematsku sjednicu koja je bila uistinu vrlo konstruktivna koja je iznjedrila cijeli niz određenih problema s kojima se sportski djelatnici i savezi na terenu suočavaju svakodnevno, a dobrim dijelom je to zbog toga što nama određene odredbe Zakona o sportu kao lex specialisa i Zakona o udrugama jednostavno nisu usluglašene, one su u koliziji i to nažalost u tom dijelu ostaje i dalje,

razine sportskih saveza, znači imamo ih na razini općine, grada, županije i nacionalni, al onda imamo Zakon o udrugama koji dozvoljava da se formiraju nekakvi odbori od nekoliko županija, nekoliko županijskih saveza gdje u principu oni nisu samo za organizaciju natjecanja nego imaju, oni, imaju upravna vijeća, imaju ljude koji su, koji tamo dobivaju nekakve novčane naknade, ne želim sada nijedan savez prozivati, ali otprilike zna i državni tajnik o čemu ja govorim, već smo mi i na odboru dosta puta o tome govorili jer onda kada se ljudi sa terena žale jer je to u principu u koliziji sa Zakonom o sportu i kada to dođe do suda, a imamo i na upravnom sudu i na visokom upravnom sudu procese koji se vode, onda sudstvo se, naši sudovi uglavnom daju rješenja koja su u skladu sa Zakonom o udrugama gdje je tako nešto moguće i to nije dobro. Kada imamo u savezima situaciju da stvari ne štimaju, da se koriste nekakve rupe u zakonu onda se ti savezi ne bave onim što je temeljno, a to je poticanje mladih da se bave sportom, sudjelovanje i ono za što su oni namijenjeni, onda se oni bave tim nekim politikanskim stvarima i to ne valja i to je nešto što bi definitivno trebalo riješiti kroz Zakon o udrugama jer to je ono na što nam se savezi najviše žale. Sportska inspekcija isto tako, njihove ovlasti jednostavno nisu dovoljne. Imamo i rješenja i državne revizije i inspekcije Hrvatskog olimpijskog odbora o tome da se sredstava u jednom sportskom savezu ne koriste na način i onako kako je to propisano i jednostavno, ča i u DORH su otišli dokumentu i dalje je vodstvo tog saveza isto, tu se ništa ne događa. Problema ima kažem i ovaj zakon će neke probleme stvarno riješiti, ali ovo o čemu govorim ostaje i dalje, znači ovlasti sportske inspekcije moraju biti veće i sve to skupa se mora rješavati brže, savezi se moraju bavit s onim što propisuje Zakon o sportu, a ne sa nekim svojim partikularnim interesima gdje će oni sredstva koja dobivaju trošiti na način koji nije transparentan i na način koji ne potiče bavljenje sportom nego za svoju osobnu korist i to su problemi o kojima isto moramo danas govoriti jer postoje i oni su u našim savezima evidentni.

mi smo, ono što zapravo želim reći je slijedeće. Dakle mi smo postali zaista majstori da probamo definirati stvari u različitim zakonima, a onda se još malo i potrudimo da ne bi bilo slučajno slično ili približno slično u tim zakonima i onda naravno da se uvijek postavlja nekakva hijerarhija i u hijerarhiji kad dođete do nečeg se uvijek gleda jače je ono što je šire od onog šta je uže, što je specijalno. Zato mislim da je uvijek uvijek bolje da čak i ne definiramo ovdje nego da se definiraju u onom bazičnom zakonu jer pitajte bilo kog koji je bio u bilo kojem savezu i koji se je našao u problemu, našao se u ozbiljnom problemu, imate ljudi koji su, na čelu saveza su i volonteri koji to obavljaju iz, biraju se na 4.g., ta dužnost im je volonterska, al nađu se u brdo, brdo problema. Hvala lijepa kolegice Mrak-Taritaš. S jedne strane imamo volontere, a s druge strane imamo one koji se voze u službenim automobilima i rade za plaću koja nije mala. Znači imamo mi tu stvarno svega, to je jedna musaka i ovo što ste rekli to stoji. Umjesto da se neke stvari riješe sa ovim zakonom koji je lex specialis kada dođe do Upravnog suda, kada dođe do sporova onda je tu Zakon o udrugama koji se uglavnom sudovi ga uglavnom promjenjuju. I činjenica je da su sportske udruge najbrojnije udruge. Kad pogledate recimo koliko ima sportskih udruga i svih ostalih otprilike je to al pari. Ali mi u tom zakonu smo znači pomiješali uistinu kruške i jabuke. Imamo i sportske udruge i dobrovoljna vatrogasna društva i političke stranke i kulturno-umjetnička društva i lovačka društva i da sada ne nabrajam i na sve se taj zakon odnosi jednako, a sportske udruge se moraju izdvojiti i one

oko ovog zakona, odnosno svih popratnih zakona koji se vežu uz sam sport. Prije svega tu je Zakon o udrugama koji ste već spomenuli i uistinu je stvarno problem kada se sportske udruge stavljaju u isti koš kao što su to udruge koje se brinu o zaštiti bilo kakvih osobnih, privatnih ili bilo kojih drugih prava na primjer. Moramo imati kategorizaciju unutar Zakona o udrugama. Očekivali smo da će ovaj zakon riješiti te probleme, dugo smo ga čekali. Ovaj Zakon o sportu je izuzetno bitan, ali na žalost te promjene nismo doživjeli i izgleda da će ti manji klubovi koji nemaju, koji nisu u velikim sportovima nego su tu isključivo zbog djece će ispaštati upravo zbog ovakvih zakona koji nisu do kraja riješili problem Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa kolega Milanović-Litre. Slažem se sa vama da ono što nam svima treba biti na prvom mjestu su upravo djeca i njihovo bavljenje sportom i rekreativci. Ne trebamo zanemariti i to. To je važno i za zdravstveno stanje naše nacije. Mi smo po pretilosti u samom vrhu EU. Kad gledamo djecu osmogodišnjake, kad gledamo i starije to su porazne brojke. Činjenica je da bavljenje sportom i na toj nekoj rekreativnoj razini, pa ne moraju biti svi vrhunski sportaši. Ali nama, znači u prvom razredu osnovne škole 90% djece se bavi sportom, a onda u 8 razredu to pada ispod 20%. Nešto ne štima. Imamo ogroman broj škola koje još uvijek nemaju dvorane u kojima se može odvijati nastava tjelesnog odgoja. U četvrtom razredu osnovne škole djeca imaju samo dva sata tjelesnog odgoja. To nije dovoljno. To nije dovoljno i na tome treba poraditi. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovana kolegice puno novina ovaj zakon donosi, međutim još ima dosta dubioza oko financiranja. I sad kad razgovarate sa ljudima na terenu u lokalnim sredinama, onda vam ti profesionalci zapravo ili poluprofesionalci naravno zazivaju što prije kategorizaciju sporta itd. Ali i dalje ostaje pitanje raspodjele novaca na toj lokalnoj, odnosno regionalnoj razini gdje vi i dan danas, ja u svojoj sredini vidim da se jedan nogometni klub recimo preferira, drugi manje. Tko je bliže loncu taj bolje prođe, Znači što si bliže političkoj opciji to bolje prođeš. Također recimo u ovom članku 74. govori se o kriterijima za raspodjelu sredstava kad se dodjeljuje sufinanciranje projekata i onda jedan od tih kriterija kaže indeks razvijenosti županija. Do sada smo u svim tim projektima izvlačili deblji kraj koji smo razvijeniji. Što mislite tko bi tu trebao nekakvu ključnu … …/Upadica Radin: Hvala./… …ulogu imati da sve to skupa bude ipak malo pravednije raspoređeno? Hvala. **Radin, Da, to vam je kao i doma. Obično problem nastane i u obitelji kad ponestane novaca, pa i u društvu i svugdje. Uvijek je teško naći aršine gdje će to biti uistinu onako potpuno pravedno raspoređeno. Slažem se sa vama, ali na toj lokalnoj razini nije samo, nemojmo gledati samo državni proračun. Na lokalnoj razini se izdaje daleko više, znači iz proračuna ide nekih 500 milijuna, a na lokalnim razinama milijardu i pol milijuna kuna. To su velika sredstva. I ono što se meni čini da je dobro to je da će ipak, evo ja ću se osvrnuti na članak 75. ovog Zakona, gdje će ipak sada znači odluku o korištenju sredstava donijeti predstavničko tijelo, znači općinska vijeća, gradska vijeća. Jedino što mi imamo preko 500 tih jedinica lokalne samouprave pa možda bi trebalo malo njima to približiti pa im reći koje su njihove ovlasti i obveze da to nije sad samo na razini gradonačelnika, načelnika nego da i oni se aktivno u to uključe. Problem je sa novcem u sportu i u klubovima i u sportskim zajednicama i u sportskim savezima, a naravno i u udrugama sportske rekreacije. Prvo problem je sa prikupljanjem članarine, nakon toga je problem sa prikupljenom članarinom, sa iskazivanjem prikupljene članarine, transparentnošću tih prikupljenih sredstava, odnosno prikazivanjem prikupljenih sredstava, problem je favoriziranja pojedinih sportova. Nikako da se shvati u tim zajednicama da je i badminton sport i da je sportski ples sport, da nije samo nogomet sport, da nije samo košarka, da nije rukomet nego da ima tu i drugih sportova i da djeca nisu sva talentirana za nogomet, košarku i za rukomet. I zato trebamo raditi na način da svima damo šansu i da svi imaju šansu da budu podjednako financirani. Trenutno to nije slučaj

Sabor, predsjednik Sabora je odredio da mi imamo stanku dok je nogomet, dok je utakmica. U 4 je igrala naša teniska reprezentacija i plasirala se u polufinale na Davis capu koje je isto svojevrsno Svjetsko prvenstvo i dvaput smo ga osvojili, a nismo imali stanku. Evo, ako predsjednik sabora favorizira nogomet pa što ga ne bi onda favorizirao nekakav općinski načelnik ili gradonačelnik i činjenica je da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, svi ga volimo, pratimo, ali nogomet je biznis i to je činjenica. Nogomet je biznis već odavno, a sve manje je to u principu vidimo i sad kako je Katar dobio to svjetsko prvenstvo. Treba pomoći sportovima koji su trofejni naši sportovi, au njih se ne ulaže dovoljno i rezultati su uglavnom rezultat entuzijazma pojedinaca, roditelja, trenera i to je nažalost …/Upadica: Hvala./… neće ni ovaj zakon to promijenit. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa, nemate više replika. I sada je na redu gospodin Milanović Litre. suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Evo ja ću nastaviti nakon izlaganja ispred kluba, pa ću nastaviti u priči o zakonima koji zapravo nisu usklađeni. Dotaknut ću se prije svega sportske inspekcije koja bi trebala imati veće ovlasti u rješavanju problema sportskih udruga, ali ona te ovlasti nažalost nema. Nema ih jer ta tri ključna zakona o kojima smo pričali, to je Zakon o udrugama, Zakon o sportu i sportskoj inspekciji s vrlo često u sukobu jedan s drugim. A sportska inspekcija zajedno sa sportskim udrugama odnosno klubovima često puta je tu nemoćna u provođenju svojih odluka. Ako još uzmemo u obzir hrvatske sudove koji ovisno o izlasku sunca toga jutra donose presude u vezi saveza i klubova onda dobijemo to što danas imamo, to je opći kaos u hrvatskim savezima. Neusklađenost ta tri zakona dovodi do velikih nepravdi i problema između nacionalnih i županijskih saveza odnosno udruženja, udruga i klubova iz čijeg sukoba najviše pate upravo oni koje bi sportska inspekcija trebala štititi. Prema zakonu svaki registrirani sportski savez bi trebao biti primoran u svoj sastav primiti svaku zakonito registriranu sportsku udrugu u tom sportu na svom području djelovanja, a koja ispunjava sve zakonske uvjete i koja je poslala zahtjev za članstvo. A ne da savez može bez ikakvog razloga, bez ikakve opravdanja odbiti primitak udruge bez pravne ili statutarne osnove. Nadležne uprave na takvu samovolju pojedinaca i interesnih skupina s većinom reagira usmenih, usmenim obrazloženjem da je to moguće prema Članku 6. Zakona o udruga što je potpuno pogrešno i nezakonito jer bi se ovdje trebao primjenjivati Zakon o sport pa čak i u ovom novom, novoj verziji najnovijoj odnosno zadnjem konačnom čitanju je manjkav u jasnom definiranju odgovornosti i obveza sportskih saveza. Kako bi jednostavnije predstavio ovaj problem uzeti ću primjer nekog županijskog saveza može to bit šahovski, bočarski, rukometni bilo koji sport. Idemo reći da je prestao sa djelovanjem i u skladu sa smjernicama Nacionalnog šahovskog saveza potrebno je osnovati novi savez na županijskoj razini kojeg po zakonu, sada ovome novome, mogu osnovati tri šahovska kluba čiji upravni odbor poziva sve klubove, njih 10 na području koji su registrirani u skladu sa Zakonom o sportu da se učlane u novi savez. Upravni odbor novog saveza prihvaća članstvo 9 od tih 10 klubova, a odbija zahtjev 10 kluba i šalje odluku bez ikakvog obrazloženja iako bi taj klub trebao biti u potpunosti ravnopravan sa ostalim klubovima jer je taj klub kao i ostali klubovi registriran po svim pravilima, zakonima o registraciji. Kao što sam rekao razlog odbijanja članstva 10 kluba se službeno ne zna, ali postoji niz razloga zbog čega je dolazilo do takvih malverzacija oko zakona i procedure. Jedan od njih i najčešći razlog su osobni animoziteti i ne slaganje između pojedinaca odnosno vodstva klubova i saveza. Drugi razlog su fiksni proračunu koji su, koji se ravnomjerno raspoređuje prema klubovima saveza. Problem nastaje ukoliko taj 10 klub npr. ima sportaša prve kategorije. U tom slučaju raspodjela fiksnog proračuna može se drastično izmijeniti u u raspodjeli u korist 10 kluba, a na uštrb ovih ostalih 9 što naravno nije u interesu tih ostalih klubova. No, tu je i pitanje sportskog uspjeha. Zapravo točnije bi bilo reći neuspjeha ostalih klubova jer klub u nekim sportovima koji ima sportaše prve kategorije će vrlo vjerojatno biti jedan od najboljih klubova unutar tog saveza. A ne smijemo ni zaboraviti političku podobnost odnosno nepodobnost vodstava klubova iako to nije javno i službeni izrečeno često puta je upravo to razlog neprovođenja Zakona o sportu. U svom nastojanju da postanu članovi svoga matičnog saveza 10 klub na sve dostupne načine pokušava uvjeriti vodstvo saveza da ga primi u članstvo što oni svakom prilikom odbijaju. Nakon toga 10 klub se žali sportskoj inspekciji koja odradi inspekcijski nadzor u razumnom vremenu i u skladu sa Zakonom o sportu te donosi rješenje u korist tog 10 kluba. I nakon dostavljenog rješenje koje vodstvo saveza ne uvažava ostaje pri svojoj prvotnoj odluci da ne žele primiti klub u svoj savez. 10 klub se još jednom žali zbog diskriminacije nakon čega sportska inspekcija još jedanput izlazi na teren, opet donose odluku u korist tog 10 kluba i opet se ne dogodi ništa. To je, niz je takvih primjera u nizu sportova u Hrvatskoj koji još uvijek stoje po sudovima u Hrvatskoj i koji nisu riješeni. To su klubovi gdje djeca treniraju i mi moramo poraditi na tom problemu. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani kolega Milanović Litre, otvorili ste jedno pitanje takvih predstavki mi na odboru stvarno imamo previše. Nadali smo se da će ovaj zakon to riješiti, čini mi se da neće i moramo čekati taj Zakon o udrugama. I prema ministarstvu nadležnom smo također se već nekako i od strane odbora javljali i obraćali, ali i kroz ove neke sada izmjene i dopune neće se ništa promijeniti. I bojim se da to što se savezi često bave sami sobom, raspodjelom moći, raspodjelom tih sredstava na način kako to nekome odgovara ne može donijeti ništa dobro našem sportu, a niti će vratiti našu djecu na sportske terene, a svi znamo da klubovi su nam brojni financijski na koljenima jer dvije godine korona krize, zabrane treniranja i svega ostalog su ostavile posljedice i u Zagrebu, a zamislite kako je …/Upadica Radin: Hvala./… onda u Slavoniji kod mene gdje brojni klubovi su …/Upadica Radin: Hvala Da u potpunosti se slažem, znači govorili smo na odboru već nekoliko puta o problemima koje se suočavao koje sport suočavao tijekom korona krize i ja bi rekao da je kontradiktorno govoriti o koroni i o zabrani sporta tijekom korone jer upravo bavljenje sportom, sportske aktivnosti su se pokazale kao jedan od najboljih prevencija u širenju zaraze odnosno u smanjenju oboljenja odnosno simptoma korone dok je bila aktualna. Sad više nije aktualna pa više nije ni problem. Ali posljedice toga što se događalo tijekom korona krize danas su vidljive, a bit će vidljive i sljedećih nekoliko godina jer sasvim sigurno će ostaviti posljedice i na sport i na te mlade ljude koji su zapravo izgubili dvije godine svog života sjedeći doma. Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću se osvrnuti u pojedinačnoj raspravi na dvije, tri zapravo bitne stvari, jednu sam već istakla u sklopu govora u ime kluba, ne mogu pobjeć od svoje struke jel pa onda kao endokrinolog dijabetolog itekako moram istaknuti problem pretilosti djece zato to stalno i govorimo da treba krenuti pružati mogućnosti i jednake prilike svoj našoj djeci da se bave sportom od vrtićke dobi na dalje. Jedan od problema s kojima se susrećemo je i problematika nedovoljno plivača u našoj populaciji, pa pogotovo i između školaraca. Porazni je podatak da u Hrvatskoj godišnje od slučajnog utapanja umre 90 osoba, svatko se može utopiti, ali nitko ne bi smio. Prema programu „Hrvatska pliva“ 2022.g. je za 31 program dodijeljeno 2,8 milijuna kuna, međutim problem je što od 2010. ta poduka više nije obavezna, spada pod Državni pedagoški standard i opet apeliram na vaše ministarstvo da koordinira sve skupa sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja da se ipak promijene ti državni pedagoški standardi jer je nedopustivo da se onda recimo čitaju naslovi, „Alarmantni podaci u srcu Dalmacije svako drugo dijete koje živi uz more ne zna plivati, a od učenika koji su pozvani na ljetnu obuku u bazen je skočilo njih manje od 40%“ evo citirala sam jedan naslov novinskog članka. Dakle, vrlo je loš odaziv od 400 recimo testirane djece 200 treba na obuku, a odlazi ih svega 75 djece. I sad ću još malo istaknuti na tom tragu pozitivna primjer moje županije gdje se provodi vrlo intenzivno obuka neplivača za učenike 3. razreda osnovnih škola. Taj se program provodi više od pola stoljeća, svake godine program obuke neplivača završi oko 1200 učenika iz 30 osnovnih škola Međimurske županije, financira naravno Međimurska županija i to ne samo program obuke nego i prijevoz, dakle prijevoz je u potpunosti besplatan. Program se sastoji od 16 školskih sati, ide se jednom tjedno na bazene i tako zapravo četiri puta po četiri školska sata. Međimurska županija izdvaja 540.000 kuna za programska područja županijskih školskih sportskih natjecanja i obuku neplivača, a sve skupa u 2022. za programe javnih potreba u sportu Međimurske županije osigurava 4,96, milijuna 960 tisuća kuna za provedbu tih programa. Što se tiče programa obuke plivača vrlo je veliki odaziv, znači 96% djece. Ono što nam je problem je mali odaziv romske djece i tu ćemo morati poraditi i na edukaciji edukaciji djece da se ne boje vode, ali bome i roditelja koji ne dopuštaju nastavak te obuke pa djeca brzo odustaju. I također ću kao ponosna Međimurka spomenuti da smo Europska regija sporta 2022., mislim da je državni tajnik bio sad evo pred koji dan kod nas 22.-23. studenog je bila jedna manifestacija kod nas u Svetom Martinu „Aktivna i zdravija Europa“ gdje smo mi eto kao Međimurje ponijeli zavidnu titulu Europske regije sporta. E sad što bi tu trebalo? Dakle, na neki način informirati i druge regije što trebaju napraviti, na koji način bi se i one mogle kandidirati da budu prepoznate kao nekakve buduće europske regije sporta odnosno što bi one morale koje kriterije ispuniti i koje bi one mogle imati benefite koju bi takva časna titula titula donijela. Mi nismo jako velika županija, međutim dobro je u toj cijeloj priči da eto na naših 105.000 stanovnika imamo 15.000 registriranih sportaša, 460 sportskih klubova i udruga i evo kao što sam rekla iako … nije moja politička opcija, ali sve što je dobro naravno podržavamo tako da eto možemo biti svijetli primjer između ostaloga i po pitanju financiranja sporta, a pogotovo ovih obuka neplivača. Evo hvala. Hvala. Obavit ćemo nekoliko replika i onda ćemo na stajališta preći. Gospodin Miletić Marin. Poštovana kolegice, ja bih htio da hrvatska javnost zna i rekao sam vrlo jasno u izlaganju u ime kluba pohvalio sam i one stvari mnoge su koje su u ovom zakonu napredak i to je evidentno, poslije u raspravama ću se još osvrnut na neke točke, no hrvatska javnost mora znati da građani RH točnije roditelji u ovoj ogromnoj inflaciji sami plaćaju članarine preko 480 milijuna kuna godišnje. To je gotovo isto onoliko koliko država sada koliko država sada sa 100 postotnim povećanjem financira sport. Dakle nevjerojatno. Dakle roditelji su ti koji na grbači imaju ogromnu inflaciju, ogromni porast cijena, koji jedva spajaju kraj s krajem i umjesto da sad im je država rekla, pomoći ćemo vam, je li, u financiranju članarina, čuli smo državnog tajnika, EK ne gleda blagonaklono to 2019. Što ste im vi kao stranka predložili i zašto vi mislite da vas nisu poslušali? Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Pa ne znam da li ste bili tu kad sam govorila u ime kluba. Naš stav je, nek se to zove kak hoće, je l', je l' to bio vaučer ili nešto drugo, je l', pa da bude prihvatljivo EK, međutim, ovo je sve točno što ste rekli, dakle i sama sam istaknula to više puta. Mnoga djeca nemaju uopće priliku niti blizu doći tom sportskom klubu bez obzira što će sada se s državne razine spustiti nešto novaca, je li, tih 10 milijuna eura prema klubovima gdje će se kao, je l', omogućiti sufinanciranje članarina i sve super, okej. Ako moje dijete neće morati svojem nogometnom klubu plaćati 200 kuna, nego 100 kuna, odlično, međutim, mnogi roditelji, mnoga djeca uopće ne znaju za tu mogućnost. Znači ne može se sve prebacivati na jedinice lokalne i regionalne samouprave, imamo mi u Međimurju tu i tamo isto neke mogućnosti vaučera, ali tu bi trebala biti sinergija i državne razine i lokalne razine, edukacija i informiranje. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice Marić. Otvorili ste jednu temu koja mislim da traži zaista jedno ozbiljno postupanje, a to je obveza, ja mislim da treba biti obveza da djeca postaju plivači. Ovo što ste rekli, 90 ljudi se utopi zato što nije znalo, neću reći da ih svih 90 nije znalo plivati, teško mi je reći, ali bili su i, bili su oni programi djeca plivači pa su djeca išla na bazene ili preko ljeta ili gdje svi moraju naučiti plivati, ali to se je nekako zaboravilo. Meni se čini da su to nekakve osnovne stvari i o tome treba govoriti. Mi kad govorimo o Zakonu o sportu, svi prepoznajemo, sad je naravno, euforija, svjetska euforija jer je Svjetsko nogometno prvenstvo i logično i normalno i ne treba to zamjeriti, to razvija i nekakve i pozitivne emocije i sve ostalo, ali ima i stvarni život. U stvarnom životu, stvarni život je drugačiji i zbog toga evo, zaista cijenim to što ste u pojedinačnoj raspravi to posebno naglasili jer to treba naglasiti. .../Upadica: Pa evo, hvala vam. Pa evo mislim da zaista tu treba biti, kako sam rekla i suradnja i Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva znanosti i obrazovanja da ovo što je ukinuto pedagoškom, pedagoškim, Državnim pedagoškim standardom nas se natrag vrati. Ako je nešto 2010. ukinuto, ako se vidjelo da stvari ne štimaju, da su čak u dalmatinskim županijama je ta porazna brojka da vam ono, skoro polovica ne zna plivati, a vrlo je mali onda i odaziv, da su to stvari koje su, pa životno ugrožavajuće, rekli bismo. Dakle moramo na takve stvari misliti. Dakle s jedne strane mi svi skupa s ove strane, je li, zagovaramo da bude više osposobljavanja za život u školama, u smislu nekakvog građanskog odgoja, itd., ali ovo je osnova, osnova kako ćeš preživjeti. Dakle, ne samo poticati djecu da se bave sportom u sportskim klubovima, da se bave tjelesnom aktivnošću nego i ovo što im može spasiti glavu, apsolutno treba poticati i sufinancirati. Tu ću samo spomenuti da do ovih Vrijeme./... što država izdvaja, mi smo samo evo, u Čakovcu dobili 71 tisuću kuna za plivački klub. Ostalo županija financira. Uvažena zastupnice Marić. Odlično ste poentirali vezano za neke teme koje se tiču baš sporta kao sporta, a svaki zakon pa tako i ovaj, nažalost ima neke nove probleme koje stvara. Hrvatska je šampion u izmišljavanju i informiranju potpuno nepotrebnih tema tijela koja onda zapravo samo kompliciraju sustav i smanjuju odgovornost onih krovnih tijela, poput ministarstava i drugih koji bi trebali nositi i provedbene aktivnosti, ali i odgovornost za svoj rad. U ovom Zakonu formirano je odnosno zamišljeno je Nacionalno vijeće za sport kao nekakvo savjetodavno tijelo i sad vas ja pitam, neki ljudi će postati članovi tog Nacionalnog vijeća za sport koji će savjetovati državu i zašto bi njihov glas vrijedio više od vrhunskih sportaša koji nisu članovi tog sporta, kojeg bi primjerice, na nacrt nekog novog zakona dali svoje mišljenje. Shvaćate što hoću reći? Potpuno nepotrebno tijelo, a ono što bi .../Upadica: Vrijeme./... to tijelo trebalo raditi, to se može kad bi država uvažavala struku i one koji u nekom području nešto svojim imenom .../Upadica: Hvala lijepa. Pa gledajte, načelno se slažem da nije dobro producirati previše suvišne administracije, nepotrebnih povjerenstava, jučer smo o tome pričali, dodatnih tijela, itd., ali što se tiče baš ovog Zakona o sportu, dobro sam proučila i izvješća Nacionalnog vijeća za sport i moram vam reći da su me čak i ugodno iznenadili jer smo, normalno i na Odboru za obitelj, mlade i sport raspravljali o njihovim godišnjim izvješćima i mogu reći da su evo si dali truda vezano uz ovaj Zakon o sportu dati nekakve svoje inpute koji su čak evo, bili i na tragu onoga što mi propagiramo da se više financira sport, da se da se smanji PDV, da se omogući veći doprinos, gospodarskih subjekata u financiranju sporta, itd. Znači naravno da tu ima stručnjaka i iz područja sporta, naravno da tu ima i je li, uplita politike u imenovanje tih članova, to uopće ne sporim, ali evo, baš što se tiče ovog Zakona o sportu čak su me tu evo i ugodno iznenadili jer su dali .../Upadica: Hvala./... svoje mišljenje što poboljšati u Zakonu o sportu. Poštovana zastupnice. Dotaknut ću se dvije teme koje ste spomenuli u svojoj raspravi. Prva je tema Hrvatska pliva, moram napomenuti da i u županijama kao što su naše sjeverozapadne županije imamo problem sa organizacijom takvih aktivnosti na račun roditelja jer bez obzira na to što imamo i toplice i imamo bazene, roditelji to jednostavno ne mogu platiti, pogotovo, imaju problem sa terminima jer, ako se to ide tamo pojedinačno, tamo su već klubovi koji su zauzeli te bazene i teško je to onda organizirati od strane roditelja i prijevoz i sve ostalo. Drugo, je epidemija pretilosti od djece i mislim da tu trebamo svi zajedno i vi i svi ostali saborski zastupnici i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo sporta pokrenuti aktivnosti i akcije u smjeru sprječavanja te pretilosti i da se zapravo ta djeca posvete na vrijeme sportu i da zapravo na taj način dalje i žive. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Marić, Andreja (SDP)** Da, evo opet moje omiljeno područje. Dakle, to je prevencija i liječenje debljine. Moram reći da smo eto mi uskoro imamo i tematsku sjednicu na Odboru za zdravstvo apropro debljine. Tu dosta surađujemo i sa danskim veleposlanstvom i iznjedrit ćemo saborsku rezoluciju o deblji, evo čisto da znate, evo 1.12. bi trebala biti ta tematska sjednica pa nadam se da ćete to u raspravi sve skupa podržati. nekakva baza za tu strategiju o prevenciji debljine pa između ostaloga i kod djece će biti akciji plan koji je donijelo, donijela jedna radna skupna na čelu s profesoricom Sanjom Musić Milanović koja prepoznaje upravo niz čimbenika koji doprinose tome da su nam djeca od prerane dobi prekomjerne tjelesne mase odnosno debljine. Tako da će tu svakako biti potrebno poraditi i na suradnji između Ministarstva financija, zdravstva, trgovine, gospodarstva itd. upravo da bi se svi dionici u društvu uključili u to da se …/Upadica: Hvala./… prevenira debljina pa između ostalog i ovakvim programima poput sport odnosno plivanja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice ovaj zakon se nije mijenjao iz 2006., ja vjerujem a nadam se da i vi vjerujete da je on napravio dobar iskorak i da ćemo sad o našim sportašima pričati na način da pratimo njihove uspjehe, a da nećemo pričati o onim stvarima koje nisu, kojima nije mjesto u športu, a to je kriminal i sve ono što se Ja vjerujem u ljude i vjerujem da ćemo napraviti dobar iskorak i da ćemo doista imati i športsku infrastrukturu i trenere i sportaše koji će doista se baviti onim za što jesu sposobni. Ono što sam ja vama htio reći je primjer dobre prakse. Govorili ste o plivanju, mi, ja dolazim iz grada Zadra i naši učenici od 1 do 4 razreda zapravo moraju i trebaju naučiti plivati. Mi istinabog imamo ljetni bazen, ali sad smo u

(SDP)** Da, hvala. Dobar ste primjer vi, dobar smo primjer mi, vjerojatno ima i drugih sredina u Hrvatskoj. Međutim, činjenica je da je ovaj obveza obuke plivanja nije više državnog pedagoškog standarda. I što se onda događa, kad nam idu djeca na plivanje? Popodne je u školi, ide prijepodne jel tak? Ali da je dio nekakvog programa obrazovanja i da je obveza svima da se to vrati ovaj u dokument, da je obveza svima i da se točno definira na koji način će se sve to skupa financirati onda vjerujem da ne bi imali ovakve porazne podatke koliko djece ne zna plivati, koliko ih se malo odaziva itd. Prema tome, mislim da tu mora sigurno postojati sinergija kako sam rekla i Ministarstva turizma i sporta i Ministarstva znanosti i obrazovanja, što bolja edukacija i informiranje i djece i roditelja i naravno nastavnika profesora u školama. Rekla sam vam za primjer kod nas u našoj županiji, koliko god je sve besplatno i koliko god je ogromni odaziv 96% djece, Romska djeca nažalost ne idu jer im roditelji ne daju. Mislim zašto im ne daju …/Upadica: Hvala, vrijeme./…

Nema više slobodnih stajališta. Idemo dalje sa Konačnim sa Konačnim prijedlogom Zakona o sportu i na redu je gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite, to je pojedinačna rasprava. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, suradnicima, kolegice i kolege. Što je u sportu važno? Važni su sportaši i njihov uspjeh, važno je da imaju kvalitetan suport dakle treneri i svi oni koji ih okružuju i važno je da u nekim da negdje se mogu baviti sa sportom. Dakle, postoje mjesta na kojim se treba baviti sportom. Da bi došli mi uvijek gledamo taj vrhunski sport, doć do vrhunskog sporta je teško, nije jednostavno treba vam se posložiti svašta i niz stvari. Prvo i osnovno morate biti odgovorni, morate biti vrijedni i naravno i talentirani za to sve zajedno, ali doć do vrhunskog sporta je teško. Da bi došli do vrhunskog sporta morate imati bazu i to je ono gdje smo mi slabi. Dakle, onaj bazičan sport koji se obavlja u najranijoj dobi smo slabi još. Ajde da budemo pošteni vi ćete još i djecu kad su još i mala i dobiti da se bave sportom pogotovo ako im je to interesantno, ali kako ćete animirati djecu kad krenu one tinejdžerske godine 14, 15 godina kad su svi ne znam na svojim laptopima, na svojim stvarima da se oni bave sportom. Ja vam to govorim iz prve ruke jer sam dakle moj sin je bio vrhunski sportaš, bavio se sportom i susretala sam bavio se jedrenjem što je vrlo neobično i susretala sam tu djecu koja još po ljetu odrade te škole jedrenja koje su im zgodne jedrilice i sve zajedno, ali onda naravno regate su vam uvijek vikendom i vikendom se dešavaju neke druge stvari i sad vi trebate animirat dijete da vikendom ne ode na neki rođendan, da ne ode na neke druge stvari da se bavi sportom što nije jednostavno. Dakle, za to trebate imati cijeli suport, naravno uvijek vam dođu i do financija. Ono što smo iz ovog zakona između prvog i drugog čitanja naučili i što je vidljivo sve onaj dil gdje smo ukazivali na problem financija, predlagač odnosno ministarstvo je reklo da to nije problem ovog zakona nekog drugog. Možda je u nekom drugom zakonu, al je problem ovog ministarstva i problem je osiguravanja određenih stavaka kroz proračun koji smo imali jučer. Ja ću se još u ovoj pojedinačnoj raspravi koliko mi je ostalo referirati na temu tamo gdje se sport događa i u tom smislu sam imala i repliku uvaženom državnom tajniku, a imat ću i amandmane. Dakle, ono što smo svjetski prvaci smo u tome da ako možemo zakomplicirati u propisu nešto zakompliciramo, da probamo u svakom propisu definirati isti problem, ali na drugačiji način pa onda naravno su svi u problemu kako se nešto provodi. Imamo cijelu glavu šest koja govori o sportskoj infrastrukturi i sad samo primjera radi imamo čl. 60. koji govori o standardima, dimenzijima borilišta i sve ostalo. imamo standarde, imamo dimenzije, imamo nešto šta je uobičajeno pa tu je već godinama, imamo da se na međunarodnoj razini događa do toga da se definiraju pojedini standardi, normativi i sve ostalo, ali ne budi lijeni, mi u čl. 61. u st. 4. kažemo da ćemo napraviti pravilnik i sad mi napravimo pravilnik sukladno standardima i normativima koji su u tom času na snazi. Normativi i standardi se promijene i sad vi na međunarodnoj razini imate nove normative i standarde, imate pravilnik kojima, koji je na snazi kod nas kad ga se donese, koji je, koji nije u skladu s ovim i što će se primjenjivati oni međunarodni standardi ili pravilnik? I po meni ja uopće dileme, međunarodni standardi. I tako se svaki put dovedemo u nekakav problem koji nam je bespotreban. Dovoljno je bilo da imamo i dosad, primjenjujemo i međunarodne standarde, pravilnik nam taj ne treba, čak štoviše za taj pravilnik imamo rok godinu dana, donosi resorni ministar uz suglasnost ministarstva, ministra koji je zadužen za graditeljstvo, ali ona opasnost kad je kad se prenormirate. Dovedete u situaciju da ne znate koja norma je, koja se norma primjenjuje. I jednako tako, ja sam moram priznati uvijek posebno osjetljiva kad je riječ i to pažljivo čitam kad je riječ o planiranju. I sad kaže mreža se planira prostornim planom, mrežu odluku o mreži sportskih objekata donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport, svaka izmjena je dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za sport, ali gdje je međusoban connection, gdje je međusobno …/Upadica: Vrijeme./… u kojem trenutku kad netko nekom dostavlja nije riješeno i bit će problem u provedbi vjerujte mi. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Kolegice Mrak Taritaš uz pohvalu svim uspješnim sportašima koji su morali prolaziti brojne prepreke da bi uopće postali uspješni ja ću sada nešto reći o tome koje države mogu biti uspješne, a koje ne. E pa one koje savladavaju prepreke. A Hrvatska je država koja te prepreke sama sebi stvara umjesto da ih uklanja. Dobro organizirana država koja može dobro upravljati ne stvara nepotrebna tijela u sustavu uprave i u sustavu provedbe već ih čini jasno strukturirana sa jasnom hijerarhijskom linijom zapovijedanja ali i odgovornosti, a ne prebacuje tu odgovornost na neka nepotrebno umetnuta tijela. Takvih je u Hrvatskoj sijaset, na stotine. Pa vas ja sada pitam evo da vam se da prilika što biste prvo u ovom zakonu uklonili kao prepreku, a što biste dodali da napokon sport procvjeta? Hvala lijepo kolegice Orešković. Dakle, pitanje koje bi možete odgovorit jednostavno, a možete odgovoriti i komplicirano. …/Upadica se ne razumije./… Ja pokušavam biti uvijek razumna, kao i svaka put i odgovorit jednostavno. Iz svih zakona, dakle to nije karakteristika samo ovog zakona i nekih drugih ajdemo probati da u zakonu duplo ne normiramo i duple nemamo odredbe, da nemamo u Zakonu o udrugama jednu priču, u Zakonu o sportu drugu priču. Dakle, u ovom formalnom. Da maknemo sve one bespotrebne izrade svih pravilnika i uredba koji nam ne trebaju i da maknemo sve ona nekakva kvazi tijela koja onda rade paralelni sustav. A ono što bi trebalo napraviti, zaista vodit računa o načinu financiranja kad bude nekakva 5, 6 ili 7 reforma, porezna reforma da se vidi da se mogućnost, da tvrtke direktno imaju mogućnost, da su im to porezna olakšica za financiranje. Jel će sportaši biti zadovoljni s ovim zakonom više ili manje vidjet ćemo, ali ono što će biti ključni problem će biti financiranje.

govorili ste o važnosti onog bazičnog sporta, dakle od malih nogu i suporta i podrške roditelja i koliko je zapravo i odricanja tu potrebno, ali uz sve to potrebni su i neki drugi uvjeti. Naime, mi dok s jedne strane govorimo o nacionalnom stadionu s druge strane velik broj škola još uvijek nema sportske dvorane, a evo jučer smo imali predstavljen proračun i vidimo da da tj. ne vidimo zapravo osiguranje određenih sredstava za takve i slične namjene. Pa evo, možemo li zapravo uopće govoriti o nekakvom napretku dok s jedne strane pričamo o nacionalnom stadionu, s druge strane velik broj škola još uvijek nema sportske dvorane i zapravo djeca u tom ključnom ključnom trenutku dakle od malih nogu ne mogu zapravo ostvariti one najosnovnije sportske i najpotrebnije sportske aktivnosti. **Radin, Hvala vam lijepo na pitanju. Dakle, tu imate dakle nekoliko je slojeva nikad vam stvari nisu baš tako do kraja jednostavne. Kao prvo mi smo tu skloni zaista normirati, imati zakone, ali je uvijek zgodno taj zakon pročitati u kontekstu proračuna. Proračun brani ministar financija, ministar financija dobiva određene potrebe pojedinih resora i on ih samo stavlja u u proračun da mu ne prelaze nekakve stavke i ostalo, ali ono što je suština bira resor koji je zadužen za to odnosno on predlaže koji je zadužen za to. I zgodno je i ovaj zakon gledati u tom kontekstu. Jednako tako, ja sam nekoliko puta rekla za ovu govornicu, postoji nekakva bazična infrastruktura koja mora biti, a da budemo potpuno, da budem potpuno jasna dvoranu, sportsku dvoranu je najlakše napraviti, ona će biti najjeftinija za napraviti puno će ju bit teže održavat, plaćat grijanje sad koji je veliki problem, za jednu malu sredinu imati domara i sve ostalo …/Upadica: Hvala, vrijeme./… dakle stvari su vrlo, vrlo kompleksne i teške, ali bez toga nema sporta. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate više replika. Gospodin Stipan Šašlin.

normalno kao čelnik jedinice lokalne samouprave da na neki način trebao bih nešto reći o tom amaterskom da kažemo sportu na onim najnižim razinama, na jedinicama lokalne samouprave, a i vidljivo je iz prethodnih diskusija da je ta tema praktički dominira, da se najviše pitanja upravo veže, veže na to jer znamo da je praktički taj amaterski sport u nižim odnosno temelj svega. Odatle praktički sve, odatle se razvijaju talenti i onda kasnije, kasnije idu. No prije nego što detaljnije o tome nešto kažem htio bih citirat ću ovaj članak jedan odnosno stavak 3. zakona odnosno izmjena ovih Zakona o sportu koji decidirano kaže. Kaže, sport mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko i drugo uvjerenje. Doista ovo je sjajno, idealno napisano, no moramo biti realni da je ovo izuzetno teško implementirati i do kraja ostvariti. To isto trebamo biti tu realni jer teško je očekivati da u svakoj jedinici lokalne samouprave vi imate bazen ili hipodrom ili nekakve preduvjete infrastrukturne da se svako može baviti sa onim što želi. dopunama zakona predviđa se odnosno predviđena je uspostava mreže sportskih građevina koje bi na neki način trebale definirati na regionalnoj razini i dvorane i bazene i svu onu infrastrukturu koja je neophodna da bi se ti ljudi mogli na neki način okupljati oko te infrastrukture, koristiti ju i razvijati svoje, svoje talente kasnije za nekakav vrhunski sport itd. To je ovim zakonom predviđeno i to je doista jedna velika novina i to je, to je, to je jako dobro sigurno za pozdraviti jel. Isto tako, moramo biti realni i reći pa unazad 10-ak godina doista je napravljen jako velik broj športsko nastavnih dvorana na upravo na ovim osnovnim školama u jedinicama lokalne samouprave koje također omogućavaju doista dosta dobre uvjete za ono nekakvo bazično početno bavljenje sporta i u vremenskim uvjetima poglavito zimi itd., kad se na ovim sportskim terenima to malo teže, malo teže može organizirati Ono što želim također istaknuti ovdje to je ovaj program javnih potreba u sportu koji sada ovim zakonom postaje praktički obveza, obvezan i morat će se provoditi, biti će precizno definiran pravilnikom i više jednostavno neće biti u ovlasti odnosno prepušteno čelnicima jedinica lokalne samouprave da oni izdvajaju sredstava onoliko koliko misle ili koliko ne misle, da određuju prioritete prema svojim nekakvim afinitetima da li je važnije ne znam nekakvo pjevačko društvo, zbor ili folklor ili, ili nekakva sportska udruga, sportska organizacija. O tome će odlučivati tijela jedinica lokalne samouprave, znači općinska, gradska vijeća i doista to će biti krajnje transparentno, na krajnje transparentan način će i planirati, ali naravno i trošiti ta sredstva namjenski za, za potrebe sporta odnosno ljudi tih koji tamo, koji tamo živi. Ja ovdje ne želim govoriti namjerno o brojkama odnosno sredstvima, novcima koji se planiraju, koji se izdvajaju, koji će se izdvajati bez obzira što su to ogromna povećanja. Iz godine u godinu vidimo da su sve veća i veća sredstva planirana i sa državne razine, ali isto tako i sa lokalnih razina jer je to relativna stvar. Sredstava nikada nije dovoljno. Koliko god da izdvojimo uvijek će trebati više i sigurno nije dovoljno. Međutim, ono što treba istaknuti to su rezultati. Treba gledati rezultate, kakve rezultate ostvarujemo i na nacionalnoj razini, ali i na ovim lokalnim razinama, ali isto tako trebamo se na neki način pokušati uspoređivati i sa drugima odnosno onima koji su nam najbliži koji su tu …/Govornik se da dolazim tamo iz Baranje živim praktički na samoj granici sa Republikom Mađarskom i imamo dosta dobre odnose sa njima u tim sportskim udrugama, takmičenjima itd. Kad pogledamo realno njihovu športsku infrastrukturu vjerujte oni su dosta iza nas, dosta iza nas njihovi stadioni, njihova igrališta nogometna. Mada moramo priznati da su zadnji 5 do 10 godina počeli sa značajnim izdvajanjem odnosno

evo i vi ste ovdje spomenuli i najvećim dijelom se usmjerili prema amaterskom sportu, najvećim dijelom smo danas govorili o mladima, važnosti mladih uključivanja u sport. A ja bi vama postavio pitanje čini mi se da se to danas baš nije mnogo spominjalo, što je sa veteranskim sportom? Na poseban način sa hrvatskim braniteljima koji su mnogi uključeni u nekakve veteranske lige u sport. Vi kao zasigurno i čelnik jedinice lokalne samouprave i hrvatski branitelj i visoki časnik, što mislite o uključenosti i korisnosti povrh svega hrvatskih branitelja u razne veteranske lige. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** tijekom ove rasprave i hvala na pitanju. Pa što reći jednostavno sigurno da nam je taj veteranski sport bitan za, za ukupno stanje i zdravlja i fizičke na neki način stanja naše nacije, ali kad to usporedimo onda možemo jednostavno reći da u onim sredinama gdje je, gdje je razvijen inače sport, gdje imate brojne sportske udruge klubove itd. tu vam je i veteranski sport na neki način razvijeniji jer jednostavno ti ljudi obično nastavljaju se baviti tim športom i na neki način uključeni su često puta i u ne znam izvršna tijela jedinica lokalne samouprave, na neki način žive sa tom sredinom i ostaju tu do kraja i provode i taj na neki način veteranski sport što je svakako dobro za male sredine. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo šport je izuzetno važan za zdravlje nacije i mislim da da je to, da je to jednostavno, ali napraviti dobar zakon, kvalitetan zakon koji će udovoljiti svim uvjetima doista trebaju odgovorni i zreli ljudi. Ja vjerujem da je ovaj zakon napravljen u tom smjeru i da će odgovoriti ovom izazovu. Ono što ja vas želim pitati kao čelnika lokalne samouprave, ima li te vi športsku infrastrukturu i kako zapravo održavate to i koliko to sve skupa košta da bi moglo funkcionirati? Hvala. **Radin, Furio Hvala poštovani kolega, hvala na ovoj prilici da mi date malo da se pohvalim ovaj, doista ovaj, možemo se pohvaliti dosta razvijenim, da kažemo i brojnim športskim udrugama na području općine. moram istaknuti i da imamo udrugu za veslače odnosno Veslački klub Baranja ovaj koja trenutno ima i reprezentativku Hrvatske u svojim redovima i prvakinju Hrvatske u veslanju, i 4 nogometna športska kluba, od kojih je jedna u 1. županijskoj, 3 su u 2. županijskoj ligi, itd., tako da u odnosu na broj stanovnika imamo zaista velik broj mladih ljudi koji se bave športom, ali moram reći, moram priznati da to doista puno i košta. To je negdje oko proračuna, ukupnog proračuna općine se izdvaja za šport, nisu to mala sredstva, ali evo i ovim izmjenama i dopunama zakona vidljivo je da će i županijska nogometna odnosno sportska središta izdvajati i .../Upadica: Hvala./... pomagati, poglavito šport kod mladih ljudi. **Radin, Furio Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi zastupniče. Donošenjem novog Zakona o sportu bit će realizirana 41 aktivnost Nacionalnog programa športa za razdoblje od 2019. do 2026. Pričali smo dosta, obojica smo kolege načelnici, pričali smo dosta o funkcioniranju i razvoju sporta upravo na lokalnim razinama. Istaknuli ste i sada u odgovoru prije koliko imate kvalitetnih i razvijenih sportskih sportaša sportaša i sportske infrastrukture, pa evo, zanima me da li taj iznos koji izdvajate, koji smo čuli da je stvarno hvale vrijedan i velik, da li je on u zadnjim godinama rastao i kako ste uspjeli sa tim izdvajanjem odgovoriti na potrebe i razvoj športa u vašoj Općini Draž? Hvala kolega na pitanju. Pa ne samo da rastu odnosno raste količina sredstava izdvojenih za šport. To je naravno, svakako bitno, ali je jako bitno da imate i mlade ljude koji će se baviti tim športom i mlade ljude koji su treneri, koji su na neki način voditelji tih športskih udrugama. Mi imamo slučajeve, evo da su nam mladi dečki koji su završili fakultet, odnosno DIF u Zagrebu, ostali su raditi tamo kod nas u osnovnoj školi i danas su oni nositelji upravo tih udruga koje se bave športom, kao športski treneri, itd. Jako je bitno za svaku malu sredinu, doista svaki mladi čovjek da ostane tamo na neki način da i poveže i pa pomogne razvoju te sredine. Sve je to usko povezano. Ako osigurate radna mjesta tim ljudima, imat ćete ljude koji će se baviti sportom i obrnuto, je li? **Radin, Furio Poštovani potpredsjedniče, kolega Šašlin. Mislim da je ovim Zakonom detektirano stvarno jako puno problema i stvarno se vidi da je se nastojalo riješiti velik dio kojeg se nalazi problema u našem sportu, a pogotovo na toj našoj lokalnoj znači nižoj razini jer doći do Modrića treba stvarno početi od baze i tu leži najveći problem, a problem je financiranje i mislim da je dosta jako dobro da se i uveo ovaj novi Zakon čl. 74 kojim se osigurava izravno izdvajanje iz državnog proračuna za županijske sportske zajednice koje će imati isključivo namjene sufinanciranja troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa i djecu mlade do 18 godina. Jer što je, nama je problem u svim manjim klubovima, pogotovo natjecateljskom dijelu, morate imati određeni broj djece da bi mogli sudjelovati u natjecanju, a to iziskuje stvarno dosta veliki trošak, od liječničkih, od opreme i svega ostalog i mislim da je to .../Upadica: Hvala./...jako dobro da je država i to prepoznala i da da pomogne jedinicama lokalne samouprave. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Pa doista, ja sam u razgovoru, evo, ovih dana sa dosta mojih kolega načelnika općina, gradonačelnika, itd., razgovarali smo o ovoj problematici sporta i svi se oni slažu, dosta njih je i pročitalo ovaj Prijedlog izmjene zakona i kažu da je ovo jedan od najvećih iskoraka u oblasti sporta u zadnjih dosta godina i da će ovo u, zajedno sa pravilnicima koji se trebaju još donijeti, .../nerazumljivo/... da će na neki način definirati i precizirati puno toga što do sada nije bilo na neki način regulirano i što je često puta bilo čak u nekakvoj sivoj zoni, itd. Doista ovim izmjenama se puno toga stavlja na svoje mjesto i u onim sredinama gdje ima volje, gdje ima razumijevanja za sport, doista, stvaraju se uvjeti da taj sport stvarno bude na neki način zastupljen u onoj mjeru u kojoj i zaslužuje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. G. Šimičević. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Nisam mislio kolegu Šašlina ovaj hvaliti, zašto? Zato što sam ja dugo godina bio predsjednik rukometnog kluba u Zadru pa nikako nisam uspijevao baš do kraja zatvoriti financijsku konstrukciju, ali s vremena na vrijeme čovjek se navikne i na te stvari pa onda nekako uspije. Ovo što je bitno istaknuti da ovaj Zakon o športu koji se nije mijenjao od 2006., da su doista ljudi koji su ga nama predložili, da su imali dovoljno vremena da ga naprave dobrim i kvalitetnim i ja vjerujem da će on doista odgovoriti izazovima koji

do sad bio na snazi. Dakle ono što je vrijedno u našoj zajednici jesu i sportaši i treneri i sportska infrastruktura, koja zapravo kroz sve te uvjete promiče Hrvatsku, ne samo ovdje kod nas kod nas nego u cijelom svijetu i zato mislim da naši sportaši i treneri koji se bave s tim poslom, da zavrjeđuju svekoliko naše poštovanje i da i dalje nastavimo na takav način. Ono što sam mislio reći je kroz nekoliko aspekata znači o športskoj infrastrukturi, o sportašima, trenerima, zdravstvenim pregledima, digitalizaciji sustava školskom sportskom savezu odnosno sportskim zajednicama. Mi u Hrvatskoj mislim da možemo biti zadovoljni koliko imamo sportske infrastrukture i svjedoci smo da se u zadnjih nekoliko godina, pogotovo od europskog prvenstva u rukometu napravilo dosta dvorana. Istinabog netko je ovdje spominjao dvorane u školama, mi imamo negdje 1200 jedinica koji se bave odgojem i obrazovanjem, a čini mi se da negdje oko 100 škola nema sportske dvorane i ja vjerujem da će ovaj zakon riješiti to pitanje i da će se ulagati tako da ravnomjerno budu razvijeni svi dijelovi Hrvatske. Spomenuo sam drugo sportaše oni su ti koji promiču našu državu i zasigurno im treba omogućiti i dati sve uvjete za to. Ovaj zakon predviđa kategorizaciju sportaša koji će kroz tu kategorizaciju dobiti određena materijalna sredstva da bi se mogli i dalje baviti sportom i jasno postići određene rezultate koje nacija od njih očekuje. Mi možemo zahvaliti Bogu i ovom podneblju što imamo takve sportaše koji zapravo u svim sportovima gdje se natječu postižu izvrsne rezultate, a sad evo na velikoj smotri naša nogometna reprezentacija kojoj želim puno uspjeha i vjerujem da će dogurati daleko. Što se tiče trenera, mi doista imamo vrsne ljude, vrsne stručnjake, ali isto tako nudimo i mogućnost obrazovanja gdje ljudi mogu steći određenu razinu obrazovanja da bi mogli raditi sa ljudima odnosno mladim uzrastima. Novina koja je uvedena isto tako je da su sada treneri isto tako nagrađivani kao i sportaši koji su osvojili određene medalje na olimpijskim ili svjetskim prvenstvima i vjerujem da će to isto biti poticaj da ljudi izdrže dalje raditi. Ono što je još važno, mi nažalost imamo nekih neželjenih trenutaka na terenima gdje se događaju nezgode zbog zdravstvenih pregleda i to je zasigurno sada napravljeno na način na koji treba i vjerujem da će biti manje nezgoda na nogometnim i ostalim borilištima, a isto tako digitalizacijom ćemo urediti da su sve svi sportovi obuhvaćeni i u da u svakom trenutku znamo koliko imamo sportova, koliko imamo sportaša. A ono za kraj što je Školski sportski savez koji je zapravo baza i temelj i vjerujem da kroz Školski sportski savez se regrutiraju mladi talenti koji se usmjeravaju dalje u klubove i stvaraju se novi

prvenstveno na školski sport. Vi kao dugogodišnji ravnatelj zasigurno ste svjesni i mislim da je pohvalno što se značajno povisuje novčana sredstva za ulaganja u školski sport. Ja se sjećam nekada smo imali natjecanje škola na određenom području i mogu slobodno reći da je nekada bila atmosfera nabrijanija i pozitivne tenzije nego što je trenutno barem za sada na Svjetskom prvenstvu u Katru. I mene zanima kakva je situacija u vašoj županiji sa profesorima tjelesnog odgoja, da li su angažirani u nekim drugim segmentima ukoliko nisu pronašli svoje zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama? Hvala. Zahvaljujem kolega. Da, evo ja dolazim iz škole Gimnazije Vladimira Nazora u Zadru, evo ovom prilikom pozdravljam sve učenike i profesore i doista mogu se pohvaliti, ali stvarnim rezultatima. Mi smo bili na nekoliko svjetskih prvenstava i u atletici i u nogometu i u košarci i jasno da je to zahvaljujući entuzijazmu profesora koji rade s tom djecom i zasigurno treba podržati sportski školski savez i profesorima dati šansu. Možda sad ovdje otvaram novo pitanje što se tiče satnice u sustavu odgoja i obrazovanja, ali zasigurno da dva sata nisu dostatna s obzirom da su trendovi da nam je nacija sve pretilija i da jednostavno bi možda trebalo razmišljati u tom smjeru da se poveća tjelesna aktivnost. Ali kažem zahvaljujući entuzijazmu profesora …/Upadica Radin: Hvala./…mi možemo postići izvrsne rezultate. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šimičević, kao dugogodišnji prosvjetni djelatnik, ravnatelj Gimnazije u Zadru, rekli ste predsjednik rukometnog kluba definitivno ste jako upućeni u sve djelatnosti vezane u pedagoškom odgoju, a naravno i u sportu. Spomenuli ste digitalizaciju kao jedan neizbježan svjetski trend koji u mnogo čemu olakšava svakodnevni život svima nama, ali imam osjećaj da nam na neki način mlade i one koji u biti bi se trebali baviti najviše sportom naučiti sve njegove vrednote da ih dosta odvaja možda od samog bavljenja sportom. Pa me zanima kroz vaš rad evo do 2020. ste bili ravnatelj, koliko ste se uvjerili da ta digitalizacija i modernizacija maltene svi imaju mobitele, koliko je mlade odvuklo od sporta pa evo vaš komentar na tu digitalizaciju. **Radin, Zahvaljujem kolega. Da, civilizacija nosi svoju odgovornost i svoje breme, mi smo već došli u situaciju da neke zemlje brane određeni vremenski period koristiti mobilnu tehnologiju, međutim to je zapravo teško na takav način doći do rezultata. Ali činjenica je da su naša djeca sjedilački tipovi, da ne borave u prirodi, da ne borave na sportskim terenima jer ja znam da jako puno imamo kvartovskih športskih terena na koji djeca ne dolaze, a gdje su? Sjede u kafićima, sjede doma i gledaju u mobitele. Mislim da je to širi društveni problem i da bi tu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo napraviti određeni iskorak i zapravo učiniti sve da maknemo djecu, bar u određenom vremenskom periodu, bilo to vikend, bilo to poslijepodne, a da se više bave i športom i .../Upadica: Hvala./... Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega. Cijenim da značajan doprinos uspjesima hrvatskoga sporta daju i pripadnici iseljenih Hrvata, hrvatske dijaspore, pogotovo Hrvati iz BiH. Spomenut ću moj Ljubuški gdje zadnjih 20-ak godina gotovo uvijek 3 do 4 reprezentativca u rukometnoj reprezentaciji pri svakoj akciji, susjednog Međugorja, Dodik, Čilić su perjanica hrvatskog tenisa i mogao bih ovako nabrajati i dalje po svim drugim sportovima.

središnji državni ured uistinu pomaže izgradnju sportske infrastrukture, prije svega školske sukladno mogućnostima. Volio bih da je ovaj Zakon prepoznao to, kako vi gledate ovdje u zajedničkoj nam domovini na nastup Hrvata u hrvatskoj

bila neka akcija, ja sam pokazao neodlučnost otići tamo za razliku od njih, tako da su oni mene kupili za sva vremena, a sigurno da Hrvatska se obavezala pomagati svoju subraću u BiH u svim područjima, pa tako i u sportu i vjerujem da ćemo to i nastaviti dalje, a kad gledamo, nema reprezentacije, nema vrste sportaša u kojoj nema neko, a da je porijeklom iz BiH i to i to zasigurno treba podržati i treba poticati sa određenim sredstvima i ljude koji se bave športom, trenere i .../Upadica: Hvala./... športaše da bi bio bolji uspjeh. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, dolazite iz jednog predivnog grada Zadra koji sigurno mnoge poznate športaše je iznjedrio o košarci koja je silno neprikosnovena i u bivšoj državi i u Europi, u nogometu, danas je Luka Modrić daleko najbolji nogometaš na svijetu i mnoge druge sportove koji su priznati, jasni u Zadru i svi ono da je u ovom novom Zakonu baš taj segment najbitniji da mnogi sportaši u svojoj zreloj još godinama ostaju u jednoj vrlo teškoj životnoj situaciji financijskoj i baš zbog tog ovaj Zakon što želi biti prikazan, baš želi skrbiti i pomoći tim predivnim ljudima koji su u svojoj mladosti svoju državu promovirali, davali joj pozornost i nešto što uistinu smo uživali gledajući. Evo pa mislim da je to jako bitno da se naročito da se spomene zbog toga i jedan od razloga .../Upadica: Hvala./... zakona Zahvaljujem kolega. Da, nažalost mi samo znamo one koji su na vrhu, je li, kako se ono kaže, svijet voli pobjednike? Imamo strašno puno športaša koji se bave športom, nisu dosegnuli svi znamo za Modrića, za košarku, Gjergju, Ćosića i njima slične i oni su mogli i možda će i moći živjeti od svog rada. Ali, mislim da je krajnje vrijeme da država napravi iskorak i da zapravo ovim Zakonom uredi odnose u sustavu bavljenja športom i da svi ti ljudi nakon određenog vremena mogu ponovno reći da su zastupali Hrvatsku na određenim sportskim borilištima i da im to hrvatska država nije i neće zaboraviti. Jasno da je to, isto tako, motivacija za mlade ljudi koji se žele baviti, ako oni vide da je sportaš dobio ovaj, oni nadoknadu koja ga pripada za vrijeme .../Upadica: Hvala. I na kraju, g. Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Kolega Šimičević. Pa vi kao dugogodišnji pedagog i djelatnik u obrazovnom sustavu, sigurno ste upoznati sa načinom funkcioniranja na lokalnoj razini odnosno potrebom povezivanja od sportskih klubova preko jedinica lokalne samouprave do školskih ustanova na tim jedinicama lokalne samouprave, o njihovoj jednostavnoj sinergiji koja je neophodna i tamo praktički gdje te sinergije ima, tu su i rezultati neizostavni. Ja bih volio čuti vaše mišljenje odnosno vaš savjet na neki način što vašu poruku mladim sportašima.

kolega. Da, kažu da ljudi imaju talente za različita područja, ako su ti talenti skriveni i ako su ostali unutar, kako mi volimo doli reći u Zadru u 4 kantuna, onda nitko nema od toga koristi. Dakle svi mladim ljudima treba dati šansu i mislim da neke europske zemlje, pa i svjetske mislim čak, jedne prilike na Novom Zelandu imali smo razmjenu sa školama, njihovi učenici do 14. g. prođu kroz sve vrste sportova znači bave se i nogometom i odbojkom i košarkom i atletikom i onda u određenom periodu treneri koji su vrsni pedagozi i stručnjaci oni im preporuče ono što će, s čim se mogu nastaviti dalje baviti i kad oni prođu takve selekcije, onda zasigurno možemo očekivati od tih mladih da postignu dobar rezultat, Hvala./… … zapravo to je u zdravom tijelu zdrav duh i zasigurno stječu određene navike. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolege i kolegice. Sigurno ovaj zakon jedan ozbiljan iskorak i jedan na žalost, evo ili na sreću možemo u zadnjih dvadesetak godina reći da je ovo ministarstvo, evo i gospodin Družak kao državni tajnik, ova Vlada su imali hrabrosti se suočiti sa ovim zakonom kao i sa mnogim drugim stvarima koje se kod nas u našem sustavu skrivao, stavljao pod tepih gdje se nije imalo hrabrosti donesti jedan veći iskorak. Svaki zakon nije sveto pismo. On se uvijek dorađuje, dograđuje, on uvijek ima prostora da bude bolji i nakon ovoga zakona vjerujem da je prilika uvijek da bude bolje i da se uvijek po nešto napravi. Najopasnije je kad vidite ljude i naše kolege koji su toliki destruktivci da stoje negdje u svojim sobama, tipkaju na telefone i samo gledaju što je ova Vlada pogriješila i što sad i u ovom zakonu nije baš dobro. A zamislite mnogi od njih su bili i ministri, imali su puno prostora napraviti puno toga i poboljšati, napraviti, razriješiti, sagledati. Ništa od toga nismo vidjeli. Zašto? Da li je to nečinjene? Da li se nije imalo hrabrosti? Teško je sad sa ove pozicije biti objektivan, ali bolje je ne biti nešto što je prošlo. Treba gledati naprijed i zato želim i odavde podržati ovaj zakon i zahvaliti se i gospodinu Družaku jer je bio i kod mene u Sesvetama gdje je jako lijepo prezentirao ovaj zakon sa, a Sesvete uistinu imaju vrhunske klubove, da ne nabrajam od vrhunskih boksača do rukometaša, nogometaša, odbojkaša, rukometašica, ragbijaša. Sad bilo bi tu jako puno toga nabrajati. Samo u nogometu djece u Sesvetama ima preko 2000, da ne nabrajamo rukomet, odbojku. I sad što se događa, događa se da imamo sve dokumente koji su u Sesvetama napravljeni za dvoranu koja je trebala sve to objediniti. Međutim, nova vlast ponovo nema sluha. Da bi to napravili napravit će nam u Sesvetama neku stazu atletsku i reći evo vi sa 100 000 stanovnika u Sesvetama budite s tim zadovoljni. A sve poštovanje prema nekim malim mjestima od petnaestak gdje će se bez ikakvih problema to riješiti. U Sesvetama je i Dubrava broji oko 300000 stanovnika. Napravit ćemo stadion negdje u centru Zagreba gdje se dva autobusa ne mogu okrenuti, ali Sesvete i Dubrava to je malo problem. Zašto? Zato što i gradonačelnik broji grad do Kvatrića, do Borongaja. Ovo vamo je, nije njegovo biračko tijelo pa ga to i ne zanima. Puno je toga. Boksački klub „Sesvete“ tolike medalje, rukometni klub muški ništa nemamo, ne poznajemo i ne želimo sagledati realnu situaciju. Zašto ovaj zakon, evo to sam malo prije napomenuo, imamo mnoge sportaše koji su do sada u svojim nekim poodmaklim godinama dolazili u jedan izuzetno težak životni status bez mirovinskog, bez zdravstvenog, bez ikakvih financijskih mogućnosti. Ovaj zakon im je dao priliku da budu dostojanstveni ljudi. Nisu svi možda oni mogli imati priliku zaraditi milijune, milijune eura. takvom su sportu, na žalost to se nije dogodilo. Ali to je država dužna. Oni su ti koji su promovirali državu. Ovi mladi klinci u Sesvetama i Dubravi to su ta budućnost koju će sutra promovirati tu, ovu kao što su to branitelji radili devedesete godine što su branili imali su svoju ulogu. Danas ova mladost, ona ima promociju brendinga Hrvatske države. Evo podržimo ovaj zakon, nemojmo biti kritični. Ovo nije sveto pismo, ali je dobra podloga za ono sutra ne samo sjediti … …/Upadica Radin: Hvala./… … negdje u svojim odjelima kao naše kolege iz MOST-a ili iz MOŽEMO

pa u mnogim raspravama pogotovo i sa desne i sa lijeve strane dakle zastupnici koji su ujedno i gradonačelnici i načelnici ja sam barem tako imao osjećaj da su pozdravili ovaj zakon. Dakle, ljudi koji se bave konkretnim stvarima na terenu prepoznali su kvalitetu ovog zakona i na neki način dali potporu ovom zakonu. A ja bih evo i ovom prilikom pohvalio i državnog tajnika i ministarstvo na učinjenom trudu, jer kod ovakvih tema kad je u pitanju sport i politika svi se razumiju u sve. I obično takve teme se gledaju, stavljaju sa strane ispod tepiha i da se ne rješavaju jer se na takvim temama lako i zakoni donesu brzopleto, lako se oklizne, a tu je trebalo fino odraditi cijelu tu materiju. A da se dobro odradilo upravo i ovo što sam malo prije rekao da je moj osjećaj da su upravo ljudi koji rade na terenu dali skoro pa bezuvjetnu odgovor. **Deur, Ante (HDZ)** Poštovani zastupniče slažem se. Sigurno da svaki pojedinac, čovjek koji vodi lokalnu zajednicu je svjestan da uz pomoć Vlade, uz pomoć države u ovom cjelokupnom kontekstu zakona će biti dobro da se napravi jedan dobar forum koji će biti sutra da svi zajedno sagledaju da je to dobro za tu zajednicu, za tu lokalnu zajednicu koju vode jer ne može se događati ni da lokalna zajednica, to je jedno tkivo koje je zajedničko, ovaj Zakon je hrvatski zakon hrvatskoga sporta. I na takav način ga moramo sagledavati i bit jedinstveni bez obzira iz koje političke grupacije tko dolazi jer mislim da je ovo za svakoga istinski jedan dobar i cjelovit zakon. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolega Deur. Vi ste dokazani hrvatski branitelj i borac, kao u Domovinskom ratu, danas se borite za svoje Sesvete. Što je po vam problem da aktualna zagrebačka gradska vlast ne podržava projekte koji dolaze iz Sesveta? Je li to isključivo stranački odnos ili je nešto drugo?

ja vjerujem da aktualna gradska vlast ima dobre namjere, plemeniti su to ljudi, samo što, jednostavno se ne snalaze, njihovi životi, to su, vjerujem obrazovani ljudi sigurno u svom segmentu, dolaze iz jednog aktivizma gdje su preuzeli jedan veliki grad sa velikim obavezama. Sesvete ima preko 100 tisuća stanovnika sa Dubravom oko 300 tisuća stanovnika. To je preogromno. Jednostavno, ne mogu se snaći niti razumjeti što se događa. Lako je, kažem, to je sad mnoge naše kolege u Saboru koji Vladi spočitavaju i pokušavaju docirati razne stvari. Kad su preuzeli vlast, danas vidimo da ekipa koja je preuzela ne može kvalitetno odgovoriti na mnoga pitanja. Nije to samo u sportu, ali sport uvijek, ovo što je rekao kolega Kliman, on je taj koji hrvatski narod voli, evo imamo sad nogomet i uistinu svi sa se uživjeli sa nogometom. Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedavajući. Kolega Deur pa vi kao hrvatski branitelj sigurno znate koliko je

u državi, koliko je to bilo bitno i u Domovinskom ratu za preživljavanje svakog pojedinca, a time i ukupnu borbenu spremnost. Danas RH nema obvezni vojni rok, ali upravo zato još više dobija značaj ovaj, bavljenja sportom, što god je moguće u širim masama u RH. Hvala. Hvala. Pa hvala vam poštovani zastupniče, sigurno da su škole i tjelesni kao jedni od bitnih predmeta unutar nastave i da mladi ljudi kroz taj dio svog svog životnog puta stječu jednu dobre navike, pozitivne, a prije svega u zdravstvenom smislu i životnom. Nažalost evo i tu moramo reći da mnoge škole u Sesvetama nemaju adekvatno mjesto u osnovnim školama da sad po zimi djeca izlaze vani na ovu zimu odraditi sat tjelesnog jer te dvorane ne postoje ili nisu adekvatne. Nažalost to se događa u Gradu Zagrebu, to se događa 11 km od Jelačić bana iz centra grada. To su činjenice, meni je žao, vrlo sam tužan što to moram izreći kao čovjek jer imam mnogobrojnu obitelj, djecu, ali evo ja pozivam sve

Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pa ono što je važno napomenuti da evo, može se reći da je konačno nakon, pa više od 20 godina netko kroz ovaj Zakon slušao struku i vidljivo je da sve ono što je struka tražila, upozoravala, da je evo, ugrađeno u ovaj Zakon. Vidljivo je da su i da je i sve ono što su mnogi profesori sa kineziološkog upozoravali o konačno ugrađen u ovaj Zakon i to mi je kao dugogodišnjem sportašu drago za čuti. Kao što je kolega Deur rekao, nijedan zakon nije sveto pismo, ali ovo je značajan pomak u budućem razvoju hrvatskog sporta. Ono na što bih se ja osvrnuo, a osvrnuo sam se i u replici je pohvala da se financijski, da će se financijski poduprijeti županijski sportski savezi koji su do sad, više-manje postojali pro formo jer nisu imali ni neka značajna sredstva, a i ta sredstva dijelila su se kako su se dijelila i da će se upravo kroz uredbe definirati načini dijeljenja financijskih sredstava. Pogotovo me veseli da će biti naglasak i da će jedino biti važno sufinanciranje opreme, stručnog rada za djecu i mlade. Upravo sportske zajednice jesu u lokalnim samoupravama da pretežno financiraju razvoj sporta djece, mladih, normalno, svi mi gledamo naše prvoligaše, ali ti prvoligaši takmiče u nekim županijskim prvim ligama, regionalnim prvim ligama, a nukleus lokalnog sporta, a onda i sporta u Hrvatskoj Hrvatska pliva, već 20-ak godina financira školu plivanja za sve naše osnovnoškolce i evo bit će mi drago da će nam država pomoći u tom našem projektu. Odlično je da će se definirati stipendije na državnoj razini za vrhunske sportaše od 1. do 3. kategorije, jer do sada to nije bilo tako i da će se na neki način to definirati kvalitetnije i bolje. Također stipendiranje za stjecanje visokoškolskih kvalifikacija i osposobljavanja za rad u sportu. Svi profesori koji rade na Kineziološkom fakultetu prvo što govore da sa djecom moraju raditi oni najobrazovaniji i oni najstručniji. Na žalost trenutno to nije tako. Uvijek sa djecom rade i najčešće rade oni koji to stignu. I evo drago mi je da je i to prepoznalo ministarstvo i da će se na kvalifikacijama i na edukaciji trenera poraditi i da će u tom smjeru napraviti se jedan značajan iskorak. Također novčane naknade za trenere koje do sada nisu bile definirane i treneri su bili u jednom zrakopraznom prostoru, plaće trenera. Financiranje uopće trenera od kluba do kluba definirani su na razne načine i vrlo važno je da se je na to obratila pažnja. sportaši s invaliditetom dobit će također kroz ovaj zakon svoju poziciju i moći će funkcionirati i sportaši i treneri na jednaki način kao i oni koji nisu invalidi. Rekao sam sustav licenciranja stručnih kadrova vrlo je važan. Također važno je da se definiraju i obrti da na neki način svi oni koji rade izvan klubova koji imaju svoje škole skijanja, koji imaju nekakve sportske škole da će moći na ovaj način biti u nekom sustavu biti definirani kao obrtnici. Važno je naglasiti da je jedna promjena koja se tiče liječničkog pregleda. E sada ti liječnički pregledi su dobra stvar, ali oni često puta obavljaju se na brzinu. Možete vidjeti da ispred na neki način svlačionice čeka po 10-tak, 20-tak djece. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Jenkač vi ste gradonačelnik, ali ste i sportaš. Znači i volite i trenirate karate. Ali kao čelnik vi nemate samo karate, nego imati još u svojem gradu još i 18 sportova. Jel' tako? Čuli smo tu da se na tim lokalnim našim sredinama financiraju sportovi po nekakvim stranačkim vezama, po babama, po stričevima evo pa mene interesira vi kao čelnik grada kako vi financirate sve svoje udruge sportske? Hvala.

kroz potrebe u sportu znači u proračunu definiramo određena sredstva koja plasiramo prema našoj sportskoj zajednici koja raspisuje natječaj tj. temeljem znači plana, programa, broja djece itd. definirani su kriteriji i temeljem tih kriterija sportska zajednica onda daje sredstva tj. uplaćuje sredstva na račune sportskih klubova. Tako da tu politika definitivno nema nikakvog utjecaja jer postoji znači Skupštinska sportske zajednice, Upravni odbor i predsjednik, tajnik koji vode sve poslove sportske zajednice i na kraju krajeva odgovorni su za raspodjelu sredstava. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Jenkač vi ste dugogodišnji gradonačelnik grada i evo proučili ste i ovaj zakon i u prvom čitanju i sada i imam osjećaj da ste zadovoljni sa rješenjima koje nudi zakon, a vjerojatno dok ste ga čitali već ste to projicirali što bi vama mogao donijeti dobroga u vašem gradu. Dakle, pa me zanima da li ste već sada strukturirali neke svoje poglede na određene možda infrastrukturne iskorake što nudi zakon kao rješenja ili oko financiranja određenih dobnih skupina u određenim sportskim segmentima i granama koje vi njegujete u vašem gradu kako bi dakle još unaprijedili cijelu ovu sportsku infrastrukturu, a kao sportašu znam sigurno da vam je jako bitno?

sportske infrastrukture. Normalno za sportsku infrastrukturu novaca nikada dovoljno i evo drago mi je da ministarstvo razmišlja na taj način i da povećava alokaciju upravo za gradnju sportske infrastrukture. Mnoge jedinice lokalne samouprave evo, a vidjeli smo u Varaždinskoj županiji nedavno nakon više od 20 godina obnovljen je i pod u Osnovnoj školi Vidovec, a evo vjerujem da će i u Osnovnoj školi Novi Marof koja je također pod ingerencijom županije gdje je pod star preko 30 … znači, dvorana je stara preko 36 godina biti evo ako ne u ovoj godini onda u idućoj godini znači u ovom proračunu idućem obnovljena jer evo Jel' to tako treba. sportom od najranije dobi pogotovo ako pogledamo i podatke 35% mladih odnosno djece u Hrvatskoj zapravo bori se sa pretilošću. Ako uzmemo u obzir ovaj problem covid krize odnosno pandemije kada je došlo do zatvaranja i škola i kada nije bilo mogućnosti niti izvanškolskih športskih aktivnosti onda sigurno mislim da je bitno da se o tome govori i zato mi je drago da ste vi u svojoj raspravi spomenuli sve što radite lokalno što radite u Novom Marofu. Spomenuli ste ovdje plivanje i druge aktivnosti koje se ondje pružaju. Interesantno je da mnogo veće dakle jedinice poput recimo Grada Zagreba, evo čuli smo na žalost kolegu Deura konkretno Osnovna škola Sesvete gdje učenici i dalje bore se s problemom zapravo nemaju kapacitet odnosno ne mogu obavljati tjelesnu zdravstvenu kulturu odnosno tjelesni u školskoj infrastrukturi. Prema tome, ja bih iskoristio samo priliku da još jedanput spomenem ovaj problem pretilosti djece, ali isto tako i da se vidi da ima svijetlih primjera dakle lokalno gdje doista gradonačelnici brinu o svojoj djeci. Hvala kolega Habijan. Pa evo ja vjerujem da će na temelju i ovoga zakona, ali i na nekim sredstvima koja su evo došla i koja će doći u Hrvatsku i Ministarstvo obrazovanja pomoći onda i lokalnim samoupravama i krenuti u jednom smjeru gradnje, koliko ja imam informaciju oko 200 dvorana školskih, športskih dvorana upravo namijenjenih za bavljenje i obavljanje tjelesne zdravstvene kulture. To je bio i dio moje teme koju sam mislio reći, a to je upravo tjelesna i zdravstvena kultura na čitavoj, u čitavoj Europi promijenila paradigma jer prije nekih 10-tak godina mnogi mudre glave u Europi razmišljali su o ukidanju nastave tjelesne zdravstvene kulture.

općenito ulaže 2 i pol puta manje sredstava od prosjeka Europske unije, a to je zapravo najbolje vidljivo upravo na ovoj lokalnoj razini gdje lokalni klubovi i općenito sportske organizacije najčešće kada trebaju dresove, lopte kucaju na vrata poduzetnicima i evo do sada su poduzetnici pokazali se uvijek da su tu spremni pomoći i potaknuti nešto takvo. I sama sam bila i znam koliko smo zapravo i lopti i dresova kupili. Ali zanima me, što mislite o prijedlogu Kluba zastupnika Socijaldemokrata koji nije prihvaćen, a tiče se zapravo obveze poreza na dobit a tim prijedlogom bi zapravo poduzetnici mogli investirati u sport

praktički razvoj sporta kod nas do sada bio je definiran kroz lokalnu samoupravu. Razvoj infrastrukture bio je definiran kroz lokalnu samoupravu. I kao što sam rekao na početku svoje rasprave ovo je dobar zakon, velika promjena i velika promjena kao što su neke kolege rekli u financiranju infrastrukture. Znači, mi do sada nismo imali nikakvih natječaja na koje bi se javili kao lokalna samouprava, a evo vidimo i odluku Vlade Republike Hrvatske u definiranju nacionalnih, i nacionalnog stadiona i nacionalne infrastrukture znači da ta rugla možemo to tako nazvati dobe svoj jedan primjeren izgled. Dapače na dobrom ste tragu evo što se tiče poreznog rasterećenja poduzetnika. Mislim da o tome treba razgovarati sa ministrom, jer evo nije loše da na taj način poduzetnici dobe jedno porezno rasterećenje koje bi mogli pretočiti u razvoj lokalnog sporta. Hvala lijepa. Gospodin Pavić. Imamo malo problem ako nema poreza, onda nema ni novaca za sport. Ali čujte nekako se sve Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Tajnika nema, ali evo suradnici pozdrav. Ja ću naravno, tu je rekao kolega Deur da govorimo samo o onome što ne valja i tražimo greške. Nije mi cilj da tražim graške, nego da te greške ispravimo. Činjenica je da se desio pomak u dijelu zakonodavstva vezan za sport. Imamo još problema. Ja ću pokušati skrenuti na nekoliko stvari koje me muče i koje su me mučile i ranije s obzirom da sam imao djecu koja su se bavila sportom. I sam sam se bavio sportom i znam koji su bili problemi u financiranju sportskih klubova u kojima … /ne Prvi problem koji je ostao, a i nije riješen to je problem trenera i zapošljavanja trenera. To moramo još izdefinirati kako da budemo sigurni da treneri budu u klubu, da imaju svoje mjesto, da budu plaćeni cijelu godinu, ne samo onih nekoliko mjeseci koliko traje sezona za bilo koji sport. Bez obzira dal' se radi o nogometu, rukometu, košarci nema veze, ali trener treba imati siguran prihod jer će otići u neki drugi klub i nema kontinuiteta. Nadalje, kada govorimo o financiranju, nemojmo zaboraviti da htjeli mi to, ne htjeli da se protežiraju sportovi koji su masovniji. Konkretno evo kod nas gore u Zagorju na sjeverozapadu to je nogomet. Vjerujem i u većem dijelu Hrvatske se daje više novaca za nogomet, nego za ostale sportove i ja s tim nemam problema prvenstveno zbog toga što su evo i jedan moj sin je igrao nogomet i bilo mi u interesu da klub ima više novaca. Međutim, nisu svi talentirani za nogomet i nisu svi ti koji će igrati nogomet. Imamo i one koji hoće igrati košarku, i rukomet, i stolni tenis i baviti se ostalim sportovima i moramo naći u okviru sportskih zajednica načina da se bez obzira na masovnost financiraju i ostali sportovi unutar te zajednice. Financiranje postaje odnosno problem financiranja ostaje i za klubove, i za sportske zajednice, i za sportski savez, i za školska sportska društva i za udruge sportske rekreacije. Ako ste pratili malo prije kada smo bili razgovarali ja sam vam postavio pitanje vezano za školska športska društva, postavio sam zbog toga što bi ta društva zapravo trebala biti inkubator naših sportaša. To je zapravo prvi kontakt naše djece sa profesionalcima, sa onima koji su završili fakultet koji razumije se u sport i koji mogu prepoznati talent i koji mogu zapravo to dijete usmjeriti u neki sport. I mislim da je izuzetno važno da ta školska sportska društva mogu djelovati između ostaloga i zbog toga što tamo mogu djelovati i zbog djece sa invaliditetom. Ta djeca sa invaliditetom najčešće u malim jedinicama lokalne samouprave nemaju se gdje uključiti u klubove, nemaju klubova u okviru kojih bi mogli djelovati, a definitivno su školska sportska društva društva u kojima oni mogu djelovati i trebali bi djelovati. Međutim, ono što sam već rekao ranije imamo problem sa financiranjem tih školskih sportskih društava, jer evo čuli smo postoji novac u proračunu. Međutim, taj novac se ne može dobiti direktno što je i normalno. Može se dobiti preko županijskog sportskog društva, školskog sportskog društva. Ali ne može se dobiti dovoljno novaca zbog toga što se očekuje da će se financirati zapravo jedan dio iz školskih sredstava odnosno iz novaca koje škola dobiva od Ministarstva obrazovanja. Da bi to bilo moguće dobiti onda moraju nastavnici tjelesne kulture imati dovoljno prostora sa svojom satnicom da bi mogli obavljati taj posao. Ukoliko su oni već limitirani odnosno ukoliko imaju punu satnicu oni više po zakonu ne mogu raditi. Znači ravnatelj ih ne može zadužiti sa dodatnom satnicom. Prema tome, automatski to školsko sportsko društvo je limitirano i ne može raditi. Molim vas to pogledajte. To vam govorim zbog toga što smo već i ranije govorili i nekoliko nas je tu reklo da moramo voditi računa o tome da se i ostali zakoni prilagode tom zakonu, inače neće imati pravi uspjeh. Ovo vam je jedan od razloga, jer naravno postoji i mogućnost da nastavnici tjelesne kulture rade volonterski, ali to ćete teško dobiti zbog toga što se jako često dešava da školska sportska društva moraju zbog toga što je dvorana iznajmljena sportskim klubovima djelovati i u kasnim večernjim satima. To znači da nastavnik treba otići kući, ponovno se vratiti i tako i djecu. Tako da evo to je jedan od problema koji bismo trebali riješiti i stvarno predstavlja dosta veliki problem za djelovanje školskih sportskih društava. Isto tako molim vas vodite računa o tome kako da se prikupljaju članarine u klubovima, kako da ta članarina bude stimulativna i kako da se na temelju članarine nakon toga dobivaju i sredstva iz proračuna. Bez članarine i prikupljanja članarine nikada nećemo znati koliko imamo točno djece u klubovima, koliko trebamo dobiti novaca iz proračuna Hvala lijepa. Poštovani kolega već sam spominjala Nacionalno vijeće za sport koji između ostaloga u svom izvješću kaže da eto treba pratiti realizaciju Nacionalnog programa sporta sporta od 2019. do 2026. i taj Nacionalni program ima neke svoje opće ciljeve, neke dosege koje bi mi trebali kao društvo iznijeti imaju niz preporuka u tom smislu. Pa je jedna od preporuka i poticati primjenu znanstvenih spoznaja u sportu, izraditi prijedlog nacionalnog modela detekcije sportskih talenata. Ja naravno s jedne strane zagovaram što više i rekreativnog sporta i edukacije djece i mladih i mogućnosti da što više se bave sportom neovisno jesu sportski talenti ili ne. Ali kada govorimo o sportskim talentima mi zapravo nemamo dovoljno stručnjaka, kineziologa, profesora tjelesne zdravstvene kulture koji bi od najranijih školskih dana mogli što više testirati, pratiti djecu i vidjeti ima li tu sportskih talenata. Što vi kažete? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. školska sportska društva. Naime tamo imamo kineziologe, ljude koji su završili fakultet fizičke kulture i koji znaju kako sa djecom raditi i na koji način treba djecu usmjeravati. Naravno postoje i raznorazni znanstveni pristupi, postoje i raznorazni informatički sustavi koji nam pomažu u prepoznavanju pojedinih talenata koji nam pomažu u tome da prepoznamo gdje je dijete najbolje, gdje dijete može postići najbolje rezultate da ga onda u tom smjeru i usmjerimo. Naravno pod uvjetom da imamo i takav klub u našoj zajednici odnosno u jedinici lokalne samouprave. Ukoliko to nije slučaj na žalost dešava nam se da nakon toga djeca odnosno roditelji budu prepušteni sami sebi

Građani Republike Hrvatske roditelji godišnje plaćaju članarina više od 480 milijuna, ustvari oko 500 milijuna kuna. Ako uzmemo prijevoz koji plaćaju roditelji, dresovi i opreme dakle valjda u 80% klubova pričamo o nižim razinama roditelji financiraju svu opremu za svoju djecu. Mi dolazimo na još dodatne 10-tke milijuna kuna i onda kolege iz SDP-a predlože vaučere da se pomogne ljudima u ovoj krizi, inflaciji radi Plenkovića i radi njegovog tiskanja novca i svega što se dogodilo, vladajući nitko ništa, maca popapala jezik, nema pomoći roditelji za vas ništa.

vezan za financiranje sporta. Naime, slažem se s vama da ono što se dobije iz proračuna, ono što se dobije od općinskih, županijskih sportskih zajednica najčešće se ne troši na djecu a tamo bi se trebalo trošiti. I onda što se dešava? Novac koji se prikuplja od članarina, ono što roditelji dobrovoljno daju za pojedine klubove nakon toga taj novac se troši za trenere jer ih se nekako mora platiti. A nakon toga kada se ide na sportska takmičenja roditelji su osuđeni opet da plaćaju iz svoga džepa. To je na žalost tako trenutno kod nas. Ja se nadam da će se desiti promjena sa ovim Zakonom, da će doći do pozitivnih promjena i da ćemo imati sasvim drugačiju sliku u budućnosti financiranja naših klubova. Ukoliko to nećemo postići sa ovim Zakonom, morat ćemo poraditi na ovoj verziji zakona, sa novim izmjenama i dopunama jer roditelji to više ne mogu jednostavno snositi i zbog toga imamo i problem u prepoznavanju naših talenata. Siniša (HDZ)** Poštovani kolega Željko, pa evo potaknut i nekim ostalim replikama moram samo reći da mi nemamo problem u Hrvatskoj da imamo manjak kineziologa, nego upravo imamo višak kineziologa. Imamo manjak radnih mjesta radnih mjesta za njih u školama, pa je onda i osnivanje školskih sportskih saveza ili klubova definitivno i mogućnost da ti kineziolozi kroz aktivnosti unutar školskih sportskih klubova nadopune onaj fond svojih sati. Što se tiče samih školskih sportskih klubova i školskih sportskih saveza složio bih se s vama da definitivno tu treba više sredstava i da je to možemo reći inkubator razvoja lokalnog i nacionalnog sporta, a i zakonodavac koji je razmišljao o tome, razmišljao je na onaj američki način gdje je upravo školski sportski šport u školama je nukleus budućeg profesionalnog sporta. **Radin, Furio drago mi je da ste potvrdili onu moju tezu. Naime, nisam ja došao ovoga do te teze ovako na pamet. Radi se o tome da sam bio predsjednik gradskog vijeća i kasnije potpredsjednik gradskog vijeća i znam koji su bili problemi sa financiranjem sporta. Mi smo dali novac sportskoj zajednici, gradskoj sportskoj zajednici. Nakon toga se taj novac dijelio kako se dijelio. Naravno postoji tamo statut, postoji pravilnik kako se taj novac dijeli. Međutim, opet to dobivaju klubovi koji imaju najviše djece htjeli mi to, ne htjeli. To je opet nogomet, eventualno košarka, možda rukomet. Nakon toga svi ostali su zapravo zakinuti. Stolni tenis je zakinut. Imali smo recimo u Krapini imali smo klub koji je igrao 2. stolnotenisku ligu međutim, novaca nije bilo, zbog toga jer se novac potrošio za ostale klubove. Našli smo mi načina da se to isfinancira. Međutim, zašto da se snalazimo kada možemo to regulirati zakonom? I slažem se s vama, vi ste i bili osnivač pojedinih klubova, i vodili ste klubove i znate koji su tu problemi, pa se nadam da će i predlagač zakona to saslušati i da će nam pomoći da se to kasnije realizira i to da bude puno bolje i kvalitetnije riješeno. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nemate više replika, nemate više replika. Sada je na redu gospodin Marin Miletić. Gospodin Miletić, sam mislio da me niste čuli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Ja ću, nemojte mi zamjeriti ali uvijek istina, samo istina. Nekada ona možda ni meni i mojim Mostovcima nije baš najlakša za čuti, ali istina je istina. Nema boju dresa, nema boju odijela. Budući da naš predsjednik Vlade premijer voli Bruxelles što je legitimno, nije tamo čak ni loše, Bruxelles kaže da mi godišnje gubimo 60 milijardi kuna radi lopovluka, radi krađe, radi korupcije, a naši podaci kažu da 60% škola nema sportske dvorane ili ima neadekvatne sportske dvorane. Izgradnja jedne sportske dvorane vrhunske vam iznosi oko 15 milijuna kuna, 15 milijuna kuna. Inače ne znam znate li nova škola prosječna osnovna škola košta 40 milijuna kuna. Ako bi iskorijenili korupciju u mandatu neke vlasti, uopće vam ja sada ne govorim građani glasajte za Most, ne, u mandatu neke vlasti koja bi isušila tu močvaru korupcije tih 60 milijardi godišnje. To vam znači, sada stvarno kao da je science fiction, ono kao da sada čitamo neki roman je li, ne, utopistički čak malo sa mirisom autora je li nekog koji je stvarno optimističan, to vam znači da bi u jednoj godini mi mogli izgraditi 4 tisuće sportskih dvorana, tisuće dvorana u jednoj jedinoj godini. To znači da u Plenkovićevih 6 godina vladavine Hrvatska je mogla imati 9 tisuća osnovnih škola, novih osnovnih škola i 24 tisuće sportskih dvorana da se nije mažnjavalo, da se nije kralo. Kolege vladajući se smiju, ali tako se oni odnose prema korupciji i prema lopovluku i ok to je njihov stav. Legitiman je. Da se nije kralo, nisam ja to rekao, niti pokojna baba Vanga uz svo poštovanje i prema toj ženi, nego to kaže Bruxelles 60 milijardi da nestane radi korupcije i to vam je jednostavna matematika, čak ono elementarna. Isto tako ovdje se priča o ulaganju države 69 milijuna eura, 507, 510 milijuna dakle koji se ulažu sada u sport. I vrlo jasno sam rekao pohvaljujemo jer je to 100% više i vrlo jasno sam rekao da puno toga oko oko paušalnih obrta, obrta odnosno za trenere oko postavljanja sustava sport, standardizacije sportaša vrlo jasno sam rekao da je to dobro. I to je dobro i mislim ne bi bili pošteni da kažemo da ne valja. To je sigurno je napredak vidljiv naspram onoga što smo imali i što čekamo 16 godina čekamo novi Zakon o sportu i to je sve dobro. Ono što ja želim napomenuti da roditelji, roditelji ulažu preko 500 milijuna kuna kroz članarine, plaćanje dresova, opreme, sportske opreme svojoj djeci. A mi ovdje dobro znamo da 100 kuna danas vrijedi puno, puno manje nego što je 100 kuna vrijedilo prije 2, 3 ili 4 godine to mi dobro znamo. 25 kuna košta 10 jaja ljudi moji. Odete, kupite 10 jaja. Odite malo na plac, spustite se među ljude pa vidite koliko košta kilogram mesa, kako ljudi žive. I sada imate roditelje koji imaju dvoje, neki i troje djece u sportu. Otkuda njima tisuću kuna mjesečno za članarine? Otkuda? Pa nemaju čarobni štapić i zato molim vladajuće, ovdje smo čuli prijedlog od kolege iz oporbe. Znači nađite neko rješenje da se proba pomoći. Može se napraviti neka kategorizacija. Pa imamo mi podatke, znamo koji roditelji su siromašniji ili koji imaju problema je li. Dakle, pa dajte pomozite barem tim roditeljima da se mogu baviti klinci aktivno sportom. S druge strane 70% muškaraca u Republici Hrvatskoj je pretilo i u našoj državi se samo svako 4. dijete bavi sportom. Dakle, mi očigledno moramo napraviti sve što možemo da senzibiliziramo javnost i da potaknemo kvalitetne programe koji će osvijestiti građane da se bave sportom jer tako direktno ulažu u vlastito zdravlje. Sport je iznimno važan kao prevencija za cijelo zdravlje. Toliko za sada. Poštovani zastupniče Miletić, kada govorimo općenito o sportu o interesu društva i države za sport obično se govori na dvije razine. S jedne strane je vrhunski sport koji itekako ima svoju funkciju i u promociji države, i jačanju identiteta i poticanju mladih ljudi na bavljenje sportom. Ali tu je i onaj tzv. mali sport ili masovni sport koji se odnosi i na rekreaciju, i na amaterizam, pa i na male klubove rekao bih koji je jako važan. Čuli smo podatke i postotke koje ste iznijeli sa stanovišta javnog zdravstva. Ali ne samo to, nego rekao bih i jačanja neke društvene kohezije i socijalizacije. Pa sada govorimo o ovom tzv. malom sportu zanima me pošto ste duboko ušli u ovu materiju teksta ovog zakonskog prijedloga što on donosi novo konkretno za male klubove i sport kao rekreaciju? Poštovani zastupnik Miletić. Ono isto što je dobro da je spuštan novac na lokalne dakle zajednice sportova, ali koje će tražiti strategiju. Znači neće se moći dogoditi da više baš lokalni kauboj troši lovu kako hoće da tako kažem. No, mi vidimo problem ovdje dakle kao sportaši isto koji smo u Klubu Mosta. Ja sam pitao državnog tajnika što će konkretno dobiti npr. jedan A2 ligaš u A2 ligi zapad, evo u Istri? Da ne govore sada što će dobiti Marin u Košarkaškom klubu Kastav je Što ću dobiti jedan košarkaš Rovinja, Pazina, Pule, Poreča koji igra A2 ligu, trenira svaki dan i ima evo 18 godina, 19 godina? To je poluamaterski A2 liga, ali svaki dan trenira. Što će dobiti njegov klub i on od ovog Zakona? Koliko sam ja shvatio dobit će ovo, a možda će me demantirati evo pa vidjet ćemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Grmoje. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani kolega Miletić govorili ste o problemu korupcije. Ali mislim da bi se više trebalo govoriti o politizaciji sporta dakle svih naših saveza, posebno tamo gdje govorimo o popularnijim sportovima a svugdje postoji politička kontrola. Znamo da je naš bivši kolega ovdje Marijan Kustić otišao na čelo Hrvatskog Hrvatskog nogometnog saveza, znamo na koji način se vodio Hrvatski rukometni savez, znamo kako su uništavani mali klubovi na uštrb ovih velikih klubova iz metropole što je u konačnici dovelo do toga da više nismo na toj razini kvalitete koju smo imali u određenim sportovima, hvala Bogu u nogometu smo još uvijek velesila vidite li tu problem? I što tu napraviti kako politiku maknuti iz sporta, iz saveza dakle, nego gurati ljude koji uistinu znaju nešto o sportu? Marin (MOST)** Hvala. Ja sam govorio ovdje nekoliko puta u Hrvatskom saboru. Do sada su naši sportaši uspijevali usprkos sustava, a ne radi sustava. Dakle, usprkos sustava i to otvoreno treba reći, a vi gledajte gdje je danas naša košarka. Ne samo danas. Je li gdje su mnogi, mnogi drugi sportovi danas naši? I nogomet je Bogu hvala iznimka i sve nas raduje i dao Bog dragi da imamo uspjeha i u svakom pojedinačnom i kolektivnom sportu, individualnom i kolektivnom sportu. Ono što ste rekli kolega Grmoja apsolutno se slažem s vama. Dakle, mi nekada kada promatramo hrvatske saveze ne znam dal' se radi o Hrvatskim šumama, o HEP-u je li, ali vidimo da je princip isti. Dakle, uhljebi se ljude, oni tu operiraju, mnogi dođu iz Sabora, postanu šefovi nacionalnih nekih saveza. Tu su onda neke muljavine. Poslije dižu prijave kaznene, odbacuju se, prihvaćaju se, pa ih se pretumbava na ovaj ili onaj način. Dakle, onog časa kada bilo koja vlast uspije maknuti politiku na politikanstvo iz sporta, sport će procvjetati. **Reiner, Evo poštovani kolega Miletiću, govorili ste o istini. Pa gledajte, svatko valjda ima svoju istinu. Postoji onda očito više istina. Vele da je božica gluha i slijepa i ona važe, tako da istina se može sagledati iz različitih kutova. No, kada ste govorili o članarini, definitivno to je jedna populistička ovako možemo reći ideja. Ali mogu vam reći da operativno ona je vrlo loša i ništa na ovom svijetu nije džabe i ne smije džabe. I sve kada postaje džabe onda na kraju krajeva se to prostituira i ljudi više nemaju osjećaj da dobivaju nešto vrijedno i jednostavno na žalost ali članarina je jedna dobra stvar. Ona mora biti na kraju krajeva realna.

sporta. Evo profesor Čustonja, Kineziološki fakultet./ … Hvala. Hvala vam lijepa. Ja vas molim da se držimo vremena. Poštovani kolega Miletić. Živimo u pluralističkom i demokratskom društvu. Ja prihvaćam da postoje saborski zastupnici koji možda slijede neke božice koje tako su gluhe i slijepe, pa onda ljudi ne znaju što je istina. A što je istina? Istina je uvijek samo jedna Je li? Ali dobro, neću sada ulaziti u to. Isto mi je žao da uvijek kada god mi Mostovci želimo konkretno pomoći građanima, dobijemo etiketu da smo populisti. Tako kada Nikola Grmoja kaže hajmo pomoći ljudina na Banovini da tamo ne skapavaju da ih se nahrani, populisti, kad želim pomoć građanima koji nemaju platit članarinu, populisti, pa evo ne znam šta to znači, al ako je to populo, ako je to za narod, ako je to iz naroda za narod onda ljepite nam etikete do sudnjeg dana da smo populisti, narod nas prepoznaje kao one koji, koji stvarno su došli jedni od njih „uno di noi“ bi mi rekli na Kvarneru koji će sve radit što mogu da baš građanima olakšaju ovaj za sada tegoban život u našoj RH dok imaju vas na vlasti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja bi se kratko ovoga u svojoj pojedinačnoj raspravi osvrnula i na neki način mogu reći da je sport djelatnost i od posebnog interesa za RH. Zašto? Reći ćemo i da je sport jedan od najotpornijih svih kriza, svih epidemija, razno raznih zatvaranja, lockdowna, mislim da su se naši sportaši i naš sport najbrže oporavili i nastavili su sa svojim radom gdje su ono stali, posebno u lockdownu. Da je tome, veli čekali smo zakon, naravno da smo ga čekali i zakon je dobar. Zašto? To ne velim ja u ovoj govornici, to ne vele ljudi iz moje desne strane odnosno vladajući da je zakon dobri, nego to vele ljudi na terenu, a da je to tako evo ga koristim i priliku da zahvalim državnom tajniku evo što smo jučer u Varaždinskoj županiji imali prezentaciju Zakona o sporta, svim sportskim savezima i svim sportskim udrugama cilj je Varaždinske županije i stvarno mogu reći da su se svi lijepo odazvali, saslušali, na neki način mogli iznijeti i svoje primjedbe, sve ono što oni smatraju da je njima bitno na toj lokalnoj odnosno toj amaterskoj ligi jer i ono što sam prije u svojoj replici rekla mislim da je najvažnije u tim svojim bazama, znači u tim korijenima od kud potječu, znači to su sve vaša male, mali klubovi, mala, male općine odnosno gradovi, tu se stvaraju naši budući sportaši, naši budući reprezentativci, ali i tu ima i najviše problema, a problem je naravno novac, problem je financija na neki način i smatramo da se bude ovim zakonom dosta toga riješilo baš za to da možemo prijavljivati svoje programe svojim savezima. E neki savezi što se tiče tih lokalnih razina rade malo bolje, neki rade malo lošije interesantno je ja mogu reći u našoj Varaždinskoj županiji mi imamo savez košarkaša, rukometa, karatea, hrvački savez i jako su dobri, ali je najbrojniji opet evo ga taj nogometni savez koji okuplja negdje oko 66 klubova koji imaju taj svoj dio natjecateljski i manje-više se to sve posložilo i dobro je da se bude napravila ta i kategorizacija, pogotovo registracija svih igrača da se točno zna koliko imamo djece od onog u 9, 11, 13, znači one natjecateljske dobi i ove dobi koje su nam nekakve poslije, prije, od 6 pa do 9, koje na neki način jednostavno učimo kako biti na terenu da se malo kreću, da budu na zraku, da koriste taj teren sportski koji ta, taj klub ima, da na neki način animiramo tu malu djecu da se počnu baviti sportom. Pa mislim da, da ne bi bilo sve tako idealno i to je državni tajnik jučer ovoga i što ja moram danas i naglasiti, možda ja znam da ministarstvo donaša 12 pravilnika, jedan od pravilnik donaša Ministarstvo zdravstva, a i tu je i nama i kao što smo i čuli iz svih ovih od dosadašnjih izlaganja dosta veliki problem ti liječnički pregledi, pogotovo za ove niže uzraste jer to sve zajedno skupa košta, kao što je prije i Siniša rekao svi čekaju onaj zadnji trenutak kad počinje takmičenje onda su to i gužve i redovi i čeka se. Nismo mi protiv, zdravstvena zaštita mora postojati, ali mislim da imamo nekakav konkretan prijedlog da bi mogli tu djecu do 13-14.g. ipak nekakav liječnički pregled ili pedijatra ili njegovog osobnog odnosno obiteljskog liječnika jer ko najbolje pozna to dijete osim roditelja, pozna ga i doktor koji ga je vodio od rođenja, pa do njegove 13.14.g., a onda ovo ostalo znači kako ide stariji, ako već vidite da ima afinitete i da će biti dobar sportaš, naravno da ima i taj specijalistički sportski ovoga pregled i to bi uvelike pomoglo i klubovima, naravno i JLS, ali isto tako i roditeljima i svima koji stvarno na neki način daju svoj doprinos tom sportu, tom zdravlju i tom svemu da na kraju vi, vi vidimo da je, rezultat svega toga su naši prvaci, svi naši reprezentativci i svi oni koji doprinose da Hrvatska bude iako mala toliko prepoznatljiva i tako dobra. Evo hvala lijepo. Poštovana kolegice, dakle kada slušamo neovisno o točki dnevnog reda vas iz vladajuće koalicije ispada kao da je sve bajno u Hrvatskoj, da gotovo nema nikakvih problema, da hrvatski sport je zapravo i to zahvaljujući upravo vama u odličnom odličnom stanju, a činjenice vas demantiraju, dakle osim Hrvatske nogometne reprezentacije rezultati koji postižu naši kolektivni sportovi su puno lošiji nego prije 20-tak godina ili 15-tak godina. To pokazuje ili da se nedovoljno ulaže u sport ili da sam sustav nije dovoljno dobar, da određene stvari treba mijenjat, da politika, evo rekao je i kolega, ja bi se s njim složio, nema zemlje u kojoj politika i sport nisu povezani, a ne na negativan način da u Hrvatski nogometni savez ide netko ko za to nema kompetencije, uvijek politika na određeni način živi od sporta, pa kako vi komentirate općenito stanje u hrvatskom sportu? kako ja komentiram? Pa sve ovo što bi ja sad rekla vi se sigurno ne bi s tim složili ali mislim da ako ima problema, a da je sad, mogu reći da je ovim zakonom i prije prijedlogom zakonom je puno stvari detektirano i puno stvari se promijenilo, ne možemo baš tako reći da je samo, da je zakon loš. Ima on i svojih dobrih prednosti, ima on svojih dobrih strana. Ali isto tako kako i vi velite što god vi želite napraviti onda ste populisti, a mi sve ono što radimo ispada da smo lopovi, kriminalci i ne znam što sve ostalo. Evo, hvala lijepo. **Reiner, Željko (Nezavisni)** Poštovana kolegice govorili smo maloprije o tom vrhunskom sportu što je samo jedan mali segment puno manji sporta u cjelini koji je važan za, za društvo i javnozdravstveno, identitetski i u puno drugih Nekad mi se čini da smo, da je sport u Hrvatskoj žrtva uspjeha vrhunskog hrvatskog sporta i mi se ona uljuljkavamo da je sa našim sportom sve u redu, da smo sportska nacija, većina nas skauča se identificira s vrhunskih sportom pa računamo prosjek je tu negdje. Kad vidimo postotak pretilih i kad vidimo što se događa sa amaterskim i poluamaterskim sportom i sa brojem ljudi koji se uopće rekreiraju i bave sportom mi smo na vrlo niskim razinama. A i ovaj uspjeh vrhunskog sporta je vrlo često vezan za individualna postignuća i napore obitelji Kostelić i obitelji Vlašić i tu se opet uljuljkavamo da u sustavu nema problema. Smatram da je važno postići konsenzus oko ovoga, da nema sporta bez politike, ali makropolitike gdje odredimo nacionalnu politiku prema sportu i to je to, a ne na mikrorazini da se nam nekompetentni …/Upadica: Hvala./… ljudi postavljaju po sportskim organizacijama koji tome nisu dorasli. Hvala. Hvala lijepa kolega Raspudić. Mislim da je isto tako kao što i kolegi Grmoju govorim sve što bih ja sad rekla naravno da vi to ne budete prihvatili. Da politika ima dosta veliku ulogu ima, ali da je baš takvo stanje u sportu, na terenu u ovom malom sigurno nije. Ja stvarno ne ulazim u ostale dijelove naše Hrvatske, ali s obzirom da dolazim iz sjevera Hrvatske gdje je dosta razvijeno, smatram da se itekako dobro ovoga ulaže i u infrastrukturu, u kadrove, u sve klubove i da stvarno ima rezultata. Evo, vjerujem da će i ovaj zakon, a i ministarstvo, a i Vlada na čelu s Andrijem Plenković sigurno sve to riješiti i naravno da će, da će, da se to rješava. Hvala lijepo. Sada idemo na završne riječi i onda će u ime, prvo u ime Kluba zastupnika SDP-a govorit poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, evo nekoliko završnih misli iz Kluba SDP-a. Mi smatramo da unatoč brojnim poboljšanjima koje ovaj zakon nosi još uvijek o nekim stvarima se ne vodi dovoljno računa. Naravno da to Ministarstvo turizma i sporta ne može samo već međuresornom suradnjom. Tako da smatramo da nastava tjelesnog odgoja u školi nije dovoljna niti je adekvatna zamjena za izostanak tjelesne aktivnosti. Ono što sam rekla znači od osnovne škole od nižih razreda bi tu nastavu trebali provoditi profesionalci, dakle kineziolozi odnosni profesori tjelesne, zdravstvene kulture. Drugo, obuka plivanja, dakle vratiti u državni pedagoški standard. Kurikulum tjelesnog odgoja u školi nije fokusiran na smanjenje tjelesne mase s čim se nažalost i sve više naše djece bori nego raspršen na različite tjelesne aktivnosti. Nacija, dakle više od 60 populacije, posto populacije nam je neaktivno, svako 4 dijete uključeno je u neki sportski klub, a cilj bi nam trebao biti barem svako drugo dijete odnosno svako dijete da se intenzivnije bavi tjelesnom aktivnošću. Financijsko opterećenja roditelja je preveliko, nejednake su prilike za svu tu djecu, vi evo platite članarinu u klubu, ali još morate platiti i trenirku i ruksak, evo prije par dana 430 kuna iz roditeljskog džepa, pa tko može može, tko ne može, ne može nema priliku. Nadalje, plaćanje obveznog doprinosa iz državnog proračuna tu je namijenjeno samo za prvu kategoriju vrhunskih sportaša, mi smo ipak stavili amandman i za drugu kategoriju 75% obveznih doprinosa, treća kategorija 50% obveznih doprinosa, pa bismo voljeli da se to prihvati. Što se tiče financiranja od strane lokalne odnosno regionalne samouprave i od strane države, dakle postoje tu kriteriji dodjele sredstava javnih potreba u sportu, međutim jedan od tih kriterija je i razvijenost županije, pa evo nije baš dobro da kad se provode neki natječaji onda oni koji su razvijeniji zapravo nemaju, imaju negativne bodove. Dakle, trebalo bi sve nekako ravnomjernije stimulirati da se razvijaju. Nadalje, pitanje promjene načina financiranja poreznih olakšica, smanjenja PDV-a to bi svakako, nije naravno direktno ovaj problem Ministarstva turizma i sporta ne nego je tu naravno i Ministarstvo financija tako da opet naglašavam tu jednu međuresornu suradnju. Nacionalno vijeće za sport je još 2020. u svom izvješću naglasilo da treba više raditi na zdravstveno usmjerenom tjelesnom vježbanju i oni prepoznaju tu neaktivnost naše populacije kao velik javnozdravstveni problem i također ističu povećanje financijskih izdvajanja za sport. Upravo i ono što sam govorila i u ime kluba i nešto i pojedinačno, prepoznavanjem olakšica za gospodarske subjekte koji bi onda malo izdašnije sufinancirati sport. Porezno rasteretiti rad i honorare u sportu jer nažalost većina stručnih osoba u sportu djeluje honorarno i volonterski. A onda isto to Nacionalno vijeće za sport, evo baš je bilo interesantno to njihovo izvješće iz 2021. koje secira kako je praćenje realizacije nacionalnog programa sporta 2019. do 2026. koje ima određenih 6 općih ciljeva i određeni broj posebnih ciljeva, pa ono što mi se nekako činilo da treba istaknuti i što su i oni rekli da još više treba poraditi, dakle jasnije definirati to dodjeljivanje sredstava na državnoj i lokalnoj razini, više poticati stanovništvo na tjelesnu aktivnost, na edukativne kampanje više dati naglasak, naglaska da se poveća udio građana koji se barem jednom tjedno barem bave nekom tjelesnom aktivnošću, a poželjno i više. poanta reci, reći ljudima odite tamo u Maksimir pa trčite i šećite nego malo ipak treba konkretnije djelovati na edukaciji. Poticati međuresornu suradnju u području sporta to sam rekla. Poticanje sportske izvrsnosti i provođenje razvojnih programa putem krovnih sportskih organizacija. Dakle, mali je broj trenera koji se bave promocijom sporta. Izraditi prijedlog nacionalnog modela detekcije sportskih talenata. Poticati obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje, zapošljavanje stručnog kadra u sportu. Zatim ističu da treba utvrditi stvarne potrebe stručnih kadrova u sportu, poticati spolnu ravnopravnost u sportu i točno definirati jasne strateške dokumente na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, napredak je u smislu ovog Zakona o sportu, ali čeka nas još puno posla. Ne možemo sve napraviti za tjedan dana, ali evo nadam se da ste nešto od toga što smo govorili i zapisali i usvojit ćete. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika MOST-a završno će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolege vladajuće iz oporbe, evo pozdravljam sve hrvatske građane koji nas sada u ovo vrijeme prate i šalju mail i pitaju možeš li pitati državnog tajnika zastupniče da pomogne, sad ja razumijem da je to lokalna, ali vjerojatno ćete moć ako ništa možda stisnut. Dakle, majka djevojčice s poteškoćama u razvoju, treniraju džudo u Samoboru kolicima nose 30-ak metar ponekom pijesku do kluba jer da ne mogu ući u klub. I da su slali mailove na Samoboru, ali da im nitko ništa ne odgovara. Pa ja ne znam ni tko je tamo na vlasti da prostite ovaj nisam uspio provjeriti, ali evo govorim sad ja ću poslati ovaj, tko je na vlasti, Fokus, neka izvole nešto popraviti, napraviti tu, reći ćemo mi kolege, reć ćemo kolegi ovdje u parlamentu, ali evo i vama ću poslati neki mail pa možda čisto iskomunicirat da se pomogne ljudima. Da ne bude da, da sam prekritičan jer stvarno ja sam sportaš cijeli život igram ko Totti u Romi, evo ja sam u Kastvu ne znam ni ja koliko sezona već igram A2 ligu i i u subotu ako Bog da u gostim dobijemo Crikvenicu na prvom mjestu smo, imamo 5 pobjeda i 1 poraz, a i vjerujem da ćemo dobiti Crikvu pa ćemo vidjet ovaj i još jedne kvalifikacije da igramo za A1 ligu bilo bi to lijepo sa lokalnim dečkima bez pojačanja, bez ikoga kao prije 2-3 sezone. Što je novi zakon dobro donio sportu? Regulirao je status sportaša, ona dva famozna oblika trenera drugog osoblja, mogućnost trenerima da otvaraju obrte, dobre su jasnije postavke oko statusa sportaša. Za vrhunske sportaše puno se napravilo i to je isto istina ovaj ove promjene su im donijele puno. ona isto priča oko stipendija i ono to je isto sve pomak, to je isto sve dobro. Veće financiranje, čuli smo ja bi, ja bi volio da smo i tu puno više je li, ali šta češ. Dakle, 100% je povećano financiranje sporta, nekih 507 miliona kuna. Sustav poticanja bavljenja sportom i animiranja sportaša je pomaknut opet na kvalitetnije. Imamo posebno izdvajanje iz Državnog proračuna za sportske zajednice, to isto dakle pohvaljujemo. Rekao sam prije u svojim raspravama malo će sad teže možda neki lokalni, oprostite mi na izričaju šerifi gurati novac bez ikakve strategije samo u njihov, u nekom njihovom shvatljivom području, a sada ipak će to biti puno posloženije i neće se moći ajmo reći olako trošiti novac poreznih obveznika. Ono što nisam uspio shvatiti pa možda samo državni tajniče u tom ludilu i svaki dan neki novi zakon, više ne znaš ni šta čitaš, ni kako. Ono kad sam našao kod npr. hrvatskog reprezentativca koji je u ronjenju na dah, inače je najtrofejniji ronilac na svijetu, čovjek je osvojio sve što se može osvojiti, ima one 4 zlatne medalje na, na bazenskim prvenstvima, na dubinskom svjetskom prvenstvu postavio je nekoliko svjetskih rekorda, međutim kad ide nominacija sportaša, nominiranih sportaša za hrvatskog sportaša godine onda on nema npr. nikakvu šansu u usporedi sa sportašem koji je osvojio jednu jedinu medalju, ali osvojio ju je na olimpijskom sportu. jasno je meni kao sportašu otprilike, ali evo ne znam da li se može možda tu nešto napraviti i u samom zakonu da nagradimo i te ljude koji su stvarno vrhunski, vrhunski sportaši. Ono što bih ja isto htio tako samo spomenuti da vam uđe negdje u, u uho. Mi imamo države u EU gdje npr. evo Francuzi ili Španjolci koji imaju obvezu da im djeca u školi ulaze u određene sportove. I sad opet znam naša demokracija je mlada mi tu tek ulazimo, razvijamo, dižemo, ali evo mi ćemo u oporbi raditi presing pa možda nešto od toga onda će se, će se uspjet ovaj i čut. Premalo naših ljudi i građana RH se bavi sportom i rekreira, premalo, a znamo da je sport vrhunska priča za prevenciju i za zdravlje. I zato bi trebalo ako je moguće osmislit taj neki sustav i senzibilizirat hrvatske građane da aktivnije krenu u neku rekreaciju. Imamo tu Slovence koji nam stvarno mogu biti primjer u puno toga, ne samo u financiranju sporta, nego u puno toga, pa da napravimo što možemo i mi u oporbi i vi u vlasti i naši sportaši amateri, rekreativci, vrhunski da ljude potaknemo na aktivnije bavljenje sportom. Toliko do mene, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče. Evo ga, Zakon o sportu evo imali smo ga zadnji je donesen 2006. godine i unatrag bilo je 10 izmjena i dopuna i zato smatram da se danas ovaj konačni zakon i prije prijedlog Zakona o sportu rješava s niz problema u funkcioniranju sustava sporta i implementiranju mjere nacionalnog programa športa 2019. do 2026. godine koji predstavlja pravi, prvi strateški akt nacionalne razine. Treba istaknuti da se uvodi jedinstvena stipendija na državnoj razini za vrhunske sportaše od prve do treće kategorije, uvodi se plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrhunske sportaše prve kategorije, uvodi se novčana nagrada za trenere i izbornike osvajače medalje na olimpijskim igrama, zlato 100%, srebro 80% i bronca 60% prosječne plaće RH nakon navršene 55.g. života, uvodi se trajno novčana nagrada za sportaše s invaliditetom i gluhe sportaše za medalje osvojene na svjetskim prvenstvima, definiraju se stručne osobe sa jasnim uvjetima za obavljanje njihovih poslova, uvodi se sustav licenciranja i stručnih kadrova, uvodi se obrt kao oblik obavljanja sportske djelatnosti, zakonom se definiraju i kriteriji za financiranje sportske infrastrukture, definira se i obavezni sadržaj svih registara i evidencija, registar pravnih osoba, sportaša, stručnih kadrova, sportske infrastrukture i praćenje financijskog programa. Znači manje-više se detektiralo puno problema koji su dosad stvarali problema u realizaciji odnosno u obnašanju onih ljudi koji rade u sportu, a i samih sportaša, na neki način su se prepoznali uspjehi vrhunski, prepoznali su se i one mogućnosti koje se trebaju dati da mnogi ljudi se bave sportom, a i da po…, da budu, da im se pruži mogućnost i da budu vrhunski sportaši. I dodala bi još samo evo ga ne bi duljila jer smo danas puno toga rekli o tom sportu, manje-više sve se zna, zakon je dobar, treba ga podržati, od njega se puno očekuje, nije idealan, ali vjerujemo da će se sa vremenom vidjeti što treba popraviti, pa će se sigurno i to unutra ugraditi i zato bi samo mogla reći da Klub HDZ-a podržava donašanje ovog zakona. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a završno će govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković, nema je, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Evo nastavit ću tamo gdje sam stao u svojem izlaganju prije par minuta, a vezano je za financije. Uz sve one informacijske sustave koje ste predložili odnosno imate, imate naslov, naslovni informacijski sustav, pa onda ima jako puno evidencija navedenih registara koji će se voditi u sklopu tog informacijskog sustava, mislim da je navedeno 16 registara i evidencija, točno evo navedeno je 16 evidencija i registara. Imam još jednu sugestiju, naime da bismo lakše vršili financijsku kontrolu rada sportskih udruga klubova, zajednica, saveza, udruga, sportske rekreacije, predlažem ako je to moguće, a moguće je, da se napravi jedinstveni financijski sustav gdje će svi voditi svoje knjigovodstvo. Zašto vam to govorim? Ukoliko imate taj jedinstveni financijski sustav onda nadzorni inspektori ne trebaju izlaziti u klubove da bi radili nadzor nego to mogu raditi centralizirano iz svoje kancelarije i to je puno kvalitetnije, puno bolje jer ćete na taj način puno lakše uočiti nepravilnosti u radu pojedinih klubova. Novac koji se troši u pojedinim klubovima netransparentno zapravo šteti svima nama, šteti cijeloj zajednici, šteti mladim sportašima, šteti na kraju krajeva i tom klubu jer klub dođe na loš glas i nakon toga više nema pravih sponzora, ne dobiva novac iz zajednice, ne dobiva novac iz saveza i nastaju problemi, na kraju krajeva klubovi se gase, a sportaši koji su bili u tom klubu ostaju bez matičnog kluba i nakon toga imaju problema sa bavljenjem, nastavkom bavljenja sportom. Evo to je jedan od prijedloga, jedna od sugestija, mislim da je dobra, to nije skupo, kvalitetno je, može se napraviti centralizirano preko bilo kojeg informacijskog sustava koji trenutno postoji u državi. Imamo dva velika …/Govornik se ne razumije/… centra i u FINA-i i u APIS-u, prema tome postoji središnji centar, postoji državni cloud u koji se to može staviti i dobit ćete još dodatne, dodatne povoljne rezultate. Osim toga imam još jednu sugestiju koja je vezana za registre i evidencije koje ste već ustrojili odnosno koje će se ustrojiti i koje će se voditi s obzirom da postoje i kaznene odredbe ukoliko se ne upisuju podaci unutra da ih stavite u kontekst ostalih informacijskih sustava. Ukoliko se ti podaci ne koriste za biznis i …/Govornik se ne razumije/…, ukoliko se neće ti podaci koristiti za donošenje nekih odluka onda ti podaci sami za sebe nemaju smisla, zato ih treba staviti u kontekst sa ostalim podacima i dobit ćemo puno kvalitetnije sustave za odlučivanje i sustave na temelju kojih ćemo moći zapravo pomoći tim klubovima u kojima se ti podaci vode i prate. I još jedna isto tako sugestija koja je vezana za sportske objekte. Svi se slažemo time da trebamo izraditi nove sportske objekte, trebamo naći sredstava na koja će se moći javiti i JLS i pojedine zajednice i pojedini savezi, društva, udruge za korištenje tih objekata, međutim u momentu kad se netko javlja na natječaj mora u svojoj dokumentaciji objasniti kako će taj objekt biti nakon toga samodostatan. Što se dešava? Iz fondova se dobije novac, objekt se napravi i nakon toga se sa tim objektom ne može upravljati, JLS nema novac rezervirani za upravljanje tim ovoga objektima, a što se nakon toga dešava sa klubovima i sa udrugama sportskim? Naime, sportske udruge dobivaju novac iz gradskog proračuna odnosno iz proračuna JLS da bi mogli djelovati, a nakon toga većinu tog novca daju za korištenje sportskog objekta i novac se vrti u krug, u krug, a klub ne može djelovati i sportaši od toga nemaju koristi. Zato vas molim da za sve ove objekte koji se misle graditi da se donesu kriteriji takvi da nakon toga mora se dokazati da će, da će objekt biti samoodrživ, da će moći funkcionirati bez ikakvih problema, a ukoliko nema načina da se to isfinancira iz ostalih sredstava da onda bude JLS garant da će moći financirati taj objekt u cijelosti i da će klubovi moći djelovati unutar tog objekta bez toga nema koristi jer novac koji se da klubu i nakon toga se ponovo pretoči u jedinicu lokalne samouprave odnosno u recimo u školu ili u neku drugu instituciju nismo sa time ništa dobili a klub je ostao bez onih sredstava koje je zapravo dobio za sudjelovanje. Hvala lijepa. Hvala. Prije nego što dam riječ završno u ime predlagatelja poštovanom državnom tajniku Tomislavu Družaku pozdravimo na galeriji polaznike Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Evo poštovani državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak. Izvolite. uključen./… zastupnici ja ću iskoristiti par minuta svega od ovih predviđenih mi i dozvoljenih 20 minuta da vam se prije svega zahvalim na izuzetno konstruktivnoj raspravi kako u prvom, tako i u ovom drugom čitanju. Također i članicama i članovima saborskih Odbora za zakonodavstvo i poglavito Odbora koji je matični za naše poslovanje, te odbor za obitelj, mlade i sport. Koliko sam pratio, koliko sam slušao, a doista sam pozorno slušao mislim da je rasprava bila izuzetno konstruktivna, da svi koji su sudjelovali u raspravi su u stvari krenuli krenuli u startu sa jednom pozitivom i ja vas sve skupa na kraju i molim i pozivam dajmo podršku ovom zakonu, dajmo priliku ovome zakonu, a onda eto za godinu dana možemo evaluirati odnosno vidjeti da li smo baš sve pogodili ili treba izvršiti određene korekcije i izmjene. Ja vam se još jedanput zahvaljujem.